Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru, nastavljamo u plenarnom zasjedanju Hrvatskoga sabora po utvrđenom dnevnom redu. Sada je na redu - - Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u 2013. godini: U skladu sa člankom 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima predsjednik Vlade jedan put godišnje i to na početku prvog godišnjeg zasjedanja Sabora podnosi izvješće Saboru o održanim sastancima Europskog vijeća o protekloj godini. Izvješća ste primili. Pozdravljam predsjednika Vlade Republike Hrvatske i molim ga da podnese uvodno izlaganje. Izvolite predsjedniče Vlade. Gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo, moje današnje obraćanje biti će prvo ove vrste u skladu sa novim Zakonom o suradnji Sabora i Vlade u europskim poslovima prema kojem je predsjednik Vlade obavezan jednom godišnje Saboru podnijeti izvješće o sastancima Europskog vijeća. Odlučili smo se za ovakav oblik podnošenja izvještaja kako bismo iskazali i poštovanje prema Saboru i njegovoj nezamjenjivoj ulozi u formuliranju i vođenju europskih poslova i da bismo naglasili važnost europske tematike za svakodnevni život naših građana. 2013. godine održano je u Bruxellesu 5 sastanaka Europskog vijeća, odnosno dva sastanka od ulaska Hrvatske u punopravno članstvo. Hrvatska je u tom najvažnijem dijelu, odnosno tijelu Europske unije od 1. srpnja prošle godine ravnopravna svim drugim državama članicama. Od 1. srpnja prošle godine Hrvatska svojim glasom i pripadajućim pravom veta može doslovno blokirati neke važne odluke Europskog vijeća. Ali tu mogućnost ne doživljavamo i nikada nećemo doživljavati sredstvom ucjene i dnevno političke manipulacije nego jednim od jamstava naše pune ravnopravnosti, naglašavam pune ravnopravnosti unutar U našem političkom i javnom životu nažalost još uvijek se nije u dovoljnoj mjeri razvila svijest o ravnopravnosti i jednakopravnosti Hrvatske u kontekstu Europske unije. Građane se pokušava uplašiti nekakvim sankcijama koje Hrvatskoj navodno stalno prijete iz Bruxellesa ili ovog ili onog izmišljenog razloga. Kao što znamo strah uglavnom izvire iz neznanja. Hrvatska nije ušla u Uniju pod uvjetom da šuti i sluša. Hrvatska uostalom ne želi Europsku uniju u kojoj bi bilo kažnjavano neslaganje u mišljenju ili zalaganje za vlastite interese za jednakopravnost u svim pitanjima i za zdrav razum. Takva unija značila bi obesmišljavanje ideje europske integracije. Hrvatska se u dugotrajnom i teškom pregovaračkom procesu izborila i sada zaslužuje ravnopravnost i partnerski status. Ravnopravnost naravno podrazumijeva odgovornost i međusobno povjerenje bez kojeg nema ničega, ni demokratskog društva ni moderne ekonomije a povjerenje se ponajprije temelji na racionalnom uvidu u vlastite mogućnosti i interese. To je formula uspješnog hrvatskog članstva u Uniji. Toga ćemo se držati i nikada se nećemo umoriti od ponavljanja činjenice da je Hrvatska od 1. srpnja 2013. punopravna članica Europske unije, ništa manje i ništa više od toga. Nadamo se da će taj glas doći do svih građana ili barem do većine građana pa i do analitičara, političara, svih nas, novinara, sudaca, umjetnika i drugih koji su se vinuli do prilike da u medijima iznose svoje stavove. Plemstvo obvezuje. Otkako je Hrvatska postala punopravnom i stabilnom članicom Unije održana su dva dvodnevna sastanka Europskog vijeća u Bruxellesu, prvi u listopadu, drugi u prosincu 2013. Oba puta kao i na prethodnim sastancima vijeća na kojima Hrvatska nije imala pravo glasa, dominantne su bile ekonomske teme. Kada bih mogao sažeti ekonomske razgovore na sjednicama Europskog vijeća u suštinu onda bih rekao da se svode na modalitete balansiranja između dvaju u mnogome kontradiktornih procesa: konsolidacije javnih financija i proračunske štednje s jedne strane te provedbe mjera za oporavak i rast gospodarstva s druge strane. Takav je uostalom i višegodišnji financijski okvir Unije za razdoblje od '14.-te do '20.-te koji je Hrvatskoj namijenio oko 11 milijardi i 700 milijuna eura raspoloživih sredstava. Bio je to kompromis između onih koji su inzistirali na smanjivanju financijskog okvira za stotinu milijardi eura i onih prijatelja kohezije među kojima smo i sami bili, koji su se zalagali za ozbiljnije i jačanje razvojne komponente višegodišnjeg proračuna. I veliki dio aktivnosti i promišljanja naše Vlade sastoji se upravo u potrazi za najboljim omjerom tih dviju osnovnih odrednica i europske i naše ekonomske politike. Moram reći da je samo mali broj zemalja Unije uspio pronaći optimalnu mjeru između tih dvaju zahtjeva koji stoje pred ekonomijama pogođenim financijskom krizom. Uspjeli su uglavnom one države ili rekao bih isključivo one države koje su provodile reforme i konsolidaciju u vremenima izrazitijeg rasta BDP-a i financijske stabilnosti i jeftinijeg novca. Ovo zadnje nije najmanje važno, jeftinijeg novca. Kada su u Hrvatskoj bila ta dobra vremena nažalost kod nas se te reforme provodile nisu. Rezultate vidimo. Hrvatska nije ulagala u razvoj i proizvodnju nego nažalost u balansiranje i održavanje statusa quo. Tako se primjerice tek u posljednjih godinu dana Hrvatska počela upisivati na energetsku kartu Europe, premda se to s obzirom na naš geostrateški geografski položaj, jednostavno rečeno položaj, trebalo početi događati davno, početi događati da bi se išta dogodilo. Za naše energetske projekte i potencijale danas se ozbiljno zanimaju neke od globalno najvećih privatnih i državnih kompanija. To još uvijek nije jamstvo uspjeha, ali to je početak jednog ozbiljnog procesa. U tome će se voditi isključivo nacionalnim interesima, bez ikakvih političkih i civilizacijskih predrasuda, a Europsko vijeće bavit će se u ožujku između ostalih zemalja članica i na inicijativu Hrvatske, temom energetske politike i sigurnosti. Ostale su dakle bolne i dalekosežne posljedice onoga što se događalo u prošlosti i za koje ovdje ne želim nikoga posebno optuživati jer očito je cijeli niz europskih država imao istu politiku. Ispada da su oni koji su vodili prudentno i pametno politiku, kao i uvijek u svakom poslu manjina. Pune dvije godine nastojimo uvoditi red i poštivanje zakona u Hrvatsku, no došlo je vrijeme i stvorene su pretpostavke za ubrzavanje reformskih i strukturnih zahvata koji međutim ne smiju dovesti, do dodatnog socijalnog raslojavanja i povećanja broja socijalno isključenih i zakinutih. Takvih je u Hrvatskoj uvijek bilo dosta, a danas ih ima previše, a i jedan je previše, ali od toga nije imuna nijedna država. Smisao reformi sastoji se u povećanju efikasnosti i oslobađanju prostora za još krupnije impulse razvoju i zapošljavanju. U svakom slučaju provedba reformi nikako ne smije dovesti do gubljenja vjere u koncept solidarnosti koji je ugrađen u temelje Europske unije i u naše poimanje politike. Danas će Vijeće ministara financija potvrditi prijedlog o ulasku Hrvatske u proceduru prekomjernog deficita. Procedura prekomjernog deficita nije nikakva europska kazna Hrvatskoj, uostalom to je procedura kroz koju su prošle skoro sve, s iznimkom dvije ili tri europske države, neke brže i uspješnije, neke duže, teže i manje uspješno. To je mehanizam koji će nam pomoći da bez političkog kalkuliranja i odugovlačenja do kraja uvedemo red u sustav i provedemo reforme koje se u ovoj zemlji odgađaju predugo, u našoj Hrvatskoj predugo. Naravno, kad kažem bez političkog kalkuliranja, možda nije dovoljno točno. Takve odluke na kraju su uvijek političke. Dakle, odluka da se živi u skladu sa svojim mogućnostima koje možda i nisu tako niske kao što ste misli je uvijek politička odluka. Odluka o deficitima je uvijek politička odluka, uvijek je isto, u zadnjih 200 godina uvijek je isto. Sposobnost i volja i nesposobnost i manjak volje da se nešto napravi, to je jedini recept. sustave, na ovaj način neodržive sustave zdravstva i obrazovanja, vodeći računa o onome što sam govorio ranije. To je radila i Njemačka i ne samo Njemačka prije 10 godina. mada možda usporedba nije najsretnija i možda nije najkorektnija, nije se raspala, napredovala je. Na više razina restrukturirat ćemo državnu upravu, javne službe i neobično važno presudni sustav, naravno u onoj mjeri u kojoj to Vlada i Sabor mogu i smiju. Reformirat ćemo radno zakonodavstvo, nastavljamo s restrukturiranjem državnih i javnih poduzeća. Reorganizirat ćemo i racionalizirati sustav državnih agencija, kao i sustav upravljanja državnom imovinom. Na tome se nešto radi. I dalje osposobljavamo i poboljšavamo rad državne administracije za maksimalno korištenje novca iz europskih fondova jer u tome je u biti cijela jednadžba. Što više povučeš sredstava, to si spremniji, to si bolji, to si uspješniji. Što manje opterećuješ državni proračun javnim projektima to si uspješniji. Ako je to 0%, a izvukao si europskih fondova 100% onda si nezamislivo uspješan, to nikome nije uspjelo. To je posao koji možemo samo zajedno odradit u najboljem interesu Hrvatske. To je posao koji se mora obaviti u relativnom kratkom roku, neću reći u što kraćem roku ali u kratkom roku. cilj tih reformi je spuštanje proračunskog deficita ispod 3% i javnog duga ispod 60%. To je naravno, to bi bilo idealno stanje, ali je i ono neodrživo dugoročno ako nema rasta i novih radnih mjesta, neodrživo. Ne u Hrvatskoj nego u bilo kojoj drugoj ili trećoj državi. Eurozona je naučila lekciju iz nedavne financijske krize pa se sad pomno stvara zdraviji okvir za dugoročnu ekonomsku, monetarnu i bankovnu stabilnost. Kada je riječ o bankovnoj uniji, već neko vrijeme traje proces uspostave integriranog financijskog okvira koji se odnosi na članice eurozone. Hrvatska podržava napore europskih čelnika usmjerene u stvaranje bankovne unije, međutim mi ćemo još detaljno razmotriti sudjelovanje i modalitete sudjelovanja, vodeći računa o našim naravno opet o interesima, o činjenici visoke izloženosti Hrvatske euru, kao i strukturi vlasništva bankarskog sektora u Hrvatskoj koji je 90 i koliko posto iz zemalja eurozone. To nisu stvari koje možete zanemariti. Nezaposlenost mladih prepoznata je na sastancima Europskog vijeća jednom od najprioritetnijih tema i problema europske ekonomije, politike, društva. Osim sastanaka Europskog vijeća prošle godine održane su i konferencije na najvišoj razini u Berlinu i Parizu, na ovoj zadnjoj sam osobno sudjelovao, koje su bile posvećene isključivo razmatranju mjera što bi trebalo dovesti do relativno brzog smanjenja nezaposlenosti među mladima. Ta stopa varira od države do države i uvjetovana je nizom faktora, od demografske strukture društva do toga koliko mladih je u obrazovnom sustavu, tako da te brojke nisu apsolutni pokazatelji i treba ih uvijek detaljno analizirati. Tu ne stojimo dobro. Hrvatska koja spada u članice s visokom nezaposlenošću mladih aktivno se uključila u izradu i provođenje vrlo važne unijine inicijative za zapošljavanje mladih tako da uskoro očekujemo prve financijske efekte programa jamstva za mlade, youth garanty. Predviđeno je da u sklopu tog programa sve osobe mlađe od 25 godina, a kod nas mlađe od 29 godina, unutar 4 mjeseca od svršetka školovanja ili gubitka prethodnog posla dobiju kvalitetnu i konkretnu poslovnu ponudu. To podrazumijeva ponudu za posao, praksu, pripravništvo ili nastavak obrazovanja. Ponuda pri tome mora biti prilagođena pojedinačnim potrebama i situaciji. Europska inicijativa za zapošljavanje mladih raspolagat će u idućih 7 godina sa 6 milijardi eura bespovratnih sredstava s time da će polovica tog iznosa biti dostupna u ovoj sljedećoj godini. Što se tiče programa jamstvo za mlade u iduće dvije godine očekujemo 62 milijuna eura, a prvih 37 milijuna trebali smo dobiti u prvoj polovici ove godine. Isti iznos, dakle 62 milijuna eura za poticanje zapošljavanja mladih očekujemo u iduće dvije godine i od Europskog socijalnog fonda. To su i drugi europski programi usmjereni na zapošljavanje i obrazovanje mladih poput EURESA i Razmus Plusa i Europskog saveza za naukovanje. Europski novac neće riješiti sve naše nevolje u vezi sa zapošljavanjem mladih, ali iznimno je važno da dobijemo ta sredstva i da ih iskoristimo na najpametniji način, da se stopa nezaposlenosti mladih sa 50 i više posto smanji na razumnu pri čemu tih 50 i nešto posto se odnosi na one koji imaju između 15 i 25 godina, a niti se školuju, niti studiraju, niti su u nekakvom programu obuke. Dakle, to je onaj na žalost ostatak. To je nekakvih 70000 građana Republike Hrvatske. Dakle, veliki postotak. Možda ne toliko veliki broj, ali svakako jako loš start za te ljude, a onaj tko krene loše obično se muči. Dakle, teško mu je uhvatiti brzinu. Hrvatska naravno i samostalno provodi mjere koje bi trebale uroditi lakšim dolaskom mladih ljudi do posla. Mjere obuhvaćaju osposobljavanje i obrazovanje, zadržavanje zaposlenih mladih radnika, javne radove, samozapošljavanje, povećanje mobilnosti i značajne olakšice za poslodavce koji zapošljavaju mlade ljude. Tijekom 2013. godine aktivnim mjerama zapošljavanja koristilo se više od 50000 nezaposlenih. Ove godine u proračunu smo namijenili više od pola milijarde kuna za tu svrhu, a zajedno sa sredstvima EU na raspolaganju će nam biti gotovo milijardu kuna najviše do sada. Pritom Vlada nije koncentrirana samo na konkretne mjere za zapošljavanje. Većina reformske mjere u obrazovanju, gospodarstvu, obrtništvu i kulturi. No ipak najvažnija mjera za rješavanje ovog problema, ali i mnogih drugih strukturnih teškoća naše ekonomije uvažene kolege, dame i gospodo je donošenje novog Zakona o radu, odnosno izmijenjenog Zakona o radu, ne potpuno novog Zakona o radu. To je europska norma, a opet i nije u klasičnom smislu riječi. Dakle, to je naš izbor i naša odluka, politička odluka, promjena ili po starom. Izbor je vrlo jednostavan, naravno u političkom smislu vrlo težak. Reforma radnog zakonodavstva, odnosno dinamizacija tržišta rada nije naš hir ili izraz naše društvene neosjetljivosti što se često čuje. To je tako vrlo zgodno i lijepo reći. Radi se o alatu koji moramo upotrijebiti da bi očuvali radna mjesta, i da bi se lakše dolazilo do novog posla i da bi se potaknulo otvaranje novih radnih mjesta. To je bar tako bilo u zemljama koje su postigle nekakav rezultat i gdje su i ljevica i desnica kakve god one bile u tim državama iste ili drukčije nego kod nas oko toga imale konsenzus. U Vladi čiji sam predsjednik uvjeravam vas ne sjede političke kamikaze, nego ljudi koji su odgovorni pa imaju nekakve interese, imaju političke interese. Zar itko može povjerovati u to da je Vladi u interesu da još više naših građana izgubi posao ili da bude ponižena? U čijem bi to interesu bilo? Kojih skrivenih sila u ovoj zemlji? Zar zaista itko može vjerovati da bi Vladi išao u prilog još veći broj otpuštenih radnika. To su zdravo-razumska logička pitanja koja se ovdje postavljaju. Dakle, naš jedini i najvažniji je interes, ali ako je jedini onda je jedini je da što više ljudi ima posao i poštenu plaću za pošteni rad. To u Hrvatskoj nikad nije bio slučaj, pa ni u socijalizmu na koji se mnogi pozivaju. Ili ljudi nisu radili ili su imali izmišljena radna mjesta. Reforma tržišta rada velik je i neizbježan korak u tom pravcu kao i u pravcu povećanja konkurentnosti naše ekonomije. Otvaranje radnih mjesta, nove investicije i oporavak ekonomije naša su obaveza prema svima koji su sada na Zavodu za zapošljavanje i prema onima koji nisu i prema onima koji nisu u statistici, koji ne traže posao i nisu prijavljeni na Zavod. Jer to su ljudi, među njima ima ljudi koji naprosto nisu radno aktivni. To su građani ovog društva. Neki su odustali. Dakle, naš cilj je smanjiti broj nezaposlenih, očuvati postojeća radna mjesta, a promjene Zakona o radu ne radikalne promjene, nego na tragu dijela onoga što su uspješne države radile 10 godina prije nas promijeniti sustav pravila u Hrvatskoj da bi više ljudi moglo dobiti priliku da radi. Europsko vijeće je na svojim sastancima uporno je naglašavalo i važnost raznih oblika podrške malom i srednjem poduzetništvu jer je upravo taj segment gospodarstva ključan za stabilnu i zdravu ekonomiju. Težište je pri tom stavljeno na traženje najboljih modela da se malih i srednjim tvrtkama osigura povoljan pristup kapitalu, jer je stanje u ovom trenutku užasno i što je još gore bitno različito u pojedinim članicama EU, unutar euro zone, između Njemačke i Italije duplo u korist njemačkih malih poduzeća što se kamatne stope tiče. U Velikoj Britaniji koja jedina ima nekakvu monetarnu suverenost koju doduše skupo plaća prikrivenom inflacijom opet treći uvjeti. Dakle, danas nije svejedno, nije nikada bilo ali danas je veća razlika nego ikad u tome radite li posao u južnoj Europi ili ga radite u srednjoj i sjevernoj Europi i to stvara totalnu neravnopravnost na nečemu što bi trebalo biti jedinstveno tržište. Opća je ocjena da jedan od najhitnijih zadataka europskih financijskih tijela i država članica osmišljavanje mehanizma koji bi omogućavao lakši, brži i jeftiniji pristup kapitalu kao što sam rekao poduzećima iz cijele Unije. U tome se odmaklo, ali još uvijek daleko od cilja. Shvaćajući važnost malog i srednjeg poduzetništva naša je Vlada u protekle dvije godine dodijelila tvrtkama oko 900 milijuna kuna hrvatskog novca putem poduzetničkog impulsa. Hrvatska banka za obnovu i razvoj u prošloj godini je odobrila oko 15 milijardi kuna kredita, a HAMAG INVEST u prošloj je godini izdao peterostruko više jamstava za poduzetničke i obrtničke projekte u odnosu na 2011. Pored toga Vlada je poduzetništvo stimulirala i brojnim drugim olakšicama i rasterećenjima. Spomenut ću samo da smo smanjili zdravstveni doprinos za 2 postotna poena, što je kontroverzna mjera i dalje je, dakle to je politička mjera gdje ste birali između dvije mogućnosti – rasterećeno je gospodarstvo. Rezultati koje smo očekivali su manji od onog što smo očekivali ali to je bila svjesna odluka. I od nje naprosto u ove dvije godine nismo htjeli odustati. To je gospodarstvu smanjilo namete, terete za 2 milijarde kuna. To nije malo. Ukinuli smo porez na dobit koja se reinvestira. Također politička odluka. Pitanje je, nisu svi na isti način reagirali na to. Neki akumuliraju i kumuliraju kapital i ne ulažu. I pitanje je da li je ta mjera bila najpametnija? Ali je bila u svakom slučaju promišljena i nismo je mi izmislili. I drugi su je poduzimali prije nas. Tako smo privatnim tvrtkama oslobodili milijardu i 200 milijuna kuna. Ali to ne znači da su ti novci ušli u investicije. Neki ih drže, kao što to rade i firme vani, naprosto u ladici da se tako izrazim. Dosad su ukinuta 52 parafiskalna nameta, kao što se to kaže teška oko 400 milijuna kuna, malo manje od 400 milijuna kuna. Ni u buduće nećemo zazirati od izravnih i neizravnih poticaja poduzetništvu, a naročito onim poduzećima koja izvoze robu ili usluge. A takvih u Hrvatskoj nema ni 15%. Kratko ću se osvrnuti na poljoprivrednu politiku, prije toga ću pitati koliko još imam vremena? … /Upadica Leko: 10 minuta./… koncept subvencioniranja koji je unazadio hrvatsku poljoprivredu zamijenili smo sustavom dodjele potpora koji je transparentan i uređen prema standardima EU. Naravno, korektnosti radi nije to nikakva revolucionarna ideja ove Vlade nego put na koji bi bila upućena svaka Vlada koja god bila. To je naprosto posljedica ulaska u EU i vjerujem da je to bolje za našu poljoprivredu. A naravno u tom procesu će biti i dobitnika, i to velikih dobitnika, ali bit će i gubitnika. Što se tiče europske poljoprivredne politike prošlog je mjeseca Vijeće ministara usvojilo reformski paket zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2014-2020., paket o kojem se pregovara još od 2010. Novu politiku karakterizira tzv. ozelenjavanje, greening, identificiranje aktivnih poljoprivrednika, smanjivanje plaćanja velikim gospodarstvima ali i ukidanje proizvodne kvote za mlijeko od 2015. i proizvodne kvote za šećer od 2017. Posebna novost je i poticanje mladih poljoprivrednika kojima je namijenjeno 2% ukupne nacionalne omotnice u Hrvatskoj. Hrvatski nacrt programa mjera za ruralni razvoj jučer je poslan u Europsku komisiju. Područja o kojima smo razgovarali na sastancima Europskog vijeća, a u kojima također vidim hrvatsku priliku, jesu digitalno gospodarstvo i inovacije. Digitalne usluge i telekomunikacije ocijenjene su presudnim pokretačima rasta i produktivnosti u svim sektorima europskog gospodarstva. Inovacije su pak ocijenjene ključem europske konkurentnosti. Hrvatska je potpuno svjesna isplativosti reformi i investicija u polju digitalnog gospodarstva i istraživanja kao i iskoraka u uspostavi jedinstvenog telekomunikacijskog tržišta. U raspravi o toj temi na Europskom vijeću, kao i zasebnom razgovoru sa dužnosnicima Europske komisije i sa predsjednikom, istaknuo sam međutim potrebu što brže izgradnje odgovarajućeg regulatornog okvira ali i zabrinutost, odnosno interes da bi daljnja liberalizacija digitalnog tržišta mogla ugroziti fiskalne prihode manjih članica EU što bi dodatno pojačalo ekonomski disbalans unutar EU. To je proces u kojem profitiraju veliki igrači i kao ideal se navodi američki model u kojem ima 3, 4 ili 5 providera a u Europi navodno 150 do 200. ako bi se išlo tim modelom tih 4 ili 5 providera, odnosno pružatelja usluga u Europi, bi imalo pravnu osobnost u 4 ili 5 gradova gdje onda vjerojatno plaćaju porez po našem viđenju stvari prema mjestu osnivanja. Dakle, porez na dobit koja je ogromna. I to je nešto što nam nije u interesu. Kvaliteta digitalne usluge i telekomunikacijske usluge u Europi s obzirom na gustoću stanovništva i intenzitet ulaganja je na, ne na svjetskoj razini nego iznad svjetske razine. Dakle, u ovome postoje i to ću naglašavati i za to ću se boriti, i realni zdravi ekonomski interesi ali i interesi monopola i oligopola koji će državama kao što je naša strahujemo, a i većim državama od naše, izbiti iz ruku porezne prihode koji nisu mali. Pozivam da o tome svi razmišljamo, to nije bezazlena stvar. Na prošlogodišnjim sjednicama Europskog vijeća razgovaralo se i o procesu proširenja Unije i istočnom partnerstvu i drugim temama. Hrvatska podupire proces daljnjeg širenja Unije, posebno kad je riječ o državama iz naše regije. Naprosto, to nam je interes. Dosada smo zatvarali oči na neke rekao bih nekorektnosti, međutim i tome ima granice. Dakle, od susjeda očekujemo da budu korektni susjedi i nećemo postavljati uvjete to unaprijed kažem, ponavljao sam to i govorit ću opet, kakve su nama postavljali. Ali ispod nekih granica korektnosti se ne može ići. Što se tiče istočnog partnerstva vjerojatno ste upućeni u teškoće koje su naglo izbile krajem prošle godine. Taj program je naime strateški program Unije kojim je bilo obuhvaćeno 6 bivših sovjetskih država koje su danas samostalne, nekad su bile republike. Ovim programom Unija nudi svojim istočnim partnerima konkretnu i dalekosežnu potporu za demokratske i tržišne reforme pridonoseći tako njihovoj političkoj i gospodarskoj stabilnosti kroz perspektivu članstva. Neke su to prihvatile, to je teži put, to je veća avantura, to su veći zahtjevi, to više uzima od čovjeka i društva, a neki nisu odabrali su lakši put. Ti drugi su danas nažalost u jako teškoj situaciji i to nije lijepo gledati. Za razliku od Moldove i Gruzije Ukrajina je u posljednji čas odustala od potpisivanja pripremljenih sporazuma s Unijom. Kao što vidimo posljedice su tu. I ponavljam, nerado ih gledamo. Rasprave na sastancima Europskog vijeća u dva navrata su se ticala imigracijskih tokova unutar Unije i to u povodu tragedije oko talijanskog otoka Lampedusa. To je stvar koja nas se možda izravno ne tiče ali nije o njoj loše razmišljati i voditi računa. Mi smo pomorska zemlja, mala zemlja sa ogromnom obalom. Ustvari kad gledate sjeverni Mediteran to je svega nekoliko država. Srećom, nismo na prvom udaru. Dakle oni koji se žele u svom očaju domoći europskih obala to rade prije nego što dođu do Hrvatske. Hrvatska zagovora stvaranje snažnih zajedničkih instrumenata za pomoć ugroženim državama članica te poziva na solidarnost i potporu onim državama poput Italije, Španjolske ali govorio sam to otvoreno na sastancima Europskog vijeća, prije svega Malte koja je tu po svakom kriteriju najugroženija jer je velika kao Krka, ima 400 tisuća stanovnika. Dakle, te države koje su naročito suočene s problemom ilegalnih imigranata. Naravno apsorpcijska sposobnost i veličina tih država strahovito varira. Krajem svibnja ove godine dolaze nam izbori za Europski parlament, pozivam sve građane da izađu na te izbore jer su oni prije svega izbori koji nas se jako tiču, financijski nas se tiču. To možda nije najvažnija stvar na svijetu, ali jedna od najvažnijih je. Moramo konačno zauzeti proaktivan stav prema Europskoj uniji, prema svim njezinim institucijama i mogućnostima koje nam nudi. Ovih dana pročitao sam vijest da je u Zadru na stručno predavanje pod naslovom "Kako do posla u EU?" došla samo jedna jedina osoba. Možda to nije bilo dobro oglašavano, možda to ne govori najjasnije o interesu ljudi ali ako govori nije dobro. To moramo promijeniti zajedničkim snagama. Dakle, za koga ljudi glasali? Legitimitet od 20% izašlih na zadnje izbore naprosto je premalo. On je demokratski, on je formalno u redu ali je premali. I to je problem svih nas, ne sramota nego problem. Čvrsto vjerujemo da EU može biti još bolja kuća za sve svoje ravnopravne građane, za sve dobronamjerne ljude koji žele živjeti u Uniji i u skladu s njezinim visokim, demokratskim i slobodarskim postignućima ja bih rekao u skladu sa najvišim demokratskim dostignućima svih država svijeta nema uređenijeg i zahtjevnijeg mjesta od EU, kompliciranijeg, solidarnijeg, fiskalno dograđenijeg, to nije ni Japan, to nisu ni SAD gdje čovjek, i to ima svoju logiku i povijest puno više prepušten sam sebi. Ovo što mi imamo košta i to nije lako održati. To je način života. Europa danas znači stalnu spremnost da se mijenjamo na bolje jer samo tako možemo odgovoriti izazovima svijeta, dakle promjene. To je preduvjet naših nada o ispunjenijoj i uspješnoj budućnosti. Važno je da to shvatimo i važno je da konačno odbacimo iluzije o spasonosnim rješenjima koja će nam se ukazati ili s neba ili iz tunela. Nema čuda, nema trikova samo manje ili više težak rad. Netko je obdareniji, netko je manje obdaren ali samo težak rad. Taj put nije ni kratak ni bezbolan ali hrabri nas uvjerenje da će se strpljenje i razumijevanje naših građana uskoro pokazati isplativim ulaganjem u bolju Hrvatsku. Hvala vam na pozornosti. Hvala i vama poštovani predsjedniče Hrvatske Vlade. imamo prijavljeno nekoliko replika na vaše izlaganje. Idemo po redu. Prva replika poštovanog zastupnika Gordana Jandroković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa želimo bih se osvrnuti na jednu stvar. Predsjednik Vlade kazao je da je Zakon o radu ključan za reforme. Ja se s time slažem ali ono s čime se ne slažem jest njegova ocjena onoga što se događalo prije jer 2010.godine kada je tadašnja Vlada predložila Zakon o radu koji je isto tako bio ključan za reforme, tadašnji šef oporbe gospodin Milanović potpisao je zahtjev za referendum i kazao da je protiv takvog zakona. Dakle, po toj logici tadašnji šef oporbe bio je protiv reformi a istovremeno sada proziva bivše Vlade da nisu provodile reformu. Dakle, to je određena kontradikcija koju bi bilo jako dobro objasniti. I još bih jednu stvar podsjetio podsjetio gospodina Milanovića da je netočno da bivše Vlade nisu provodile reforme jer ulazak u EU, proces pregovora, proces prilagodbi bila je najveća reforma u povijesti Hrvatske države, vjerojatno najsloženija nakon samog stvaranja Hrvatske države i utemeljenja utemeljenja svih ključnih institucija Hrvatske države. Dakle, prioritet tadašnje Vlade, njen glavni strateški cilj bilo je završiti pregovore i provesti sve reforme koje su bile nužne da bi Hrvatska ostvarila visoke europske standarde. To je učinjeno, dakle, tadašnja Vlada ostvarila je svoj cilj. Činjenica je da neke stvari vezane za gospodarstvo u onome trenutku nisu bile dovoljno napravljene ali podsjećam tada nismo imali potporu niti SDP-a niti tadašnjeg šefa oporbe jer je što i sad sam potvrdio bio protiv ključnog zakona koji je bio ključan za reforme. Odgovor na repliku, poštovani predsjednik Vlade Zoran Milanović. koje određenim ritmom morala usvajati, prevoditi na hrvatski jezik i izglasavati u ovom Saboru. Reforma je ono što je radio ne znam Japan prije 150 godina kad ga na to nitko nije tjerao. Reforma je ono što je radila Njemačka prije više od deset ili deset godina na što ju nikakva EU nije tjerala jer je bilo pitanje naprosto daljnje konkurentnosti i opstanka. Reforma mora biti dragovoljan. U tom smislu ovo što mi sada pokušavamo je reforma. Proces prilagodbe odnosno harmonizacije odnosno prepisivanja europskih propisa smo završili, to je gotovo. Dakle, to je podvučena crta praktički kao i sve druge države, to nisu prave reforme, to nije kritika, to je naprosto činjenica. Reformu možemo provesti sada i to ne jednu. Što se tiče vaših kritika na naš stav oko Zakona o radu, moram priznati da ste djelomično u pravu, da, ja to jesam potpisao, ne prvi nego vjerojatno zadnji i radi toga sam bio kritiziran s pravom, Dakle, radilo se o jednom prilično nasilnom pokušaju tadašnje vlasti ali to je sad teško objašnjavati da se stvari preko koljena slome. Mi o ovome razgovaramo već više od deset godina. Dakle, odluka je bila politička, vrlo otvoreno, za razliku od vas ja to mogu priznati. Odluka je bila politička, je li bila najmudrija? To je pitanje. Međutim sad se vraćamo na isto. Dakle, hoćemo li to podržati ili nećemo. Ne radi se o radikalnim rezovima. Radi se o malim promjenama koje nam trebaju, koje su u općem interesu, i tu možemo stat. Možete ovo ponoviti još sto puta, ja ću vama navest tri tisuće primjera ali neću, nemam vremena za to. Hvala lijepa. Nova replika poštovanog zastupnika Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade. Između ostalog spomenuli ste da ste stavili Hrvatsku na energetsku kartu Europe, a to prije nije bilo. Ja vam neću ponavljati i neću vas sada učiti o tome što smo sve i koje sporazume potpisali na putu u EU i implementirali, naravno, kojih smo sve tijela u europskim asocijacijama postali članovi, to bi vi morali znati jer ste bili blizu pregovaračkog tima barem, ali ću vam reći što smo konkretno pored toga učinili. Dakle 2010. godine izgrađen i pušten je u pogon dalekovod prema Mađarskoj sa kojim se direktno uključujemo pored onih koji već i ranije postoje u energetski sustav Europe i omogućavamo otvoreno i slobodno tržište u energetskoj jedinstvenoj Europi. 2010. godina, 2010. godine pustili smo u pogon plinsku interkonekciju prema Mađarskoj, visoko tlačni plinovod sa kojim Hrvatska dobiva apsolutnu sigurnost u opskrbi plinom i na osnovu kojega se možemo uključiti u jedinstveno plinsko tržište u Europi. To su konkretni projekti. Gospodine Milanović to ste vi u dvije godine učinili. Da bi stavili Hrvatsku na energetsku kartu Europe, osim što donosite pred neki dan Zakon o plinu kojim se direktno udaljavate od tog tržišta jedinstvenog i te jedinstvene karte, energetske karte Europe. Osim ako ne smatrate prazne priče o raznim eneđijevima, ovakvim i onakvim sjevernim, južim i srednjim plinovodima kojim samo obmanjujete javnost da nešto činite, a zapravo se ne događa apsolutno ništa. Što se tiče Zakona o radu, a gdje ćete veće nasilje od onoga što vi činite, a to vam je direktno odgovor iz sindikata jer vam spremaju generalni štrajk, i vi kažete da to radite u nekakvoj mirnoj atmosferi. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, predsjednik Vlade Zoran Milanović. nitko nije rekao. Kad govorimo o energetskoj karti Europe, onda ne govorim o tome kojih smo sve asocijacija postali članica po čistoj inerciji, po difoltu, temeljem činjenice da smo pregovarali o ulasku u EU. To mi je kao da mi kažete da ste rođenjem dobili državljanstvo. Pa normalno, to svatko dobije. Dakle, nema države koja nije član tih asocijacija. To nije ničiji rezultat niti nikakav veliki rad, to je naprosto čista inercija. Kao i pregovori sa EU tamo gdje vam kažu izvolite usvojiti te i te zakone. Pa nitko radi toga nikoga ne kritizira, dakle izvolite usvojiti te i te zakone, prevedite ih na hrvatski, to nije reforma, to je harmonizacija. To je harmonizacija. Ok, to treba napraviti. Ono što mi pokušavamo napraviti, zaista staviti zemlju na energetsku kartu Europe i nisam rekao, ako ste imalo slušali da je to gotov proces, ali to su ambiciozniji poduhvati od vašega. Naprosto ambiciozniji, dakle nitko nije rekao da nije rađeno apsolutno ništa, ono što je napravljeno je sitno, hrvatske mogućnosti su puno veće i ti projekti na koje vi gledate sa podsmjehom, ja bih rekao i zlobom, i zlobom, u želji da se nikada ne dogode je nešto što ne možete napraviti preko noći, spojiti se na neki interkonektor. To su puno veće stvari za Hrvatsku. To ne možemo sami, ali interesi u tim projektima nadmašuju hrvatske interese i hrvatske kapacitete. To su interesi država kao što je Mađarska koju ste spomenuli, da ne bude ovisna o samo jednom dobavljačkom pravcu kao što sada jest i nekih drugih država, a to može kako? Preko hrvatske obale. Jesam li rekao da je to završen postupak? Nisam. Radimo li na tome? Radimo. Dakle, na tome se nije radilo. Činjenica da je recimo južni tok kao pravac dobave, samo pravac dobave plina, dakle ništa specijalno bio zbog predrasuda odbačen od hrvatske Vlade, nije dobra stvar.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, godinu i pol dana prije nego je Hrvatska i službeno postala članica EU, vaša Vlada je vodila Hrvatsku. S toga ne možete reći da 01. srpnja prošle godine vi i vaša Vlada niste bili upoznati sa stanjem javnih financija u RH. Stoga, hrvatsku javnost, nas zastupnike čudi da je hrvatska Vlada u studenom prošle godine predložila proračun za koji je znala da će već u siječnju ili u veljači biti dužna ići u njegov rebalans s obzirom da RH je jedna od država članica sa prekomjernim deficitom i da će trebati u tom smislu mijenjati državni proračun i usklađivati ga na način da deficit bude ispod 3%. Možete li objasniti nama i hrvatskoj javnosti zbog čega ste donosili proračun koji ste znali da nije utemeljen niti na gospodarskim pokazateljima, da predviđeni rast koji ste vi predvidjeli prilikom formiranja državnog proračuna nije održiv, nije točan i da ćete morati već u siječnju ili u veljači ići u rebalans državnog proračuna? I zbog čega onda sada kad se taj proračun i donosi i mijenja, kad se mijenja, se priprema daleko od očiju hrvatske javnosti, daleko od bilo kakve javne rasprave, a vi ste prošli tjedan, znate ono, prijepodnevnu rekli da ćete, da ćete kontaktirati stručnjake iz oporbe ne bi li vam pomogli u formiranju državnog proračuna. Pa jeste li možda pozvali nekoga od stručnjaka iz oporbe ili iz hrvatske javnosti koji bi vam pri tome pomogao da se ne stvara ovakva mistika oko donošenja izmjena državnog proračuna i špekulacije primjerice da ćete sredstva drugog mirovinskog stupa koristiti za sanaciju javnih financija u Hrvatskoj? moj život koji nije jednostavan, ali se ne žalim jer sam sam ovo tražio, olakšavate vi članovi, sve redom prethodne Vlade koja se stvarno ne može u ekonomiji ničim pohvaliti. Stvarno ne može. Mi za sada još ne možemo konkretnim rezultatima rasta, takva je situacija. Neću se izmotavati. Takva je situacija. Ali mi odgovara kada se za repličare javljaju isključivo ljudi koji su iza sebe ostavili loše rezultate. Neću reći da je to najgora Vlada u povijesti jer povijest će suditi svima nama. Naprosto to su loši rezultati, to je ogroman deficit i naravno vi cijelo vrijeme raspravu i navodite na galamu, to je logika rasprave, dakle na galamu, na svađu. Pitate me očite stvari. Dakle čudite se tome što svodimo deficit prema 3%, to je naravno nemoguće u jednoj godini. Da, moramo to raditi, dakle to je politička odluka. Nisam govorio i ne mislim da je potrebna stručno znanje da bi se donijela politička odluka koji ćete prihod povećati i uz koje posljedice, a koji ćete rashod smanjiti. To su uvijek političke odluke, ne politikantske, čak ne ni stranačke uskostranačke ali naprosto to je volja. Ako imate pojma o državnim poslovima onda kažete ovo mogu, ovo ne mogu. Dakle nikad niste provodili javnu raspravu oko proračuna niti smo vas ikada prozivali zašto ne provodite javnu raspravu oko proračuna. to ste sada izmislili, to je nekakva novost, javna rasprava za proračun. Zakona o radu da, apsolutno i trajala je i razgovori su trajali mjesecima, međutim ne želi se odstupiti nimalo, žao mi je ne ide drukčije. Prema tome, naša odluka će biti onakva kakva mora biti. Rekao sam u svom govoru da ćemo voditi računa o tome da sačuvamo socijalnu stabilnost zemlje i neće biti jednostavno. Vašu podršku ne očekuje, to nije realno. Hvala lijepa. 4.replika poštovanog zastupnika Ante Babića. Izvolite poštovani zastupniče. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, sjećam se vrlo dobro da ste vi u vašem inauguralnom govoru ovdje pred ovim Visokim domom govorili ste i kleli ste se na Boga i govorili da nećete nikada spominjati bivšu vladu već da ćete vi isključivo govoriti o svojoj Vladi, ali evo u svakom izvješću i svakom vašem obraćanju javnosti vi konstantno i uvijek opetovano spominjete bivšu vladu, a to se vidi i danas. govorili ste o energetskim mogućnostima i atraktivnosti koje nisu jedino jamstvo uspjeha u RH ali i to puno govori o tome, međutim zaboravljate da pravna nesigurnost i porezna presija zapravo tjeraju investitore daleko od RH, a uvijek iznova vjerujem da ćete i vi u ovoj godini govoriti o Indonežanima, o Katarcima, o Azerbejđžancima o Saudijcima o nekakvoj svijetloj budućnosti. Spominjali ste i programe mlade u budućnosti, međutim zaboravljate da u ove dvije godine Hrvatsku napustilo oko 24 tisuće mladih ljudi, znači za vrijeme vaše Vlade, a da ni danas niste ponudili niti jednu mjeru stambenog zbrinjavanja ili zapošljavanja što je istina. I zaboravljate da od 375 tisuća nezaposlenih u RH više je od 50% mladih ljudi. I na kraju, niti jednom riječju u svom izlaganju niste govorili o Hrvatima u dijaspori i o Hrvatima u BiH. uskraćivanjem možda stipendija za Hrvate iz dijaspore u ovoj godini najbolje možda govori o tome. Hvala. Pa znate šta kada pitanje statusa Hrvata u BiH bude na sjednicama Europskog vijeća onda ću o tome govoriti, ali to se neće nikada dogoditi jer to nije u interesu Hrvata u BiH njima se može pomoći na način na koji se do sada nije radio. Dakle manje pričam više pokušavam raditi projekte ne rasipamo više na 50 prijatelja, kućanstava, kumova nego ih koncentriramo na jedan mali broj vidljivih projekata na vrlo transparentan način i to u ovom trenutku čak više od maksimuma što Hrvatska može. I nisam u konstantnim razgovorima, konstantnim kontaktima neprekinutim kontaktima sa čelnicima Hrvata u BiH koji većinom dolaze iz vaše stranke, bratske ili sestrinske stranke čuo nikakav prigovor. Njih stalno pitamo šta im treba ali to previše ne reklamiramo jer ja tamo ne idem po glasove. Ne sjetim se tih ljudi jednom u 4 godine kada trebam pokupiti šačicu glasova, ne idem tamo s tim interesima. Dakle idem sa interesom čak više od interesa, željom i porivom da nešto napravimo. I pozivam one koji su aktivni i živahni u europskim tijelima da kada se zalažu za interese Hrvata u BiH da to rade inteligentno da ne naprave štetu. replika. Prva replika poštovanog zastupnika Branka Vukšića. U svom nastupnom govoru Roosevelt je 1933.godine rekao "Prestrašenost je jedina stvar koje se moramo plašiti". Možda se građani RH boje prakse ove hrvatske Vlade, možda taj strah izvire upravo iz prakse te Vlade. Govorili ste i o jednom drugom segmentu vrlo važnom, a to je Zakon o radu i pitali ste kome je u interesu skraćivati prava radnika, ugrožavati radnike. Ja sada pitam vas, kome je u interesu da su neke zemlje neoliberalnije, kome je u interesu da su neke zemlje demokratskije, kome je u interesu da neke zemlje lošije postupaju prema radnicima? Malim moćnim skupinama. Sasvim sigurno da postoje mnoge zemlje koje su bogate prirodnim resursima ali se ne odnose prema građanima recimo poput jedne Norveške. Pa se ja isto pitam, kome je u Hrvatskoj u interesu da se radi ovakav Zakon o radu protiv kojeg jesu nekih odredbi, ne cijelog Zakona o radu, i sasvim sigurno da je dobro da ste vi u pravu da je to za raspravu koja smanjuju radnička prava usprkos tome što je gotovo 400 tisuća ljudi vrlo lako dobilo otkaz, a vidimo svakoga dana sve više ljudi je na burzi? Odgovor na repliku predsjednik hrvatske Vlade poštovani Zoran Milanović. SAD-a ne od Njemačke, država koja u sljedećih 100 godina ne moram ništa raditi, samo može uzimati dan za danom iz svog suverenog fonda i mogu od toga živjeti opet duplo bolje od nas, a da ništa ne rade. To uopće nije primjer, primjer je Njemačka koja je velika koja nije top tehnološka sila kao Amerika ali je tehnološka sila visokog, srednjeg nivoa, recimo država iz koje u zadnjih 15 ili 20 godina koliko znam nije izašao novi kemijski entitet u farmaceutici, dakle to rade druge države. Dakle Njemačka se nalazila u jednom delikatnom stanju prije 10 godina i mijenjala se. I ja sam rekao da ću, mada je to svima vama dostupno, dati, prevest ćemo ako treba promjene njemačkog radnog zakonodavstva i socijalnog sustava prije 10 godina. Pa da vidimo šta je sa tog menija nama danas prihvatljivo a šta nije. To nije nikakav brutalni neoliberalni sustav nego sustav koji je omogućio više radnih mjesta ali treba otvoreno reći, više se radi a zarađuje se isto, plaće stagniraju. To je Njemačka, Njemačka nije londonski City, stabilnost je veća. Dakle, moramo odabrati, ovo je politička odluka, ovo je politička odluka, ništa drugo. Hoćemo li napraviti ne znam 70% onoga što su Njemačka i Austrija napravile prije 10 godine i danas su konkurentne. Ali ako se ne budu mijenjale gdje je jamstvo da će za 10 godina Njemačka biti ispred Francuske. To su sve bogate zemlje, visoke razine i društvenog dohotka po stanovniku i socijalne sigurnosti i javne potrošnje, ogromne javne potrošnje, to košta. Dakle ili ćemo neke stvari promijeniti ili nećemo ništa promijeniti, praviti ćemo se da je ovako dobro. Zašto su ljudi dobili otkaz, ato jer su poslodavci zli? Ne, ljudima je teško raditi, ne radi porezne presije, jer u Hrvatskoj su se porezi olako shvaćali, to je porezni red, to je država. Hvala lijepa. Iscrpili smo sve replike. Otvaram raspravu. U raspravu krećemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika nezavisne liste i poštovni zastupnik Damir Kajin. predsjedniče, predsjedniče Vlade, gospodo zastupnici. Ovo je kao što smo čuli prvi puta da se u Saboru i raspravlja o izvješćima sa sastanka Europskog vijeća. U U načelu glede ovih izvješća tu se nema što dodati. Znači imamo dva, 19. i 20. prosinca, odnosno onaj od 8. studenog i tu se govori između ostalog da je tada bilo govora o zajedničkoj, sigurnosnoj obrambenoj politici, ekonomskoj i socijalnoj politici, ekonomskoj, monetarnoj uniji, migracijskim tokovima, proširenju i procesu stabilizacije i pridruživanja, vanjskim odnosima. Znači tu je naglasak na Siriji, Srednjoafričkoj Republici, istočnom partnerstvu, odnosno Ukrajini, ostala pitanja, raspravljalo se, citiram o digitalnom gospodarstvu, inovacijama, uslugama, gospodarskoj i socijalnoj politici, ekonomskoj i monetarnoj uniji, istočnom partnerstvu, opet u Ukrajini i jasno migracijama. Međutim, ono što je najbitnije, što sam ja uspio iz ovih izvješća jednostavno izvaditi, shvatiti, da će do ožujka 2014. godine Europska unija predložiti direktivu o oporezivanju dohotka od kamata na štednju. Gotov citat. I ja to sebi na neki način prevodim kao porez na kamatu deponiranog novca pri našim poslovnim bankama. Depoziti hrvatskih pravnih odnosno fizičkih osoba iznose ako se ja ne varam negdje oko 180 milijardi kuna. Znači država kada bi uvela tu vrst poreza po tom osnovu recimo mogla bi namaknuti milijardu kuna. Koje to može prijepore prouzročiti ostaje da se vidi. Oni koji nemaju što štedjeti njima to neće teško pasti, drugi će ogorčeno protestirati. Iako ima onih koji kažu da bi to bio vjerojatno najmanje bolan porez. Jasno da bi trebalo odvojeno pratiti prilike u razvijenim zemljama Europske unije i u zemljama poput Hrvatske. Nije isto voditi gospodarsku politiku, to smo slušali sada i u ovim replikama, u jednoj Njemačkoj ili Belgiji, da ne govorimo o jednoj Norveškoj, ili s druge strane u jednoj Hrvatskoj ili Grčkoj. Točno u ovu situaciju u kojoj jesmo doveli smo se sami. Iz ove situacije isto tako valjda ćemo će čupati sami. Druge točke koje sam ovdje naznačio ja mislim da nisu možda mislim, nešto ću reći o svakoj, toliko presudne, npr. obrambena politika, borba protiv terorizma i jačanja europske obrambene industrije. Ja mislim da to nije sporno. Radije bih čuo kada će recimo Europa ili NATO van iz Afganistana. Šteta što su naši potencijali kada govorimo o tome na neki način limitirani. Nekada je, ne znam, ex Jugoslavija kada je riječ o vojnoj industriji bila 8, 9 sila ili izvoznik oružja u svijetu, odnosno te vojne tehnologije pa možemo reći i najviše tehnologije. Danas smo na žalost takvi kakvi jesmo, vojni patuljci. Za razliku od bivšeg šefa gospodarske komore kada bi Tito išao u safari na lavove, leoparde ili slične zvijeri. Onda bi jednom Egiptu u vrijeme Nasera prodavao tenkove Đure Đakovića. Ne znam, kada se gradila asuanska brana onda bi prodavao turbine Rade Končaru, Aližiru bi za hidroelektru pronalazio posao gradnje naselja, bolnice itd., smo tu gdje jesmo. Imamo dvije, tri tvornice, nazovimo to tako vojne opreme, nedovoljno da opslužujemo i svoju vojnu industriju, ali dobro, ipak se kreće. Jasno naglasak o ovome o čemu danas razgovaramo je ekonomska i socijalna politika i možda upravo to nezaposlenost mladih. Hrvatska je od krize 2008. izgubila 177 tisuća radnih mjesta. Gdje smo ih izgubili? Izgubili smo ih u realnom sektoru. U istom tom periodu zaposlilo se 30 do 40 tisuća ljudi. Gdje? U nadgradnji. Mi u nadgradnji 2014. u odnosu na 1990. imamo cca. 100 tisuća više zaposlenih no što je bilo tada. I to košta proračune hrvatskih poreznih obveznika. Nije bitno da li je riječ o lokalnoj samoupravi ili državi, u ovom trenutku sa materijalnim troškovima negdje oko 15 milijardi kuna. A s druge strane imamo negdje oko 500 tisuća manje zaposlenih nego što smo imali I zato ova druga mjera, kreditiranje malog i srednjeg gospodarstva o čemu se također govori u ovim izvješćima je zapravo ključ. Jasno na jedan transparentan, ne na balkanski način, ali to vrijedi i za zapošljavanje poglavito malih. Mi imamo otprilike u Hrvatskoj ovu situaciju danas da imamo 100 velikih gospodarskih subjekata koji zapošljavaju preko 500 500 zaposlenika, sve tamo do Konzuma ili kako se to zove, nije bitno, Agrokora koji zapošljava 40-tak tisuća ljudi. Tih 100 velikih poslovnih subjekata ostvaruju negdje 50% prihoda u hrvatskom gospodarstvu, imaju 25% zaposlenih i državi plaćaju negdje oko 25% poreza. Imamo 1000 srednjih poduzeća koji ostvaruju 25% prihoda, imaju 25% zaposlenog u ukupnom broju i negdje plaćaju 25% poreza. I onda imamo više stotina tisuća onih malih poslovnih subjekata, od obrta do društva ograničene odgovornosti koji ostvaruju 25% prihoda, imaju 50% zaposlenih i državi plaćaju, što je normalno jer imaju najviše radnika, 50% poreza. Što se tiče ove ekonomske monetarne politike, ja bih stavio iz ovih izvješća naglasak na osiguranje depozita, o čemu se također govorilo na tim konferencijama. Točno, ako netko kani oporezovati kamatu onda mora i te depozite štititi, mora znači jamčiti sigurnost istih. Hrvatska je imala sreću, uz probleme koje imaju i hrvatske banke, što nismo upali u tu jednu bankarsku krizu. Istina, u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj negdje oko 11 poslovnih banaka posluje negativno. Neke su završile u stečaju, dobit im je manja 40% nego 2012., ali ipak smo izbjegli potrese koje su imale kada je riječ o bankarskoj krizi i neke zapadne zemlje. Bez obzira što je ta adekvatnost kapitala, kako je bankari nazivaju, negdje 13,15% to je ugroženih kredita, takva kakva je, banke ipak nisu ugrožene. I zato je sigurno bitno kakav će biti odnos do ovog malog gospodarstva koje je najviše ugroženo. Činjenica je da veliki iz dana u dan imaju sve više, a činjenica je isto tako da mali poslovni subjekti iz dana u dan imaju sve manje. Ovdje u ovim izvješćima govori se i o visokoj cijeni telekomunikacija, zatim se govori o bankarskoj uniji itd. Bilo bi isto tako kada već govorimo o toj bankarskoj uniji, možda dobro da se raspravlja i o ujednačavanju ujednačavanju kamata hrvatskih banaka s ovim majkama banaka koje su kupile hrvatske banke '90.-tih godina. Ja mislim da ovdje nije puno toga spornog jer i nema što biti sporno u ovim izvješćima o sastanku Europskog vijeća, ali kad govorimo o Europskoj uniji zanimljiv je jedan dokument o srozavanju ili bolje rečeno padu kreditnog rejtinga i jedna rečenica iz ove agencije iz čini mi se Washingtona … da će da će Hrvatska ubuduće možda ili ove godine više novaca uplaćivati u europske fondove, no što će povlačiti iz europskih fondova. Mi smo, ako se ne varam, 2013. uplatili cca 270 milijuna eura, povukli smo negdje oko 276 milijuna eura, negdje 6 ili 7 milijuna eura više no što smo uplatili. Ove godine uplaćujemo gotovo 4 milijarde kuna i teoretski bi mi mogli povući 7,5 milijardi kuna što je jasno nemoguće, ali po ovome bi se stvarno moglo dogoditi da više uplatimo no što ćemo iskoristiti ili povući. Ako povučemo manje novaca ona mogu reći loše nam se piše jer ne znam kako će u ovom trenutku izgledati proračun, ali mogu naslutiti da će između ostalog i neke investicije u Republici Hrvatskoj u godini pred nama biti rezane. Kada govorimo o sredstvima Europske unije, mi tu imamo još niz problema. Nije problem samo kako se pišu ovi programi, nije problem kako treba izgledati projektna dokumentacija, već nam je problem po mom sudu što nam prioritete kad je riječ o našem novcu odobrava Bruxelles. Gotovo se usuđujem reći da bi sa tih 3,5 ili 4 milijarde kuna sami bolje gospodarili, bolje bi iskoristili taj novac, bolje bi odabrali ili vrednovali prioritete Republike Hrvatske. Čitav niz projekata za što dolazi novac iz Bruxellesa neću reći da je drugorazrednog karaktera, ali nije niti onog prvorazrednog što nas u ovom trenutku dominantno ja bih rekao opterećeno. Zamislite kada neki grad ili neka županija predlaže da se gradi golf teren, golf teren europskim sredstvima. Pa kome to pomaže? Pa to može pomoći samo krupnom kapitalu. Ta bezosjećajnost ja bih rekao vizavi trenutka gospodarskog ili ne znam kako ću ga nazvati, za mene je naprosto neshvatljiv. Ili da se grade neka vrata na na ulazu u Istri 4-5 ili ne znam koliko tisuća metara kvadratnih što doista spram nečega konkretnog, stvarnog životnog ne da je drugorazredno nego apsolutno nepotrebno. Mislim da bi Hrvatska trebala odrediti 50-tak ili stotinjak ključnih projekata i te projekte ne dvi, dva, pet po županijama kandidirati i naprosto na njima inzistirati, kao što je inzistirala kroz više godina o gradnji Pelješkog mosta i želim vjerovati da je to sada pred nama, da je to gotova stvar i da će se ta investicija uskoro započeti i započeti i realizirati. Za Hrvatsku je izuzetno bitno, to je moj sud, što je i Srbija započela pregovore u članstvu u Istina, ovdje se nije govorilo o Srbiji nego se govorilo o Ukrajini i da se prema Srbiji eto Hrvatska ponaša europski, da parafraziram predsjednika Josipovića. Jednom riječju Hrvatska se spram Srbije ne smije ponašati kao što se Slovenija ponašala ponašala prema Hrvatskoj. Mi imamo niz otvorenih pitanja, nitko od tog ne bježi sa Srbijom. Oni će reći da imaju i sa nama, nije bitno ali stvar se normalizira. To je dobro, gospodarstvenici surađuju, ulaže se, trguje se i eto uz sva otvorena pitanja kao što je procesuiranje zločina, nestalih, poštovanja manjina ovdje, tamo, tužbe za genocid ipak stvari idu na bolje. I za kraj jednu rečenicu vis a vis nečega o čemu je govorio i premijer. To je procedura prekomjernog deficita o čemu će danas premijer, pardon predsjednik. Ne predsjednik, pardon ministar financija, ministar financija da mi ne bi netko zamjerio razgovarati u Bruxellesu. Znači u ova četiri mirovinska fonda imamo koliko? 58 milijardi kuna. Da li treba ukinuti drugi stup? Ne. Točno. Kada bi se ta sredstva vratila u prvi stup ja mislim da bi tu evo dobijalo se na godišnjoj razini negdje 5 milijardi kuna. Deficit minus tih 5 milijardi bi bio točno 4,7% u ovoj godini, ali bolje je da se snizi dio rashoda i da se to kombinira sa beneficiranim stažom o čemu govore i neke tiskovine tijekom današnjeg dana. Mislim da to odgovara i mirovinskim fondovima jer će kasnije oni početi isplaćivati mirovine. No, problem je što ti fondovi zapravo osim u državne obveznice, dobro Podravku i još nekoliko velikih kompanija ne ulažu novac u nešto što je životno i stvarno bilo da je riječ o energetici ili nekim drugim radnim mjestima. I za kraj, da točno. Slažem se sa premijerom. Državu treba reorganizirati od državne uprave preko državnih agencija. Da slažem se treba i sudstvo sudstvo reorganizirati o čemu je bilo riječi na prošloj sjednici Sabora, reorganizirati zdravstvo, školstvo, ali boga mi radikalno treba reorganizirati i lokalnu samoupravu jer situacija sa 556 jedinica ne znam kome je u ovom trenutku od interesa. Hvala lijepa. Imamo set replika. Prva replika poštovanog zastupnika Branka Vukšića. **Vukšić, Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Poštovani kolega zastupniče, rekli ste jednu tvrdnju da nije isto voditi ekonomsku politiku u Norveškoj ili u Hrvatskoj ili u Grčkoj. To je točno, jer 90-tih godina sasvim sigurno da Norveška nije bila u istoj situaciji kao i Hrvatska i zbog rata, ali isto tako zbog privatizacijske pljačke. Norvešku nisu 8 godina kao za vrijeme ili 6 godina za vrijeme Sanadera sustavno pljačkali i vrlo je teško u takvim uvjetima i naslijediti ekonomsku politiku i voditi ju i općenito voditi u Hrvatskoj pod takvim uvjetima ekonomsku politiku. Jer postoji jedan možda i vic, anegdota. Znate na čemu se zasniva grčka tragedija? Zasniva se na a hrvatska tragedija se zasniva na mitu i korupciji. 60-tih godina Japan i ondašnja Jugoslavija bili su na gotovo istom stupnju ekonomskog razvoja. Tada je Japan uložio enorman novac u obrazovanje, u tehnologiju i napredovao. Što mi danas radimo? Sasvim sigurno da 20 godina vođenje krive ekonomske politike, poticanje uvoza, gašenje prije je premijer rekao da kod nas je teško raditi. Nije kod nas teško raditi. Ja se u jednom segmentu sa gospodinom Linićem slažem. U Hrvatskoj imamo vrlo loš menadžerski kadar i jednu grupu vrlo loših vlasnika tvrtki. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. šezdesetih godina Japan i Hrvatska bili na istom stupnju razvoja, ne znam. Ali znam da je ex Jugoslavija tamo negdje bez ikakve namjere da nekoga branim, pedesetih godina imala najviše stope rasta. gotovo da je nevjerojatno da se u tom jednom periodu od recimo desetak, petnaestak ili dvadesetak godina naprosto izgradila jedna energetska osnova, da je izgrađeno ne znam koliko milijuna stanova, da je naprosto jedna školska infrastruktura, zdravstvena infrastruktura, turistička infrastruktura položena upravo u tom jednom periodu do sedamdeset i pete, osamdesete godine, da je naprosto zemlja iz jedne zaostale postala srednje razvijena i tome slično. Točno, nije isto voditi Hrvatsku i Norvešku, nije isto voditi Hrvatsku, Austriju, ne znam Italiju itd. da Norveška kao što i sami spominjete nije imala rata, Norveška nije imala privatizaciju, ali boga mi nije imala ni toliko kleptomana koliko ih ima valjda na ovim prostorima. Poštovani zastupnik Dražen Đurović i njegova replika. **Đurović, Dražen (HDSSB)** E hvala. Kolega Kajin, vi ste rekli da za razliku od devedesete godine danas u Hrvatskoj zaposleno gotovo 500000 ljudi manje. Na žalost, podaci su još dramatično lošiji. Devedesete godine je u Republici Hrvatskoj radilo 2 milijuna ljudi, a u mirovini je bili 655 000 hrvatskih građana. U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj radi milijun i 350 tisuća ljudi, a u mirovini je milijun i 200 tisuća hrvatskih građana. Dakle, razlika broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj u odnosu na devedesetu je na žalost pad od 650 000 zaposlenih od 90-te do ovog trenutka danas. To je dramatični pad. A da ne govorimo, nitko nije ozbiljnije obrazlagao strukturu radne snage koja je bila devedesete i strukturu radne snage kakva je prisutna u Hrvatskoj danas. Također, premijer Milanović je spominjao ukidanje parafiskalnih nameta i kako je ova Vlada ukinula oko 52 parafiskalna nameta i time rasteretila hrvatsko gospodarstvo za gotovo 400 milijuna kuna. Međutim, vi u trenutku kad dodate parafiskalni namet hrvatskim građanima na kubik vode od kunu i pol u godini dana isto hrvatskim građanima uzimate natrag onda tih 400 milijuna kuna kroz cijenu vode koju će platiti samo u jednoj godini. Kada tim hrvatskim građanima uvedete obvezna licenciranja, kad hrvatskim poljoprivrednicima uvedete nekakav obvezni tečaj za pesticide i uzmete im 150 milijuna kuna i zapravo nizom mjera koje mi provodimo mi zapravo kojekakvim zaista parafiskalnim nametima djelomice oslobađamo gospodarstvo ali i pritišćemo hrvatske građane i potrošače. I time zapravo i smanjujemo i konkurentnost na tržištu rada i samu cijenu rada. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. I slažem se isto tako imamo mi nekoliko ozbiljnih problema u koje nismo sami dovedeni zbog čega je gospodarska situacija između ostalog ovakva kakva je. Na prvom mjestu to je zasigurno rat i od tuda treba nekako početi. To je dovelo do toga da je broj radnih mjesta smanjen gotovo za jednu četvrtinu u odnosu na predratnu godinu 1990., to je dovelo do toga da danas imamo milijun i 200 tisuća umirovljenika, to je dovelo ili to vodi između ostalog i ka tome da imamo danas negdje oko 380 tisuća nezaposlenih. Ali ima još jedan momenat o kojemu valja voditi računa. Mi danas 2014. godine imamo 100 tisuća zaposlenika više u državnoj i lokalnoj nadgradnji no što smo imali godine 1990. I prije sam rekao da to porezne obveznike, nije nije bitno da li je riječ o državnom proračunu ili lokalnim proračunima, na godišnjoj razini košta negdje oko 15 milijardi kuna. Zamislite što bi se moglo učiniti, normalno da državu to košta, nije isto voditi državu ili jednu pod navodnicima "socijalističku" republiku. Ali zamislite što bi se moglo učiniti što bi se moglo učiniti sa 15 milijardi kuna na godišnjoj razini. Pa moglo bi se svake godine izgraditi 200-njak ili 300-njak km autoceste po nekim normalnim uvjetima, ne onim kleptomanskim, ili pod uvjetima kako se to radilo od 2000. do 2003. Znači, svake godine mogli bi imati ne znam jednu takvu dionicu novu ili bi mogli imati zaposlenih 20-ak, 30-ak ili 50-ak tisuća novih radnih mjesta. Nova replika, poštovanog potpredsjednika Doma Željka Reinera. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi zastupniče vi ste govoreći o ovoj temi naravno govorili o cijelom nizu problema koji nisu učiniti kao da je na početku mandata 7 mjeseci nakon što je Hrvatska članica EU u javnom životu zapravo nema prave svijesti o tome da odluke koje se donose u tijelima EU izravno utječu na život svakog građanina i zapravo o tim odlukama se vrlo malo zna u javnosti. Vlada je donijela odluku da se ne objavljuju pregovaračke pozicije RH prije sastanaka kao valjda zbog toga da bi trebalo imati određene adute u rukavu u tim raspravama međutim činjenica jest da hrvatska javnost gotovo uopće ne dobiva informacije o odlukama u tijelima EU. Nameću se od strane Vlade pitanja svakog dana ideološka, svjetonazorska a ova pitanja o tome o čemu se odlučuje u EU, kako naši predstavnici zastupaju stajališta Hrvatske koja se ponovno naglašavam tiču svakog građanina zapravo građani ne znaju puno. Naravno, može se reći da su dokumenti dostupni preko EU baza podataka, može se reći da su neke stvari dostupne ali budimo realni koliko naših građana ima stvarno tu dostupnost, koliko naših građana dovoljno poznaje jezike da može kvalificirano dobiti informacije? I čini mi se da je to nešto o čemu bi itekako trebalo raspravljati jer ti podaci trebaju biti lako dostupni hrvatskim građanima. trudio sam se govoriti upravo o ova dva izvješća. Ono što sigurno može utjecati, gospodine zastupniče potpredsjedniče ovoga Doma, kao što kažete u životu svakog građanina RH to sam pokušao i posebno apostrofirati a tiče se sljedećeg da do ožujka 2014. EU kani predložiti direktivu o oporezivanju dohotka od kamata na štednju. To ja sebi prevodim kao kao preporučiti uvođenja poreza na kamatu. Rekoh isto tako za govornicom da depoziti hrvatskih fizičkih, odnosno pravnih osoba u ovom trenutku, ako se ne varam, iznose negdje oko 180 milijardi kuna. I ako se država odluči za namaknuti namaknuti određena sredstva tu je možda i najlakše doći do određenog novca to će stvoriti određene prijepore kod onih koji štede, kod onih drugih zasigurno neće i po tom osnovu se može uprihodovati dodatnih milijardu kuna. Iako bih bio sretniji kada se ni taj porez ne bi uvodio. Hvala lijepo. Kolega Kajin, govorili ste o aplikaciji Hrvatske za 2013. u iznosu od oko 270 milijuna eura, a povlačenju sredstava u visini od 276 milijuna eura. Dakle, 6 milijuna eura smo u nekakvom ajde da kažem suficitu. Dobro je to uočila i Agencija Standard&Poor's kada je rekla da smo slabo iskoristili pristupanje EU. Najvjerojatnije je da se na to odnosilo. No, ono što sam ja posebno htio istači u vašoj raspravi je rasprava oko dvije stvari, to je Pelješki most za kojega znamo da je pri nastupu ove Vlade, dakle o usvajanju vlasti u državi Hrvatskoj putem izbora legalnih bila velika hajka, povika na način rješavanja prometnog pravca prema Dubrovniku upravo na ideju Pelješkog mosta. Znamo da se išlo u BIH, pregovaralo oko koridora kroz Neum itd. odjedanput evo slavimo iako ste vi sami rekli ostvarenje sna Pelješkog mosta. Jel? Zanimljiva je ta kronologija takvih putem …/Govornik se ne razumije./… Vlade. I ono zadnje što sam htio reći, to je pristupanje naših susjeda EU iako dobro znamo da prije 2020.godine prema odluci Europskog parlamenta nema novog pristupanja EU, može se upast koliko god hoće, prije 2020.nema pristupanja a ono što mene posebno boli je to da mi uopće ne spominjemo ni ministrica vanjskih poslova a evo danas ni premijer u svom govoru o tome da imamo značajnih neriješenih, teritorijalnih pitanja s Republikom Srbijom. Kao da to sakrivamo, kao da to stavljamo pod tepih. Pa i vi ste u svom govoru, to niste spomenuli, i to me zaista boli. Imamo na desetine tisuća hektara preko Dunava imamo šarengradsku adu na koju ordinira policija Bačke palanke a ne i lokalne, što s tim? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Da, koliko imamo prilike pratiti u javnosti francuski konzultanti preporučili su taj Pelješki most kao najoptimalnije rješenje i želimo samo vjerovati da će ta investicija što je moguće prije u povezivanja juga, sjevera ne znam kako da se izrazim i krenuti. Jasno da to sve košta, jasno da hrvatska država u ovom trenutku nema tih novaca. Spominju se cifre od 250-300 milijuna eura i želim vjerovati da će EU ne biti izdašna nego da će barem u tom dijelu jednostavno prepoznati hrvatske prioritete i vratiti nam ono što na godišnjoj razini i uplaćujemo. gdje treba izraziti jednu bojazan da nam se ne bi dogodilo da ove godine u EU ili EU više uplatimo sredstva no što ćemo iz EU povući. Ove godine Hrvatska uplaćuje negdje cirka 4 milijarde kuna. To je ogroman novac. Ja sam za govornicom rekao, kad bi sami možda disponirali, upravljali tim novcem da bi puno bolje efekte postizavali postizavali no kada nam oni određuju prioritete i spominjao sam da je svaka kuna koja će se vratiti, koja će se paralelno oploditi sa Europskim sredstvima apsolutno korisna ali da treba isto tako odrediti ne znam 50-tak ili 100-njak možda prioriteta oko oko čega će se postići jedan nacionalni konsenzus od općina, gradova, županija i naprosto na tome inzistirati, da nam se ne bi potkrali neki golfovi, recimo u Poreču, što mogu biti samo u interesu krupnog kapitala na koje naši građani vjerojatno nikada neće doći nabijati onu lopticu. Josip Leko. Poštovani zastupnik Goran Marić replika. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Kajin, govorili ste o poduzetnicima, o strukturi poduzetništva, strukturi ukupnih prihoda ukupne dobiti pa samo radi jasnoće slika stanja među poduzetništvima i među poduzetnicima Hrvatske, nekoliko dopuna i pojašnjenja i upozorenja na promjene koje su se dogodile u posljednjih 14 godina a na koje ekonomska politika nije reagirala. Velikih tzv. poduzetnika u Hrvatskoj nekad je bilo tisuću, danas ih je 348, 0,36%, 0,36% svih poduzetnika ostvari ukupnog prihoda 48,9% a zapošljavaju samo 32,9% ali 348 poduzetnika odnosno 0,36 ukupnog broja poduzetnika uzima 54% ukupne dobiti RH ostvarene u ekonomskoj aktivnosti. U krizi su upravo oni otpustili 100 tisuća ljudi a dobit od 99.-2007.je bila tisuću pod zaposlenom a od 2008.-2012. 42 tisuće kuna po zaposlenom. Dobit velikih u odnosu na dobit malih po zaposlenom je bila u proteklih 14 godina u prosjeku veća 78,8%. U 2012. dobit malih po zaposlenoj je bilo 27 tisuća kuna a dobit velikih po zaposlenom 67 tisuća kuna. Ukupna dobit u ukupnom BDP-u je 10,3%. Zar to nije dokaz da je hrvatsko gospodarstvo zapravo kartelsko gospodarstvo na koje ekonomska politika slijepa. Hvala lijepa. Ne znam što dodati. Ovdje se nema što dodati. Ja sam u cijelosti slažem i hvala vam na ovoj preciznosti. Ja kada sam govorio recimo o dobiti onda sam rekao 50%, nisam rekao 54. Kad sam govorio o prihodima, rekao 50%, ne 48,9% ali je naprosto intenca u mojem govoru upravo ovo što i vi iznosite. Slažem se u cijelosti i hvala na nadopuni. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Kajin ja sam imao nekakvo razmišljanje da sam vas dobro upoznao tijekom ovih 6 godina kad smo se pripetavali tu na domaćem terenu, ali onda danas sam se iznenadio jer kažem evo našega kolega Kajina koji europski promišlja i onda mi kako bi se reklo ono po domaćem istarskom mi je ža, sad ne vidim Kajina nigdje, opet ga Jakovčić preskočio i naskočio, ne vidim ga tu nigdje, ali bute se vi dogovorili med sobom. Ali imam jednu drugu stvar koju sam primijetio u vašoj raspravi gdje ste rekli i izrazili na određeni način sumnju glede povlačenja sredstava iz EU. I u tom smislu ovaj posebno mjesto bi se trebalo reći, stalno se govori o mogućnostima u poljoprivredi, o mogućnostima velikih dobitnika poglavito malih, mladih a ja želim reći da mi je to drago čuti zato jer ja u tom području poznam nažalost posljednjih godina samo gubitnike. Pa evo samo ako kažemo da je jučer predan taj, Europskoj komisiji programi su predani jučer pa ako sada damo im vrijeme da idemo malo, koje će oni morati potrošiti da to donesu, da to prihvate pa se onda raspišu natječaji pa to bi moglo biti negdje deveti, deseti mjesec u najmanju ruku i u tom smislu sam i ja itekako u velikoj sumnji. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. Da, upoznajemo se. Ja i vi i vjerojatno ćemo se dobro upoznati ili bolje rečeno, upoznavat ćemo se. Ne brinite se, nije Jakovčić Kajina ni preskočio niti mi je doskočio, ali da je preskočio i doskočio Istrijanima, u to ne treba sumnjati. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Sada je na redu Klub zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a. Izvolite, poštovana zastupnice. … /Upadica Kajin: Ali znate koga je preskočio? HDZ s kojim se dogovorio na lokalnim izborima i Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici. Nastojat ću skratiti svoju raspravu jer evo upravo u ovo vrijeme treba početi jedna druga rasprava, okrugli stol koji je organizirao HDSSB oko ustavnih promjena. zato molim da ubuduće nastojimo koordinirati kad su ovako važne teme i na plenarnoj sjednici, da onda drugi poslovi koji su izvan sabornice budu usklađeni s time, a obećala sam da ću doći. Dakle, svakako ovo je jedan mali povijesni trenutak o kojem raspravljamo vezan za prvo Izvješće o sudjelovanju predstavnika hrvatske Vlade hrvatske Vlade RH kao 28. članice EU u Europskome vijeću. Dakle, mali povijesni trenutak kad ćemo na različite načine raspravljati o ovim izvješćima, dakle dva su. Moram konstatirati da su u skladu sa Zakonom o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade u europskim poslovima podnešeni na vrijeme, da su pomalo recesijski, dakle vrlo šturi, odnosno izvješća vrlo štura

i o digitalizaciji kako se navodi u ovom izvješću. Dakle, samo ukratko naznačuje, nego pretpostavljam da je raspravljao i iznosio stajališta Vlade, odnosno RH i o drugim važnim pitanjima, pogotovo onim gospodarskim, dakle vezani za ekonomska pitanja, socijalna pitanja i sva ona koja su se razmatrala na ove dvije sjednice koje su trajale po dva dana. Dakle, podsjetimo se na zakon, mislim da bi bilo dobro da se u ovoj raspravi podsjetimo i na zakon, na ovlasti Vlade, ali isto tako i na ovlasti koje ima Hrvatski sabor. Ja podsjećam da smo zakon nažalost donijeli u zadnjim trenucima, dakle on je bio stupio na snagu 28. lipnja ako se dobro sjećam prošle godine, a 01. srpnja smo postali članica EU i moja primjedba je i tada bila da smo taj zakon morali donijeti prije, da smo se morali prije uigrati, naučiti, kao što i sada učimo. Dakle kroz raspravu i ovo izvješće mi još uvijek učimo kao što općenito učimo biti članica tako velike i važne asocijacije kao EU. Važno Važno je stoga shvatiti i ovdje u Parlamentu poziciju RH. Mi smo 28. članica, ali budući da sada EU ima 28 država država članica, mi smo apsolutno i potpuno ravnopravni. I u našim raspravama i u našim stajalištima i u našim inicijativama i naravno u provedbi svega onoga što smo potpisali, mislim da se trebamo tako postavljati i da se u jednom dijelu, a to se katkada vidi i vrlo je jasno prepoznatljivo, moramo ili neki od nas, ne svi lišiti nečega što bih zapravo mogla nazvati i dio podaničkoga mentaliteta, dakle mi smo apsolutno i potpuno ravnopravni. Mi jesmo prenijeli dio suvereniteta, ali imamo pravo predlagati, donositi odluke i braniti svoje nacionalne interese. Prvih 7 mjeseci nažalost prošlo je u mnogim bespotrebnim raspravama. Zamislite da smo recimo 6 mjeseci proveli u raspravi oko, ili 5 mjeseci, dakle od ulaska u EU, da da smo 5 mjeseci proveli u žestokim raspravama oko toga kako koncipirati proračun za 2014. Jesmo jasno znali koje su naše obveze i koja su naša prava i koji su naši okviri. Dakle, 3%, 60%, sve smo to znali davnih dana kad smo počeli pregovore. Da smo evo 5 mjeseci proveli u raspravi oko toga kako smanjiti deficit u 2014., a ne kako surađivati vezano za europski uhidbeni nalog sa zemljama članicama EU. Ali to je sada prošlost i taj smo problem naizgled riješili i oko toga se moramo učiti. Ono što je isto tako na neki način povijesni trenutak upravo danas kad raspravljamo o ovom izvješću, a očito da ništa nije slučajno, to je moje stajalište, da ništa nije slučajno u životu pa evo se tako i pogodilo i dogodilo da raspravljamo o ovim izvješćima, a da s druge strane istodobno u Europskoj komisiji, odnosno u Bruxellesu naš ministar financija raspravlja o otvaranju ovog velikog i važnog mehanizma, o kojem ćemo još puno govoriti, prekomjernoga deficita. I zato bi bilo dobro da smo mi Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i hrvatske Vlade do kraja iskoristili prethodno tražeći da se o tome što će ministar financija predložiti Europskoj komisiji odnosno što će kao mjere predložiti i što će biti predviđeno u skorašnji rebalans državnoga proračuna, koje su to mjere, kakve su to mjere, mislim da nije dobro da i jučer slušamo najave prve potpredsjednice i ministrice vanjskih poslova koja kaže, Vlada je pronašla a da hrvatski Parlament zaista ne zna ali baš ništa. Dakle meni osobno će biti jako drago ako je Vlada pronašla rješenje i ako Vlada čvrsto drži konce u rukama i ako zaista budemo mogli raspravljati o rebalansu proračuna koji se neće dodatno nasloniti na leđa građana kako se najavljuje i da je pronađeno rješenje koje se sasvim sigurno kako se najavljuje neće nasloniti na leđa poduzetnika odnosno poduzetničke klime. mislim da nije dobro da o tome prvi saznaju ljudi koji rade u Europskoj komisiji, a da o tome i ovog trenutka u Parlamentu ne znamo ništa. Svakako je činjenica da je predsjednik Vlade u svom izvješću govorio zapravo neke stvari naznačio što bi trebala biti budućnost, međutim ova izvješća trebaju govoriti o tome kako se i na koji način raspravljalo u Europskom vijeću i primjerice koja su naša stajališta bila ponavljam, oko ekonomske i socijalne politike, ekonomske i monetarne unije, proširenja i procesa stabilizacije i pridruživanja o tome, doslovce postoji u izvješću jedna ili dvije rečenice. Dakle to je iznimno važna tema, mi smo o tome puno razgovarali i tijekom pregovora. Mi smo ovdje u hrvatskom Parlamentu donijeli jednu odluku pretočili je dokument Hrvatskoga sabora o tome da nijedno bilateralno pitanje ako se dobro sjećam koje imamo sa našim susjedima koji će pregovarati ili pregovaraju ili su počeli pregovarati za ulazak u EU nećemo stavljati kao zapreku za njihov europski put. Međutim to je jedna načelna deklaracija o tome o detaljima dakako treba prije svega donositi odluke u Hrvatskome saboru i vezano za pitanje granice jer smo imali to bolno iskustvo sa REpublikom Slovenijom ali isto tako o pitanjima ratne štete, jednako tako o pitanjima onih koji su još uvijek na popisu nestalih i njihovih obitelji. Jednako tako mislim da smo trebali biti opširnije izvješće nije o pitanjima vezanim za energetiku i svakako za migracijske tokove. Ali tu se kaže da je predsjednik Vlade o tome ponešto rekao i Dakle počela je procedura u Bruxellesu, na temelju te procedure mi ćemo uskoro raspravljati o rebalansu proračuna će jako zanimljivo evo i gospodin Milanović je spominjao Zakon o radu, spominjale su se nekakve reformske mjere iz prošlosti, bit će jako zanimljivo slušati rasprave o izmjenama Zakona o radu i kako će se tko od nas sada u ovom trenutku pozicionirati. Drago mi je da je predsjednik Vlade na neki način priznao da je u vremenima kada su sindikati 2010.poduzeli akciju potpisivanja za referendum protiv izmjena Zakona o radu, rekao da je pogrijšio. Svakako ljudski je griješiti, dobro je priznati grešku i najvažnije naći načina da se greške ispravljaju. Samo ostaje jedna činjenica izgubili smo vrijeme i ne kažem da bi bilo znatno bolje ali sasvim sigurno neke bi stvari da smo tada izmijenili Zakon o radu bile drugačije. Evo kolegice i kolege, kako sam rekla skratit ću raspravu jer odlazim na drugi posao, mislim da je i rasprava o izmjenama Ustava jednako tako važna iako mislim da ima sve manje nade da u ovom sazivu u ovom trenutku Ustav RH promijenimo na način na koji bismo to morali jer jedan dio tema i dalje je ostao otvoren upravo vezano za ulazak Hrvatske u EU kada smo svi, i to ponavljam ne znam već koji put ovdje, odlučili olakšati uvjete za referendum kako bi bili potpuno sigurni da će taj veliki i ogroman posao koji smo uložili u pregovorima biti na kraju okrunjen glasanjem većine hrvatskih birača za to da postanemo članica EU. Međutim od tada se puno toga promijenilo i dalje mislim da bi bilo dobro jasno naznačiti pravila o tome kako se u Hrvatskoj i o kojim temama referendum može provesti. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. U ime Vlade RH predsjednik Vlade Zoran Milanović. Izvolite. Dakle samo jedno pojašnjenje za koje ne znam jeli potrebno, ali s obzirom da je ovo prvi ovakav ekspoze i da je ovo prvo sjednica na ovu temu, uvažena zastupnica je rekla da nisam govorio o čemu sam sve govorio. Dakle sjednice Europskog vijeća ili kao prvo Europsko vijeće nije zakonodavno tijelo, ono daje magistralni pravac, ono politički usmjerava ali formalno akti se donose u formatima Vijeća. Dakle bez Europskog vijeća ne ide ništa ali ono nije formalno pravno zakonodavno tijelo. I kada se mijenjaju europski ugovori Europsko vijeće nije zakonodavno tijelo, pa i kada se donose uredbe, direktive, okvirne odluke kao recimo o uhidbenom nalogu Europsko vijeće nije zakonodavno tijelo. Ono je najvažnije tijelo ali govorim četvrti puta, peti puta nije zakonodavno tijelo. Zašto je to važno? To je važno zato što sve ono što ja i drugi tamo kažu ustvari je na neki način diskrecija, naravno ne prema vama, ne prema zastupnica, ne prema hrvatskoj javnosti jer na kraju krajeva stavovi koje zastupamo su javni. To nije nikakav komplot tamo, nego zato što se konačni dokumenti, dakle, odnosno zaključci Europskog vijeća European consult conslusione onako kako ih vidite objavljene rađaju kroz jedan dug period gestacije da bi na kraju ustvari bila, izgledala potpuno drukčije, često potpuno drukčije od onoga što se očekuje. Što to znači? Da jedan dokument, zaključak Europskog vijeća se priprema kroz formate ministarskih vijeća koja su nadležna za konkretna pitanja. Migracije, ekonomija, bankarstvo, dakle ECOFIN, opći poslovi, vanjski poslovi. I onda dobijete na stol materijale i nacrte, odnosno nacrt zaključaka vijeća. kakav je došao na stol u četiri popodne dan kasnije nakon 15 sati rasprave izlazi drukčiji, bitno drukčiji, kao da ministri o njemu nisu nikada raspravljali, kao da se nisu usuglasili na ECOFIN-u, kao da to nisu ministri tih istih premijera koji imaju, ili premijerki, jednostranačke vlade, dvostranačke vlade, višestranačke vlade. Zašto to govorim? Zato što je to jedan užasno kompliciran proces koji naravno ne treba mistificirati pa reći, to nitko ne razumije, nemate šta pitati. Niz pitanja oko kojih rasprava zna trajati satima su ping pong između dvije ili tri države u kojima ostale države zaista ne moraju imati nekakvog interesa. Ali ne može se ići dalje dok se to ne raščisti. Dakle to je jedan od najkompliciranijih oblika konsenzusa koji politika i politička organizacija uopće poznaju u civiliziranom svijetu, to tako funkcionira. Što se sve dogodilo u ove dvije godine, otpočetka od fiskalnog kompakta o kojem se raspravljalo u siječnju i nakon siječnja, odnosno koji je dogovoren već krajem 2011. ali onda početkom 2012. je bio definitivno razrađivan do dana današnjega, to je cijeli niz stvari. Ali ono što želim ovdje naglasiti, dakle pojedinačni istupi šefova država i vlada, šefica država i vlada na Europskom vijeću se na neki način probavljaju i dolaze do vanjskog kruga korisnika posrednikom. To se ne prenosi, to se ne snima. Prema tome, tu mora postojati određena razina povjerenja da naravno mislim osoba koja zastupa državu tamo zaista brani interese države i ono što smo na neki način dogovorili. Modeli pojedinačnih država se jako razlikuju. Negdje se u parlament zaista dolazi za svako pitanje. Primjer ministra financija koji ste naveli. U nekim državama bi zaista o tome što će ministar financija sutra razgovarati, danas razgovarati sa komisijom bio predmet rasprave u 15 odbora i na plenumu. Danska, e sad, šta bismo time postigli, dakle konkretno u ovom slučaju. Europska komisija je postavila uvjete za koje nas nije pitala. Imali smo kontakte, dali su nam tri godine za konsolidaciju. Dakle, da bismo se približili nečemu što je optimum, ne iz prve, dakle ne ove godine, to nije moguće. Dali su nam tri godine, mogli su nam dati dvije godine. Dakle, sve je to rezultat dugotrajnog mukotrpnog, ali to nam je posao, pregovaranja da za svoju zemlju izvučemo najbolje uvjete. prethodno donijeti odluku u Saboru o tome kako ćemo ići prema komisiji može biti oblik ultimatuma prema komisiji. Može se i to i tako protumačiti. Šta je najbolje? Šta je najbolje kada se zalažemo za velike projekte pri čemu Pelješki most je projekt od 200, 250 milijuna eura. On je financijski gledano malen u odnosu na sve što je Hrvatska izgradila, on je malen u odnosu na projekt željeznica koji se mjeri milijardama eura. Međutim, je li, dakle oblik borbe za nacionalne interese to da kroz medije vršite pritisak na komisiju ili na one koji donose odluku? Nije. To nam može samo štetiti. Prema tome, oni koji se žele dopasti svom gradu, svojem selu, svojoj obitelji i žive u tom kraju neka razmišljaju o tome, to može štetiti Hrvatskoj. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker, replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine predsjedniče Vlade, mislim da ne treba previše banalizirati priču oko prekomjernog deficita, Europska komisija nama daje okvire. A kako ćemo doći mi do tih okvira to je naša stvar. Ako mi nismo u stanju onda će nam nametnuti određene stvari i to je činjenica. Dakle nama je Europska komisija u ove tri godine dala kako bi trebali imati dinamiku smanjenja proračuna, te proračunskog deficita. Koje će mjere Hrvatska poduzeti, koje reformske zahvate da dođe do toga u skladu sa pozitivnim propisima koje smo uskladili sa Europskom unijom, to je osnovna stvar Hrvatske. Prema tome, evo, recimo danas popodne mi imamo raspravu o tri mirovinska fonda a istovremeno se bruji u Hrvatskoj da je glavna prilagodba što se tiče prihodovne strane nešto što se odnosi na mirovinske fondove. Pa bi onda bila logična stvar da danas kada raspravljamo o mirovinskim fondovima raspravimo i tu mjeru a ne da danas, sutra ili za 10 dana to raspravljamo kroz nekakav amandman Vlade. Dakle, to je nešto o čemu bi bilo dapače pozitivno da se raspravlja o tome. I druga stvar, vi cijelo vrijeme pokušavate bagatelizirati hrvatski proces ulaska u Europsku uniju. Hrvatska je jedina zemlja koja je mora uskladiti i implementirati zakonodavstvo. I druga stvar, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, nemojte zaboraviti da je Hrvatska 2008. imala deficit 0,8% i udio javnog duga u BDP-u 28%. To su činjenice koje su priznale međunarodne financijske institucije, dapače te godine je i Svjetska banka dodijelila nekakve nagrade Hrvatskoj i to ne možete bagatelizirati, to ne možete poreći. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani Zoran Milanović, predsjednik Vlade. niti se time rugam. Da, a šta se dogodilo nakon 2008. godine? …/Upadica: Kriza./… … Kriza, kojoj smo se prilagodili kako? Tako što smo bildali deficit. To može svatko. Dakle, u vremenima kada je novac bio jeftini i kada je do njega dolazio svatko pa i oni kojima ga ne biste dali pri zdravom razumu, tu ne mislim na Hrvatsku nego na neke druge, svi su bili super, svi su bili odlikaši. Onda je došao malo stroži profesor, tu se dakle propustila šansa napraviti napraviti ono što je trebalo napraviti. Ja ne bagateliziram i ne banaliziram kao što ste rekli proceduru prekomjernog deficita i tu nema nikakvih pozitivnih propisa, to je stvar dogovora i pregovora u kojem Europska komisija, vi sada možete gestikulirati ali to su naprosto činjenice o kojima zna valjda svatko sve. Dakle, tu ne moram nikome niti želim držati lekcije. Naprosto ako se ne uklopite u njihove standarde koji su dosta arbitrarni, ali za sve otprilike slični, onda ćete imati probleme. S njima se možete nositi ako donese takvu odluku, dakle nije točno da potpuno ovisi o nama što ćemo prihodovno, a što ćemo rashodovno raditi. To je stvar dogovora. Naravno, to je stvar i pregovora. Dakle, recimo da kažemo sutra ukinut ćemo plaće u javnom sektoru, evo ukinut ćemo ih. To je ono super ušteda. Možda bi nam u komisiji rekli, kao doduše sami se nosite sa socijalnim posljedicama. Hoće vam ljudi radit besplatno? Ali kakva je to mjera? Dakle, to su političke odluke u kojima drugu stranu, uvjetno rečeno drugu stranu pod pretpostavkom da smo svi mi jedna strana, ali ipak drugu stranu morate uvjeriti da je to održivo što znači da morate smanjiti i rashode i povećati i prihode. Nikako ne bi bilo moguće i to piše u smjernicama, to je potpuno jasno da samo nabildamo prihode umjetno i da kažemo to je to, mi smo super, rashodi ostaju isti. Dakle i jedno i drugo. Što se tiče mirovinskih stupova, naravno da nam ne pada na pamet raditi ono što su napravile neke države na što su se neki u Hrvatskoj često pozivali, da ukinu drugi stup i taj novac prebace u proračun. To ne dolazi u obzir. Dakle tu su određene manje korekcije moguće. Ono što su napravili Mađari …. **Leko, Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je Klub zastupnika Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Poštovane kolegice i kolege, predsjedniče Vlade. Odluke Europskog vijeća, Europske komisije, Europskog parlamenta po utjecaju na budućnost Hrvatske ali i građana Hrvatske iste su, ako ne i važnije i značajnije od zakona koje donosimo mi u Hrvatskom saboru. Svijest o tome nažalost još uvijek u Hrvatskoj nije dovoljno proširena, kao i činjenica da u hrvatskim medijima odlučivanje o Strassbourgu i Bruxellesu nema isti tretman kao i ovdje u Zagrebu. Pridružujem se pozivu premijera građanima Republike Hrvatske da u svibnju izađu u što većem broju na izbore za Europski parlament i na tim izborima, kao i što na parlamentarnima kad će odlučivati o budućoj Vladi, odlučuju tko i kako će zastupati njihove interese i u Strassbourgu i u Bruxellesu gdje se uvelike kroji budućnost svake članice, pa i svakog građanina Europe. To tim više ovo izvješće, prvo izvješće premijera ima i tu dimenziju … značaja. Međutim, neke rasprave dosad su bile kao da se radi o godišnjem izvješću Vlade po članku 128. Poslovnika i zbog toga su se više bavili Hrvatskom nego onime što je na dnevnom redu. Premijer je u uvodu rekao da smo mi u Europi, u Europskoj uniji ravnopravni, da smo partneri i da se ne koristimo ili nećemo koristiti ucjenama. To je vjerojatno jedan od razloga što uvijek kod svih točaka u glasovanju je Hrvatska glasala za, za razliku od drugih nekih država koje češće ili počesto koriste mogućnost glasanja protiv. velikih razmatranja ja ću, ako stignem zbog vremena postaviti, imam pripremljeno 16 pitanja za premijera. Digitalno gospodarstvo i u pisanom obliku i u uvodu, a to je dobro da je apostrofirano, upozorenje na jedinstveno tržište brzorastućeg digitalnog gospodarstva sa velikim dobitkom, profitom koji se ostvaruje i pitanje oporezivanje dobiti. Doista ovo pitanje moramo razmotriti, nisam čuo da li Hrvatska već ima stav o tome i kakav će eventualno naš prijedlog biti, ali na tom tržištu veliki jedu male i ako nećemo imat pravi odgovor doista ćemo ostati bez dijela profita na tom velikom zajedničkom tržištu. Ne znam, možda će izgledat u ovom trenutku preuranjeno, ali mislim kod takvih zajedničkih tržišta europski porez kao jedan od modela da se izbjegne koncentracija plaćanja poreza u pet gradova ili pet država članica. Gospodarska i socijalna politika. Europsko vijeće je pozvalo na što bržu pripremu provedbom mjera zapošljavanja mladih, garancija za mlade. I sad dolazimo do apsurda da i u Europskom vijeću, ali i Europskog parlamentu zastupnici SDP-a i HDZ-a glasaju protiv amandmana za povećanje sredstava za sredstva za pomaganje zapošljavanju mladih. A udio mladih u hrvatskoj nezaposlenosti po nekim podacima seže i do 48%. to je bilo drugo pitanje zašto smo se postavili tako da nismo zalagali se za povećanje tih sredstava. Treće, Europska komisija provest će detaljnu analizu ekonomske situacije prema različitim indikatorima koji se odnose na tržište rada, roba, učinkovitost javne uprave, strukovno obrazovanje i socijalna uključenost. Ova komponenta odnosno indikator strukovno obrazovanje za Hrvatsku smatram izuzetno važnim i bitnim jer se odnosi i na naukovanje, dakle nešto što Europa ima europsko … naukovanje. A pitanje je naše spremnosti i razvoja sustava strukovnog obrazovanja i naukovanja koje smo prije 15-tak godina skoro pa uništili, pitanje je jel ministarstvo nadležno za taj dio posla dobilo zadaće i za taj novi indikator mjerenja i što mislimo poduzeti. Četvrto, jedan od načina jačanja socijalne dimenzije jest i koordinacija ekonomske i socijalne politike, jačanje i socijalnog dijaloga kako na nacionalnom tako i europskom nivou. Vi ste u tom kontekstu predsjedniče Vlade spomenuli Zakon o radu i Njemačku nekoliko puta. Ja tu temu neću danas širiti, ali imam tri molbe. Prvo, kad će se za Zakon o radu raspravljat u Saboru ja vas pozivam da budete prisutni, da čujete sve argumente koji dijelove zakona ne možemo vam dati potporu. A ako ćete organizirat prijevod njemačkih promjena molim vas neka svakako prevedu sustav kolektivnih ugovaranja koje u Njemačkoj vrijede upravo nakon te reforme, koliko su oni kolektivnih ugovora uništili, koliko osakatili i koliko novih pravilnika kao jednog stranog akta, da li poslodavcima i koliko je u koalicijskom ugovoru demokršćana i socijaldemokrata ugovorena minimalna satnica. Čini mi se da ona u Hrvatskoj u ovom trenutku iznosi 2,17 EUR-a. Šefovi država ili Vlada također su naglasili važnost brzog dovršetka bankovne unije, pa opet važan korak prema završetku bankovne unije. Predsjedniče Vlade koji su razlozi da Hrvatska podržava projekt bankovne unije, moguće članstvo Hrvatske u toj bankovnoj uniji niste bili jasni u uvodnom obrazloženju. I na kraju tko će u Hrvatskoj donositi odluke o eventualnom članstvu Hrvatske u bankovnoj uniji Vlada ili Sabor? Zajednička izjava šefova država ili Vlada priložena je zaključcima Europskog vijeća, to je ono od listopada mjeseca zbog aktualne afere špijunaže, Francuska i Njemačka najavili su bilateralne razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i rekli mogu se pridružiti i druge države članice. Da li se Hrvatska pridružila tim bilateralnim razgovorima ili prema operativnim saznanjima naše obavještajne zajednice za to nije bilo potrebe. Da li je Hrvatska bila predmet špijunaže ili ne, ako je što je Vlada po tom pitanju napravila. Druga sjednica Europskog vijeća, zajednička sigurnosna i obrambena politika. Hrvatska sudjeluje u nekoliko misija, mirovnih misija EU, NATO-a i Ujedinjenih naroda. Da li je pokrenut, da li je razgovor pokrenut unutar Vlade i koja je pozicija Vlade u odnosu na zajedničku obrambenu politiku EU i NATO-a koja je usuglašena, da zbog financijske iscrpljenosti Hrvatska polako izlazi iz brojnih mirovnih misija u kojem smo do sad aktualno sudjelovali. I ako imam točan podatak za ovu godinu zato iz proračuna trebamo izdvojiti negdje oko 700 milijuna kuna. Nadalje u poglavlju povećanje učinkovitosti i vidljivosti i učinka zajedničke obrambene politike Europsko vijeće naglašava daljnji razvoj europskih borbenih snaga. li to na pomolu stvaranje nekakve vojske EU, europske vojske EU, europske vojske. Koji je to projekat europskih borbenih skupina i u kojoj mjeri koja strategija, koji odnos Hrvatska ima prema takvim najavama. U kontekstu borbe protiv porezne prijevare i utaje poreza, agresivnog poreznog planiranja, smanjenje porezne osnovice i premještanja dobiti koja je također bila tema na drugoj sjednici zanimalo bi me hrvatska pozicija i stanovište oko premještanja dobiti. Jer primjerice u pretprošloj godini strani partneri su iz Hrvatske iznijeli 2 milijarde eura dobiti, a u Hrvatsku je ušlo 600 milijuna eura koje su naši poduzetnici ostvarili u drugim državama. I ovo premještanje dobiti naročito financijskog bankarskog sektora postaje sve ozbiljniji problem. Također je najavljeno kako će se revidirati Direktiva o oporezivanju dohotka na kamate, na štednju biti usvojena u ožujku 2014. mjesec, mjesec i pol dana. Koje će pozicije hrvatska Vlada zastupati prilikom rasprave o toj direktivi, odnosno oporezivanje kamate na štednju je svojevrsno oporezivanje imovine. Da li tu dolazi do bitnije promjene politike Vlade u odnosu na dosadašnje? Kada je bankovna unija u pitanju koja se ponovno spominjala i eurozona međuvremenu je vaša prijateljica Vivian Redding dala izjavu i svoju viziju, ona se namjerava kandidirati za šeficu Europske komisije, da ona budućnost EU vidi kao sjedinjene države Europe. Volio bih čuti vaš osobni stav oko takve namjere da se arhitektura EU u tolikoj mjeri promijeni da ona doista prerasta u sjedinjene države Europe, a bankovnu uniju vidim kao jedan od instrumenata, pretvaranje sadašnje EU upravo upravo u te sjedinjene države Europe. Nadalje, Europsko vijeće je pozdravilo i prihvatilo zaključke o proširenju u procesu stabilizacije i pridruživanju, pa je uvijek tema Srbija, a mene interesira stav Vlade Hrvatske o Albaniji jer se izvješće o Albaniji pripremalo i Strasbourgu i Bruxellesu kako će se postaviti Hrvatska u tom smjeru. Sirija kao sljedeća točka gdje Hrvatska za razliku od nekih drugih članica EU ima izuzetno jake gospodarske interese, a to je naftno plinsko polje Hajan za koje neki procjenjuju da ima snage kapaciteta vrijednosti preko 20 milijardi dolara. I u tom kontekstu vas pitam da li je točno da je Hrvatska u Vilniusu potpisala izjavu, jedna od ako se ne varam samo desetak članica EU, nekoliko dana prije sastanka Kere Lavrov u kojem je izrazila spremnost otvaranja zračnog prostora za oružane snage Sjedinjenih Američkih Država kada su oni još planirali vojnu akciju, dakle prije tog sastanka Kere Lavrov na što je Moskva reagirala potpunim zahlađenjem odnosa s Hrvatskom, odnosno Zagrebom. I što se energetike tiče najava teme u ožujku 2014. pitanje projekat Tab ili jonsko-jadranska trasa plinovoda iz Azerbejdžana. S obzirom da su tu uključene Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora uz Hrvatsku, a koje nisu članice EU da li je točna vaša tvrdnja koju ste dali u Bukureštu da članstvo EU, Hrvatske u EU ograničava donekle takve velike projekte. Dakle, nije tad bila tema TAB, ali bila je tema drugih ulaganja, odnosno očekujete ili ne ili na koji način ćete spriječiti moguće pritiske članica EU na taj projekat u odnosu na južni tok kojega favoriziraju posebice jake članice EU, prije svega Francuska, Njemačka i Velika Britanija. Eto stigao sam postaviti najvažnija pitanja koja sam si pripremio i doista od tih odgovora i pozicija Hrvatske vlade koje su dosad bile predmet rasprave, a nisu dobiveni jasni odgovori, kao i u buduće ponašanje Hrvatske u Europskom vijeću čini mi se da će uvelike ovisiti i raspoloženje građana kad su u pitanju institucije EU i njihov način procjenjivati dobit od

S obzirom da ovo ipak nije aktualni sat i da sam ja htio čuti vaša stajališta ustvari, moja ste čuli i čut ćete ih i završno, ja na ovoliki broj tako površno formuliranih pitanja zaista ne mogu ovdje odgovoriti. Tim više što su stavovi uglavnom potpuno poznati. Dakle, volio bih da ima manje insinuacija, a više konkretnih podataka. Recimo, što znači podatak da sam ja u Bukureštu govorio o TAP-u, da je to projekt koji nije, to ste sada rekli. Dakle, u kakvom Bukureštu? Ja sam bio u Azerbejdžanu prije nekoliko tjedana gdje gdje je ministar gospodarstva u hrvatsko ime potpisao memorandum, odnosno jedan okvirni dokument prema kojem se mi pridružujemo tom projektu. Inače, to je projekt koji je prije svega u interesu jedne ogromne članice EU, a to je Italija. Mi smo to jedan korisni kolateral i to će se razvijati ovisno o potrebama. Dakle, to nije sutra na dnevnom redu, ali to naprosto zna cijela hrvatska javnost. Prema tome, to je jedna insinuacija. Nije zločesta nego je naprosto neinformiranost posrijedi. Što se tiče uloge ovog Sabora, našeg Sabora, Hrvatskog sabora ona je važnija i bit će važnija od uloge europskih tijela i komisije bez obzira na važnost odluka koje ta tijela donose. Naprosto ključne odluke svake i formalne i političke prirode se donose ovdje i donosit će se ovdje. I dolazim do ovog zadnjeg momenta, a to su SAD i fiks ideja jedne članice komisije da se kandidira za predsjednicu komisije i da idemo u pravcu SAD-a. Gledajte, zadnjih 50 godina sve ide u tom pravcu. Pitanje je gdje je granica. Dakle, prvo da bi netko bio kandidat za predsjednika Europske komisije mora se poklopiti cijeli niz činjenica, a na kraju i sreća. Dakle, morate dolaziti iz države koja nije imala predzadnjeg predsjednika Europske komisije, morate dolaziti iz pravog dijela Europe, vaša politička grupacija mora ostvariti pristojan rezultat na izborima za Europski parlament. U vašoj državi mora biti na vlasti Vlada ili koalicija političke orijentacije kojoj vi pripadate. Ja kod nekih kandidata ne vidim nijedan od tih kriterija, a morali bi se poklopiti svi. Sjedinjene Europske Države, ne, ne, ne. Ja nisam za daljnje smanjivanje ingerencija Sabora i ostalih parlamenata osim tamo gdje je to potrebno. Bankarska unija, pa zar nisam jasno iznio stav da je s obzirom na razinu eurizacije hrvatskog gospodarstva i monetarnog sustava i s obzirom na činjenicu da su vlasnici naših banaka da su banke majke uglavnom velikoj, velikoj većini izvan Hrvatske u članicama EU da je to u principu jedno retoričko pitanje. Dakle, mi smo na neki način već unutra. Ali, odluku o privatizaciji, odnosno o prodaji paketa tih banaka nismo donijeli pod pritiskom EU. Donesene su davno u jednom potpuno drugom političkom okruženju, to je činjenica. Dakle, sad živimo u takvim okolnostima, u takvim uvjetima i da bismo postali članica eurozone a to pokazuje se više nego išta limitira ustvari manevarski prostor ekonomije i političke ekonomije svake države moramo ispuniti određene kriterije konvergencije koje je Latvija ispunila evo sad 1.01. su ušli unutra. To su formalni kriteriji. Ali s druge strane nemojmo se zavaravati da mi imamo nekakvu monetarnu neovisnost. Nemamo je, s obzirom na razinu vezanosti eurizacije gospodarstva. Prema tome tu su, dakle te uloge su davno podijeljene i mi svi idemo svojim putem. Ali i dalje ključne odluke se donose ovdje, Markov trg, Vlada odnosno Sabor, prije svega Sabor. I predlažem da ljude na takav način ne zaluđujemo, da ih ne okrećemo protiv EU. Na ovim europskim izborima najbolje rezultate će ostvariti euroskeptici u Europi. U Hrvatskoj ih još uvijek nema puno. Dakle, ne treba o Europi pričati nerealno u superlativima jer problemi su brojni, ograničenja su brojna ali isto tako tako mislim to je to ustvari da skratim i inače zbog vremena. To je to. Mislim, prema tome 16 pitanja, stajališta su uglavnom poznata. Tamo piše 5,5 minuta jel greška neka? **Stazić, Nenad (SDP)** Ne, ne, još imate vremena 5 minuta. Na ovo izlaganje replikom ustaje kolega Dragutin Lesar. na tri pitanja ste dali odgovor iako ste rekli da nećete odgovarati. U mojim pitanjima doista nije bilo nikakvih insinuacija, doista nikakvih. Ako su mediji krivo vašu izjavu prenijeli ja sam samo citirao tu izjavu i ništa drugo i nisam imao namjeru s nikakvim insinuacijama ići jer me doista odgovori na ova pitanja zanimaju. Nitko ih drugi nije postavljao i ne postavlja, to ne znači ako sam sam u tim pitanjima da možda nisam u pravu u dobivanju odgovora. Vi ste dali, tako u Poslovniku piše, izvješće o svom radu na 2 sjednice Europskog vijeća. To je točka i predmet rasprave. Dali ste pisani i danas usmeni dio. Moja pitanja su bila težnja proširenja tog izvještaja. Naši stavovi su potpuno nebitni, oni bi bili bitni gospodine predsjedniče Vlade da u Hrvatskoj imamo model da se o tim stavovima raspravlja prije sjednica Europskog vijeća. Onda bi oni mogli imati. Ali rekli ste da takav model, a tako i zakonom smo propisali, Hrvatska neće primjenjivati. I sada naši stavovi o vašem radu u Europskom vijeću i stavovima koje ste vi zastupali, mogu samo biti predmet ili postavljanja pitanja ili komentiranja da li ste nešto dobro ili manje dobro ili loše napravili jer je to prošlo svršeno vrijeme. Ne razgovaramo o budućnosti. I nemojte uvijek kad dobijete pitanje, znam da nije aktualno prijepodne. Imali ste dovoljno vremena da odgovorite na još 4, 5 pitanja ali mislim da je pristojnije pitati ako nešto dosad nije bilo jasno nego donositi zaključke i stavove na temelju neprovjerenih činjenica i informacija. To bi vi trebali cijeniti da kada vam se kroz pitanje daje šansu da neke stvari koje niste stigli prije ili niste ocijenili bitnim ili niste mislili da bude interes da objasnite. Ne vidim razloga zašto vi krećete sa tim optužbama i insinuacijama? (SDP)** …/Govornik se ne razumije./… u formalnom smislu riječi nije nikakva optužba. Naprosto pitate me jesam li se za nešto zalagao u Bukureštu? A nakon toga je bio događaj u Azerbajdžanu u kojem je na neki način formalno Hrvatska pristupila jednom projektu. To je kontradikcija potpuna. Dakle, sastanak u Bukureštu, to je bio sastanak europskih premijera srednje, istočne Europe sa kineskim predsjednikom Vlade na kojem sam javno govorio samo o tome da općenito projekti, ne energetski projekt, općenito projekti konkretno sa Etapom Kina nema nikakve veze. Dakle, ne znam gdje ste povezali Kinu sa Etapom, to je …/Govornik se ne razumije./… to su dva kraja svijeta da se svi ti projekti moraju rukovoditi i biti u okvirima projekta EU. Pa to je bazična lojalnost integracije kojoj pripadate, jel tako? I to je reklo još nekoliko premijera tamo osim mene, dakle dobrodošli, dobio sam sad prije tjedan dana pismo vezano i uz moguće kinesko sudjelovanje u Riječkoj luci, vidjet ćemo, dakle nema nikakvih zaključaka unaprijed ali naprosto morate postaviti okvire suradnje i to je potpuno na bazi uzajamnog razumijevanja. To je sve što se dogodilo tamo u Bukureštu na tom sastanku i javnost je s time jako dobro upoznata. Ja ne mogu raditi misterije i ne radim misterije oko toga kako se ponašam na Europskim vijećima ali morate znati da je hrvatski model model europskih poslova i priprema za europsko vijeće i općenito za sve formate vijeća nekakav srednji model. To svi znaju, dakle, Hrvatska je komparativnom analizom u nekakvom projektu naprosto izabrala jedno srednje rješenje. imate rješenje u kojima se zaista o svakom detalju raspravlja u parlamentu. Život se mora nekako odvijati. Vlada mora donositi odluke koje na kraju uvijek dođu pred parlament gdje se Vlada testira svakodnevno ili svaki tjedan. S druge strane imate države u kojima parlament praktički ne sudjeluje. Neki od najvećih demokracija, mislim uloga irskog, britanskog parlamenta naspram kabineta vrlo mala. Mi nismo htjeli takav sistem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Pozivam sad za govornicu kolegu Daniela Mondekara da o izvješću predsjednika Vlade iznese stajališta kluba SDP-a. Izvolite. Hvala puno uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Hrvatske Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Ovo je prva ovakva sjednica gdje raspravljamo o sjednicama Europskog vijeća gdje predsjednik Vlade iznosi izvješće za proteklu godinu. Neke zemlje EU ovakve slične događaje zovu europskim danima gdje se raspravlja da li u Europskom vijeću, da li možda čak ko i Mađarski model u stanju nacije u članstvu EU u protekloj godini. Mislim da je ovo više nego dobar format s obzirom na pokrivenost koju Sabor ima za rad u Vijeću EU i na parlamentarnom nadzoru nad Vladom u europskim poslovima. Europsko vijeće određuje smjernice i prioritete EU. Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora ono je postalo institucija. Članovi su šefovi država ili Vlada, država članica zajedno s njihovim predsjednikom i predsjednikom komisije. Tu sudjeluje i visoka predstavnica unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europsko vijeće daje uniji potreban poticaj za njezin razvoj, utvrđuje opće političke smjernice i prioritete tog razvoja. Ono ne izvršava zakonodavne funkcije kao što je predsjednik Vlade to već spomenuo. Europsko vijeće sastaje se najmanje u šest mjeseci dva puta. Postoje izvanredne sjednice u ovoj godini, čak kad se uzme i pitanje euro zona imalo je mislim gotovo šest sjednica, donosi se odluke konsenzusom i zato je toliko to komplicirano mehanizam odlučivanja. Od ulaska RH u EU predsjednik Vlade sudjelovao je dakle na dva formalna, dva neformalna vijeća i kad govorimo o formalnim vijećima u listopadu i prosincu uredno je Hrvatski sabor kroz Odbor za europske poslove bio obaviješten

i na kraju dobili smo stajališta Vlade da ne govorim prvo, drugo, treći komentari, formati vijeća, dobivamo stajališta Vlade za samo europsko vijeće prije europskog vijeća i tu Hrvatski sabor ulazi u brojku od manje od desetak parlamenata zemalja članica EU gdje u određenoj formi je parlament obaviješten o stajalištu prije samog europskog vijeća. Hrvatska je ušla u EU, datum znate ali zanimljive su okolnosti hrvatskog ulaska. Dakle, radi se o tome da smo ušli na kraju jednog financijskog razdoblja 2007.-2013.što se zanimljivo odrazilo i na različite sustave kako će Hrvatska morati koristiti sredstva EU jer će ove iz 2013.zbog m+3 pravila trošiti do 2016.i odmah morat nova pravila primjenjivat za nova sredstva. Ušli smo na kraju legislativnom razdoblja što je ključno i bitno za reći. Legislativno razdoblje koje završava sljedećim izborima za Europski parlament. Dakle, mi smo ušli na kraju samog legislativnog razdoblja i ušli smo bliže polovici razdoblja za postizanje strateških ciljeva ključnih strategija EU, samo pogledajte recimo ciljeve Europa 20, 20 pa pogledajte nutraenergetiku zaštitu okoliša, onda pogledajte od prije par dana ciljeve, nove klimatske ciljeve, energetske ciljeve koje je Europa već sada zacrtala čime emisija mora pasti za 40%, a obnovljivi izvori energije otići na 27%. Ovdje se radi, treba otvoreno reći jednako tako o ogromnom naporu za Hrvatsku u nekoliko narednih godina. Mi smo također ušli u EU u trenutku kada je Europa Unija velikih razlika. U Europi gdje dijelovi Europe još uvijek pate od krize i gdje u nekim stvarima, ja se ovdje usuđujem tako reći, Unija je postala prije svega ekonomska, a onda i politička zajednica, ali samo u nekim stvarima. I za nas, ovo je moja osobna ocjena, kada se pogleda odnos prema ciljevima koji su bili iz Lisabonske agende do 2010. i Europa 20 20 2022., ovo je za nas utrka sa vremenom. Kako je to rekao jedan komentator … /Govornik se ne razumije./ … politics-a, 'Race against the clock'. I Hrvatska se tu bori, mi ne sjedimo, mi nismo poslušnici, mi ne slušamo, mi aktivno sudjelujemo i predlažemo. A o tome koliko se Europa i promijenila govore i već spomenute politike poput poljoprivredne ili kohezijske na kojima se može u jednom manjem dijelu vidjeti i ta promjena u razmišljanju u EU gdje su one čak postale manje socijalni ključevi nego što su u ranijem razdoblju te politike bile. Na samom Europskom vijeću, ova dva Europska vijeća, teme koje su se raspravljale i bile od velike važnosti za Europu, dakle su digitalno gospodarstvo inovacije i usluge, gospodarska i socijalna politika, ekonomska i monetarna unija, istočno partnerstvo i pitanje proširenja za koje se ja osobno bojim da postaje polagano za neke zemlje članice, dakle ovdje ću jasno reći za neke zemlje članice možda čak i drugorazredno pitanje i na nama je da se borimo da to ne postane, pitanje migracija, zajedničke sigurnosne obrambene politike, vanjski odnosi, energetika i regionalna politika, pogotovo važno pitanje alpske regije. Kod digitalnog gospodarstva, zašto se o njemu toliko zadnjih par godina priča? U Europi koja je još uvijek u krizi, digitalno gospodarstvo rasterećenog cijelog niza, recimo administrativnih problema može otvoriti nekoliko milijuna radnih mjesta. Europa po cijeni od 3,5 do 5 milijuna, 900 hiljada vrlo brzo kroz samo temeljne promjene u recimo IT obrazovanju. I tu imamo već cijeli niz inicijativa koje su tu i za Hrvatsku razvijanja e-vještina kroz naše škole, preko inicijative Opening up education i Razmus Plus program do jednog zanimljivog noviteta za Hrvatsku, Grand Coalition for Digital Jobs, velika koalicija za digitalne poslove jer se radi o inicijativi Europske komisije financirano privatnim kapitalom. I to su neke od stvari koje mi moramo naučiti kako u Europi funkcioniraju. Također, tu je vrlo bitno poticanje start up-a, ali i razvoj e-usluga gdje Hrvatska zaista ne kasni i kada se pogleda digital agenda scoreboard po pitanju e-usluga, e-vlade, pa i e-zdravstva i na kraju e-građani Hrvatska nimalo ne zaostaje, čak i prednjači u nekim stvarima. Naravno, premijer je dobro spomenuo zajednički regulatorni okvir za recimo telekomunikacije, e-potpis, širokopojasni Internet. Za vrijeme grčkog predsjedavanja vjerojatno će doći do političkog dogovora i oko 4G tehnologije i velikih podataka, dakle big date-a i pitanja broadband-a, ali ostavlja se pitanje otvoreno liberalizaciji telekomunikacijskih tržišta, Europska komisija je pomaknula što smo čuli na Odboru za europske poslove nedavno to pitanje u 2015. godinu. Kod gospodarstva i socijalne politike nezaposlenost mladih i malo poduzetništvo su jedan od ključnih pitanja rješavanja u drugoj polovici prošle godine. Dakle, imamo operacionalizaciju inicijative za zapošljavanje mladih, garanciju za mlade te nužnost koja koja će sada doći promjena unutar obrazovnog sektora vezano uz recimo Europski savez za naukovanje. A kada pogledate statistiku Euridis-a, znači koja prati obrazovnu statistiku i djelomično Eurostat-a to za RH znači dakle IT obrazovanje, napredne tehnologije u obrazovanju, poduzetničko učenje i kroz građanski odgoj stvaranje e-građana. To možete jednostavno pročitati iz statistika. Kod malog poduzetništva čuli smo za milijarde kuna iz HABOR-a i HAMAG-a koje po prvi put mogu biti … sa drugim svježim sredstvima. Iz EU fondova, to je Europski socijalni fond u kojem čak imate i mogućnost direktnog otvaranja radnih mjesta, imate mogućnost davanja potpore ljudima koji su netom ostali bez posla, a ono što je ključno uključivanje istih u cijeloživotno obrazovanje da se vrate na tržište rada. Imamo mogućnost dakle za poduzetničko učenje, inkubaciju, akceleratore, direktno otvaranje radnih mjesta, socijalno poduzetništvo kao vrlo bitan faktor, ali i nove programe. Nije samo kod pitanja zapošljavanja mladih ili poduzetništva garancija za mlade. Morate uzeti u obzir da postoje još tri, četiri druga programa iz kojih se mogu novci koristiti ako pametno se naprave projekti za istu svrhu. Također jedna od stvari koje je Europsko vijeće jasno dalo kao cilj je i skidanje administrativnih barijera kroz REFIT, regulatorni fitnes, dakle kroz čišćenje cijelog niza propisa koje bi trebale omogućiti, tj dati potporu strukturnim reformama. Također Hrvatsku čeka i europski semestar. Ciklus koordinacije gospodarske i fiskalne politike unutar EU fokusira se na prvi početak godine, prvih 6 mjeseci, tako je dobio i naziv. Tijekom europskog semestra države članice usklađuju svoje proračunske i gospodarske politike s ciljevima i pravilima dogovorenima na razini EU. Na taj način semestar osigurava zdrave javne financije, potiče gospodarski rast, i sprečava prekomjerne makroekonomske neravnoteže u EU i i mi preporuke Europske komisije očekujemo kao što ćemo vidjeti i preporuke vezane uz proceduru prekomjernog deficita. I ovdje treba jasno reći, Hrvatska ulaskom u EU u u potpunosti je prestala biti otok. Nije bila ni prije. Nije bila ni prije, ali u potpunosti prestaje biti otok i konkurentnost Hrvatske koja će biti tema rasprave u ovoj godini se gleda kroz okvir konkurentnosti sa 28 drugih zemalja na jedinstvenom tržištu. Ja bi bio radostan kada bih rekao da je konkurentnost EU ono kako je Europa konkurentna prema SAD-u ili prema Kini. Već znamo da će potpisivanjem sporazuma o slobodnoj trgovini sa SAD-om vjerojatno i hrvatske obitelji osjetiti određene prednosti u potrošnji ali postoji već recimo sada se zna i određen problem odnosno izazovi za poljoprivredu. Ali ne pričamo samo o toj konkurentnosti, pričamo o konkurentnosti hrvatskog poslodavca, njegovog proizvoda i njegovih radnika s kojima radi nasuprot njegovih europskih konkurenata. I u tom moru od 500 milijuna stanovnika Hrvatska se mora boriti. Oni će zajedno uspjeti ili u osnovi zajedno propasti, država je ta koja daje okvir, a naš okvir u mnogo čemu teško se nosi sa ostatkom Europe, teško. I nismo nažalost jedina zemlja kao što je premijer rekao, postoje još mnoge zemlje koje su u sličnim problemima. I to je jednodimenzionalno gledanje ono institucionalno. Kada na to stavite i utjecaj poslovnog sektora, kada na to stavite i mogućnost da recimo primjerice u EU parlamentu postoji nešto zovu Map Industry forumi što je nemoguće u Saboru imati. Sabor ne može sa svojom administracijom, svojim novcima i svojom tehničkom potporom organizirati poslovnu-političku organizaciju. Ali to je isto jedan od novih modela s kojima se Hrvatska mora nositi. Hrvatski zastupnici ne mogu biti lobisti pojedinih industrija, u nekim državama članicama oni jesu i to se od njih očekuje. I da, neke države članice imaju dugo razvijeni model da zajedno s poslovnim mrežama lobiraju za svoje interese što mi recimo u Hrvatskoj u mnogo čemu smatramo i neetičnim. Ali se s time treba nositi. I zato postoji i Europsko vijeće i Vijeće EU koje u redovnom zakonodavnom postupku može kontrirati EU parlamentu i Europskoj komisiji. Po pitanju Ekonomske monetarne unije premijer je sve rekao. Bankovna unija je otišla dovoljno daleko odnosno došla dovoljno blizu završetka uz ključni element uspostave jedinstvenog mehanizma za rješavanje banaka s time da će RH imati tu oprezan stav. Ali ono je otvorilo pitanje koje smo upravo sada čuli, a to je pitanje više Europe ili supsidijarnosti u Europi. I u ovom trenutku da, imamo njemački prijedlog koji više ide kroz pitanje bankovne unije za više Europe, imamo nizozemski prijedlog koji je politički prijedlog da se dio državnih ovlasti vrati u matične države, bez izmjena Lisabonskog sporazuma, temeljnih promjena. Imamo britanski model za manje Europe koji je gotovo nemoguć jer dira u temeljne slobode i zahtjeva u potpunosti izmjenu temeljnih ugovora. Ali to su isto neke teme kojima se i ovaj Sabor mora u budućnosti baviti da teme supsidijarnosti. Po pitanju proširenja istočnog partnerstva sve je rečeno. Hrvatska svojim prijateljima i regiji stoji na raspolaganju svojim znanjem i iskustvo, razmjene već neke godinama idu od prijevoda pravne stečevine pa nadalje. Mi ćemo ukoliko zemlje regije zaista imaju svoj cilj da imaju europski put za svoj cilj će im pomoći. I na kraju po pitanju regija nemojmo zaboraviti Hrvatska će vrlo brzo biti jedina država članica, članica Dunavske i Alpske regije što znači više mogućnosti po pitanju obrazovne suradnje, poslovne suradnje ali da i energetske suradnje. I zaključno, Hrvatska je ušla u EU pod drugačijim okolnostima nego zemlje iz 2004.godine "njima je bilo i ležernije". I imamo vrlo malo vremena da se prilagodimo nekim modelima koje su neke države desetljećima gradile, barem jedno desetljeće one koje su ušle 2004.godine. i također trebamo shvatiti da nismo sami, da se borimo za svoj dio tržišta za svako radno mjesto u konkurenciji od 500 milijuna ljudi, da to radimo u konkurenciji sa državama koje su svoje modele razvijale jednako tako … i da neke od tih modela za Hrvatsku su naprosto možda čak i neprihvatljivi. I zato vjerujem da Vlada u Europskom vijeću ali i u Vijeću EU svoj posao jako dobro radi i ovim putem također pozivamo građane Hrvatske da iskoriste svoje pravo na dizanje inicijativa kroz Europsku građansku inicijativu ECI, ali da i izađu na izbore za Europski parlament jer ovo je zaista bitna tema za njih. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Riječ dajem predsjedniku Vlade gospodinu Zoranu Milanoviću koji ima pet minuta vremena na raspolaganju. Ispričavam se što je došlo do greške zadnji put. Nekoliko tema se svaki puta otvori, a sve su važne. Dakle da bismo objektivno analizirali što je EU učinila za harmonizaciju i za približavanje na neki način gospodarstava i razine razvijenosti članica EU dovoljno se vratiti u 1970.godinu. Ja sam često znao govoriti da je najbolji pokazatelj neuspjeha Jugoslavije činjenica da bez obzira na jedinstveno tržište od 1918.do 1990.su ustvari regionalni disbalansi između najrazvijenijih i najsiromašnijih dijelova zemlje ostali isti. Dakle integracijski, harmonizacijski efekt Jugoslavije slabo ili nimalo u istoj državi, a onda u jednostranačkoj jednopartijskoj državi sa svim instrumentima centraliziranim instrumentima ili barem veći dio vremena centraliziranim instrumentima ekonomske monetarne politike i slabo, ništa. Kod EU se u jednom trenutku stvorio privid da je sposobna ostvariti okružje u kojem se to može preskočiti i da zaista države recimo juga, skaču jako visoko do početka ove krize ove nesretne 2008.godine Grčka i slični ne, bez podcjenjivanja, međutim ova kriza je to vratila skoro skoro na početne pozicije. I kada pogledamo jedan onako kada su u pitanju države sličnog profila, jako relevantan makroekonomski pokazatelj, dohodak per capita, 1970.i danas između država zapadne Europe to je manje ostalo sve isto, kao da se ništa nije promijenilo s iznimno Irske koja je skočila koja je napravila jedan kvantni skok koja je postala bogata država, sve druge države su manje-više u razmjerima plus-minus 10, 15% tamo gdje su bile. I Njemačka i Italija i Velika Britanija, kažem ne doslovno, ali skoro tako. Dakle, kada s te strane gledamo Europsku uniju kao Uvođenjem eura, stvar se dodatno zakomplicirala za one koji su za razliku od Njemačke i skandinavskih država koje su se reformirale svoju konkurentnost kupovale monetarnim manipulacijama, devalviram liru, …/Govornik se ne razumije./… i konkurentan sam godinu dana i onda sve opet dolje. Dolazi euro i to se kako se kaže šaluje i više nema van. E to je za jake. To moramo gledati. I nije, koliko god da nije zgodno, nije loše za naš što smo tako rigidno vezani uz euro, koliko god da nije dobro, nije ni loše jer očito konkurentnost u tim manipulacijama tražiti ne možemo i ne trebamo je tražiti. Dakle, samo u dodatnoj kvaliteti. Naš deficit platne bilance ako se ne varam u ovom trenutku je jako mali što je dobar i loš pokazatelj. Dobar je zato što je mali, bio je veći ranije a loš je zato što se ništa ne događa. Dakle, nismo ovisni o stranom kapitalu kao recimo Turska koja ima deficit preko 10%. Da se sutra nešto promijeni sve investicije idu van. Zašto ovo govorim? Ovo su važne teme za nas. Susjedi, proširenje. Dakle, i ja stvarno a i moji suradnici ne spadamo među ljude koji prebrojavaju kao netko jučer na televiziji koliko se Srba ili Mađara zaposlilo u nekakvom javnom poduzeću u Vukovaru, to mi je ali ljudski nisko. Pa baš zato možemo postaviti pitanja pa i kolegama s druge strane Dunava oko graničnog kompleksa koji moramo riješiti. Dakle, nećemo se ponašati kao Slovenija je li tako, to smo rekli, to baš nije bilo najkorektnije. Ajde Slovenija je sa svoje strane rješavala jedan kompleksan problem, izlazak na more. Dakle cijela država Hrvatska je, moramo to, kada gledamo sebe sagledati i sebe, dakle mi imamo cijelu istočnu obalu Jadrana, to mnogima smeta, naprosto ne mogu to vidjeti. Ne moraju nas mrziti ali ne mogu to vidjeti. Dakle to je i odgovornost s naše strane. Granica na Dunavu je, ja želim vjerovati kao političar koliko toliko realno da je to tehničko pitanje. I tu ću očekivati itekako suradljivost bilo koje vlasti u Beogradu, to moramo riješiti. Tu se ne radi o izlasku na more, tu se ne radi o geostrategiji, tu se radi o nekoliko hektara lijevo ili desno, o dvije ade koje ćemo tražiti da se konačno riješi. Isto vrijedi i o granici na Uni sa Bosnom i Hercegovinom, naglašavam sa Bosnom i Hercegovinom ne nekim trećim, ne Beogradom, Bosnom i Hercegovinom. I zato napori da se i ta granica definira i da Zrinski grad bude u Hrvatskoj bez obzira što je s one strane, to su važne stvari za nas, simbolički su važne nisu ekonomski važne, simbolički su važne. Dakle, onaj koji bude opstruirao to samo radi opstrukcije samo zbog toga da ne izgubi tri birača u svom selu taj neće imati moje razumijevanje, govorimo o drugim državama ne o Hrvatskoj. Dakle, očekujemo da se to riješi, da se to riješi. I tu ćemo biti aktivni, dakle nećemo sjediti. Imamo malo jaču moralnu legitimaciju da to tražimo. Na ovo izlaganje imamo repliku Bore Grubišića. Svi ostali su se prekasno javili za replike. Molim vas, gledamo ovdje sa predsjedničkog stola, gledamo pažljivo, držati ćemo se Poslovnika. Hvala vam lijepa na razumijevanju. Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Naime, u ovim zadnjim rečenicama u kojima je premijer govorio zapravo osjećam u neku ruku odgovor na ono što sam ja govorio gospodinu Kajinu a to su neriješeni naši granični problemi s Republikom Srbijom odnosno Vojvodinom i s, ovaj puta još i Bosnom i Hercegovinom dodano u svezi Ade kod Hrvatske Kostajnice i gradom Zrinski koji je i dan danas na hrvatskom teritoriju, hrvatski suverenitet imamo nad tom Adom i nije mi jasno čemu postavljati ponovno pitanje Ade kod Hrvatske Kostajnice, ima drugih pitanja neriješenih sa Bosnom i Hercegovinom. No, ne radi se o nekoliko hektara u području Kenđija kada se govori o Dunavu i granici na Dunavu i samo dvije Ade nego se radi o nekoliko tisuća hektara spornih između Hrvatske i Srbije. Dakle nemojte umanjivati već iz ovoga se vidi namjera da se ne pravi nikakav problem. Ja ne kažem da treba praviti probleme Srbiji ali im treba jasno i glasno reći to je hrvatski teritorij i gruntovno i katastarski. A ne ovako na ovaj način. Još je ministrica vanjskih poslova rekla da je bitno samo broj nestalih utvrditi i njihova imena i to je sve što mi tražimo. Koliko ja imam, i koliko mi ovdje imamo informaciju o tome, to nije dobro. Na repliku odgovara premijer Zoran Milanović. Izvolite. Nekoliko hektara je naravno fraza, znamo točno o koliko se hektara radi. I gledajte država nije zastava, himna i čizma, niti katastar i gruntovnica, to je interna stvar, dakle granica se uređuje u civiliziranom svijetu ugovorom. To su eradicirani ugovori, spadaju među rijetke ugovore u međunarodnom pravu kod kojih ne vrijedi klauzula rebus sic stantibus, dakle ne možete iz njih izaći. Iz Europske unije možete izaći, iz ugovora sa Svetom Stolicom i sa bilo kojom trećom državom možete izaći pod određenim uvjetima. Iz ugovora o granici možete izaći ratom. Dakle upravo zato civilizirane države takve stvari dogovaraju i potpisuju ugovore o granici. To je komplicirano. Mi smo tu stali. Jedina država s kojom imamo ugovor o granici je Mađarska. Sa Slovencima smo sada na arbitraži, nadam se da će to biti u redu, da ćemo konačno prihvatiti taj pravorijek kakav god da bude a ove druge države nismo riješili, Crnu Goru ni Bosnu ni Srbiju. Prema tome nemojte ni vi zazivati tenzije dakle da se zna da je to hrvatsko. Pa to je za nas hrvatsko, to treba ugovorno riješiti gospodo. To je pravna država a ne da galamim da je to moje. Ako to nemam registrirano onda to nije moje i to je predmet spora, vječni predmet spora koji truje odnose na kojima u vremenima krize isti ljudi stalno klijaju i iste političke ideje i iste provokacije. To je moj zadatak i naš zadatak da riješimo. A vi kao da se radujete tom stanju. **Stazić, Nenad (SDP)** Molim vas, bez dobacivanja. Sada molim poštovanog kolegu Gordana Jandrokovića da nas upozna sa stajalištima Kluba HDZ-a. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabor, poštovani predsjedniče Vlade, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je prvo Izvješće predsjednika Vlade o sastancima Europskog vijeća i do sada u ovoj godini bila su dva vijeća, u listopadu i u prosincu, i odmah na početku treba reći da je to nova forma političkog djelovanja i Hrvatske Vlade, ali i nas u Hrvatskom saboru i ona je, što je dobro za sve nas, izravno povezana s punopravnim članstvom u Europskoj uniji. Po prvi puta u hrvatskoj povijesti predsjednik Vlade Republike Hrvatske može ravnopravno s drugima sjesti za stol, sjesti s liderima najrazvijenijih europskih pa i svjetskih zemalja i braniti interese Republike Hrvatske. Dakle radi se o jednoj kvaliteti koja nam se donedavno činila dalekom, činila gotovo neostvarivom, ali evo danas je ona postala realnost. To se nije dogodilo slučajno, to je rezultat ogromnog društvenog napora, sveobuhvatnim reformi i promjena Hrvatske države nabolje. Punopravno članstvo znači da je Republika Hrvatska ostvarila sve nužne reforme, ispunila potrebne kriterije i u vrijednosno i u institucionalnom smislu dosegla standarde potrebne za članstvo u Ključna poruka predsjednika Vlade, prva koju je iznio je ta da moramo se početi ponašati kao zemlja članica i ja se s time u potpunosti slažem, ali ne slažem se s argumentacijom koju je iznio predsjednik Vlade u tom prvom dijelu kada je rekao da sada imamo prilike, on nije tako rekao ali ja tako mislim, kada i nismo u pravu sukobiti se sa zemljama članicama, s predstavnicima zemalja članica, pa ponekad i neargumentirano braniti svoje interese. Dakle kažem to niste tako rekli, ali ste naglasili da je to smisao da se možeš boriti za sebe na način na koji ja smatram da nije opravdan. Ja smatram da je vrijednost članstva u što smo postali dio najrazvijenije zajednice na svijetu, najsloženije, najsofisticiranije, da je vrijednost u tome što svoje stavove danas možemo braniti na istome mjestu sa najrazvijenijim zemljama na svijetu, što možemo koristiti fondove, sredstva, resurse te europske zajednice, ali isto tako što nas je članstvo u toj zajednici u velikoj mjeri i natjeralo da se mijenjamo iznutra, da svoje zakonodavstvo, svoj politički život, svoje ponašanje, svoje navike uskladimo sa ponašanjem u toj najrazvijenijoj zajednici. Dakle, ono što sam želio reći je to da ne smatram da je dobro biti članom Europske unije zato da se neargumentirano junačiš kada ne možeš dobiti bitku, a pokazalo se u slučaju lex Perković da ne možeš dobiti tu bitku, već smatram da je puno kvalitetnije biti dio te zajednice i na argumentiran europski način boriti se za svoja stajališta u skladu sa ugovorima, u skladu sa pravilima koja unutar te zajednice postoje. I postavljam isto tako pitanje sada nakon 6 mjeseci jesmo li zaista pokazali da znamo što želimo gospodine predsjedniče Vlade, da li smo iskoristili u ovih 6 mjeseci prednosti koje nam je članstvo u Europskoj Smatram da nismo, opća je ocjena da nismo učinili dovoljno i da smo mogli i morali učiniti puno više. Postavlja se pitanje zašto je tako, postavlja se pitanje tko je odgovoran za to i postavlja se pitanje kako dalje i kako popraviti to stanje. što se tiče prvog pitanja zašto je tako, smatram da nismo i to ne samo Vlada nego i svi drugi, ali primarno Vlada, da nije dovoljno afirmirala teme koje promoviraju europske vrijednosti i promoviraju članstvo u i teme koje dominiraju Europskim vijećem s temama koje dominiraju u hrvatskom političkom prostoru pa ćete vidjeti koliko smo daleko od onoga što se zbiva u Digitalno gospodarstvo, gospodarska i socijalna politika, ekonomska i monetarna unija, migracije, istočno partnerstvo, zapošljavanje mladih, europski semestar. Usporedite to s temama o kojima mi vodimo debate na dnevnoj razini, usporedite to s temama koje dominiraju ovdje u Hrvatskom saboru i vidjet ćete da nažalost taj proces europeizacije da tako kažem političkih tema u Republici Hrvatskoj ide puno sporije od onoga što nam uistinu treba. Odgovor na drugo pitanje već sam djelomično i kazao tko je za to odgovoran. Smatram da je najodgovornija Vlada Republike Hrvatske jer mi se čini, a to se pokazuje iz dana u dan, da se članovi Vlade nisu istinski identificirali s postignućima iz pristupnih pregovora. Pa i današnje izlaganje predsjednika Vlade kada smo govorili o reformama koje su bile potrebne da bi Hrvatska završila pregovore, predsjednik Vlade tada kaže ne, to nisu bile reforme, to je bila harmonizacija zakona. Nije baš tako. Harmonizacija je jedan od elemenata koji su nužni za punopravno članstvo. Puno važnije od same harmonizacije zakona bila je implementacija tih zakona i dokaz da su reforme ireverzibilne i da nismo dokazali da se zakoni primjenjuju i da nismo dokazali tada, a bojim se ipak da je došlo do određenih iskakanja od onog što smo tada govorili, da nismo tada tvrdili i uvjerili naše sugovornike da su reforme ireverzibilne ne bismo završili pregovore i ne bismo postali punopravnom članicom Europske unije. Dakle, ne znam zašto bagatelizirate taj najsloženiji proces kroz koji je Hrvatska prošla i u zakonodavnom smislu, ali i u smislu sveukupnih promjena i naših navika, našeg ponašanja, svakodnevnog života, jer to mi pokazuje da ili ne želite priznati zasluge onih koji su bili prije vas za nešto što je dobro učinjeno za Hrvatsku ili jednostavno to ne razumijete. A postoje neki primjeri koji mi pokazuju da bi se vrlo lagano moglo raditi o tome da ne razumijete što ustvari članstvo u Europskoj uniji jest za Hrvatsku. Tri su zadnja slučaja koja na različite načine o tome mogu govoriti. Prvo je gospodarska situacija u Hrvatskoj, izvješće Agencije standard and puls gdje oni u objašnjenju smanjenja rejtinga ražu kako vladine mjere ekonomske i proračunske politike nisu bile dovoljne za poticanje razvoja gospodarstva i sređivanje javnih financija. Prema njihovom mišljenju od kada je došla na vlast prije dvije godine vladajuća koalicija nije uspjela provesti reforme koje bi značajnije poboljšale gospodarske izglede zemlje. Kratkoročne ekonomske prednosti koje Hrvatska ima kao članica EU ograničene su zbog strukturnih problema, te bi se moglo dogoditi da Hrvatska postane neto uplatitelj u proračun EU, odnosno da ne uspije povratiti sredstva koja plaća kao članica I onda jedna konstatacija koja je poprilično politički teška, pa i bolna za ovu Vladu nastavak politike samodopadnosti Vlade mogao bi dovesti do toga da Hrvatska postane neto uplatitelj u proračunu EU. Dakle, ovo vam navodim ne kao ocjenu Hrvatske demokratske zajednice, kao hrvatske oporbe. Ovo vam navodim kao ocjenu jedne kreditne agencije. Drugi slučaj za koji smatram da pokazuje nedovoljno razumijevanje punopravnog članstva jest ono što se događalo sa Europskim uhidbenim nalogom, sa slučajem lex Perković na koji smo ukazivali ovdje u Hrvatskom saboru da neće pridonijeti jačanju pozicije Republike Hrvatske unutar EU. Točno tako se dogodilo. Ali mi smo kroz taj slučaj ozbiljno narušili i trodiobu vlasti i demokratske standarde, pravnu sigurnost, vladavinu prava u RH. To nam nikako nije dobro došlo i žao mi je što se to dogodilo. I treći slučaj evo koji ću navesti ne iz kuta dnevne politike, nego iz kuta europskih vrijednosti je slučaj pomoćnika ministra financija. Neću ga imenovati sad. Zato što ukazuje da smo se u nekim stvarima vratili unatrag, jer 2011. godine prije nego što smo završili pregovore takva situacija, takav sukob interesa, takva zlouporaba političke pozicije nije bila moguća. Ja vas molim da tu stvar dovedete do kraja što je prije moguće, da se sankcionira ono što nije ne samo u skladu sa zakonom, nego ono što nije politički korektno i moralno. I kroz to isto tako možemo suditi koliko smo stvarno prihvatili europske vrijednosti, koliko smo europska država ili nismo. način na koji ste pokušavali riješiti lex Perković pozivajući se na to da smo sad punopravna članica, nego upravo svojim ponašanjem demonstrirajući da smo zaista punopravna članica. I evo imam još pet minuta. Htio bih reći da oko same transparentnosti tog procesa oko toga koliko je javnost informirana o tome što se zbiva na Europskom vijeću. Znam da se radi o vrlo sofisticiranom materijalu, da nije uvijek lagano sve stvari iskomunicirati. Ali siguran sam velika većina građana ne zna što premijer radi, kakve stavove zastupa na sastancima Europskog vijeća. Javnost ne zna kako djelovanje predsjednika Vlade utječe na položaj RH u Europskom vijeću. Čak i mi koji dobivamo izvješća kroz naš odbor ne možemo iščitati kakva je vaša aktivnost, jer je izvješće tako napisano da ispada da ste se u ovih ne znam dvanaestak, trinaestak točaka dnevnog reda u dva Vijeća javili svega dva puta za riječ. Ja ne znam da li je to zaista tako, ali iz izvješća to tako ispada. Ili ste govorili više pa to nije navedeno, ali onda napravite jednu tehnologiju po kojem će se ta izvješća pisati jer bismo voljeli znati što ste i kako ste govorili na Europskim vijećima. Tu isto tako ide i ovaj odlazak današnji ministra financija u Bruxelles. Tu nema transparentnosti. Jučer izađe prva potpredsjednica Vlade i najavi imamo rješenje za deficit, ali vam ga ne možete reći. Pa mislim da to nije način na koji se komuniciraju europske teme, bez obzira što one imaju velike posljedice i na unutarnju situaciju u Hrvatskoj ali ne možemo u tajnosti skriveno od hrvatskih građana nešto, ne samo od hrvatskih građana nego evo i od Odbora recimo za europske poslove. Zar to nismo mogli prodiskutirati tamo da nas informirate jer imamo iskustvo međusobnog informiranja kroz nacionalni odbor koji je pratio pregovore gdje su sve teme, svi stavovi republike Hrvatske bili jasno prezentirani i predstavnicima oporbe. Dakle, pozivam vas da o ovakvim situacijama izvijestite Hrvatski sabor ako ne na plenarnim sjednicama ali kroz odgovarajuća saborska tijela kako bismo i mi mogli o tome imati neku informaciju i izreći svoj stav. I što dalje, kako dalje treće je bilo pitanje koje sam postavio. Slažem se da moramo zajedno svi shvatiti da smo članica EU, prema tome prilagoditi i svoju politiku i svoje političko djelovanje, više se okrenuti samoj EU, odgovore na neka društvena pitanja, na neka unutarnja pitanja tražiti upravo kroz članstvo u EU i čini mi se da su zemlje i logično je to jer su duže koje su ušle prije nas i u ovom zadnjem i predzadnjem valu puno više europeizirale svoja društva nego što je to do sada učinila Hrvatska. Važna je regija, slažem se, važni su odnosi sa susjednim zemljama. Ali mi više nismo dio te zajednice. Mi smo danas zajednica sa Francuskom, Italijom, Švedskom, Danskom itd. Dakle, mi moramo jačati integriranje Hrvatske u prostor EU, jačati naše veze sa zemljama članicama, a ne ugrožavati te odnose. Smatram da javnost moramo stručno, ali i na jedan jednostavniji način upoznavati sa europskim temama. Nestalo je europske kampanje koje smo vodili prije referenduma, koje smo vodili i dugi niz godina tijekom pregovora. I o tome se treba voditi računa, informirati građane, govoriti im o onome što se događa u EU, koristiti i sredstva javnog priopćavanja u prvome redu javni medij, a to je Hrvatska televizija koja mora o EU i o stvarima koje se tamo događaju govoriti puno više kako bi građani znali o čemu se tamo radi i koje su to teme koje tamo dominiraju. I treće pitanje za nas saborske zastupnike koliko i mi pridonosimo afirmaciji europskih tema, koliko puta smo mi u Hrvatskom saboru govorili na primjer o digitalnom gospodarstvu, o ekonomskoj i monetarnoj uniji, o europskom semestru, o migracijama. Čini mi se da je izlaganje evo nešto neobično, pohvalit ću izlaganje predstavnika kluba SDP-a koji je o tome zaista stručno i kvalitetno govorio. I mislim da su to teme o kojima bi trebalo ovdje više govoriti i posvetiti tome puno više vremena. Jer ako mi u Hrvatskom saboru o tim temama nećemo govoriti stručno, ako ćemo ih izbjegavati. Jer puno je lakše govoriti o svjetonazorima, o ideologiji i o prošlosti pa čak i o korupciji nego o digitalnom gospodarstvu, bankarskoj uniji ili europskom semestru. To svi jako dobro znamo, ovdje se radi o vrlo sofisticiranoj i složenoj materiji za koju je u prvome redu potrebno znanje. I bez znanja možemo se praviti važni koliko god hoćemo ali bez znanja ne možemo biti niti konkurentni niti možemo mijenjati stvari na bolje u RH. Dakle, Dakle, zaključno smatram da kao Hrvatski sabor, a i kao Hrvatska vlada u prvome redu, moramo mijenjati sebe kada su u pitanju europske teme, europske vrijednosti, kada je u pitanju identifikacija hrvatskih građana sa samom EU, a kada to a kada to učinimo sami između sebe možda će se stvari u Hrvatskoj mijenjati na bolje. I zato se i nadam da će odaziv na iduće izbore za Europski parlament biti veći. Naravno, pozivam i ja građane i građanke da se u što većem broju odazovu na te izbore. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem kolegi Jandrokoviću. Na njegovo izlaganje imamo prijavljene 3 replike. Prvi se javio poštovani Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Kolega Jandrokoviću, možda toga niste ni svjesni ali ovo je značajan datum za povijest filozofije i logike posebice, vi ste danas inaugurirali jednu novu filozofsku, odnosno logički pravac u nekoj novoj filozofskoj školi sa svojim nevjerojatnim doprinosom, a ja ću vas citirati. Vi ste rekli "Odgovorit "Odgovorit ću na nešto što premijer to nije tako rekao, ali ja tako mislim." Vidite, ovo je dosad neviđena konstatacija i jedna logička konstrukcija koju će se još morati istraživati i trenutno ja ne mogu. Meni sliči na nonsens ali tko zna što se krije iza toga. Vi kasnije govorite o razumu jer govorite da premijer ne razumije što to znači biti u EU. Kako nakon ovakve logičke akrobacije i virtuoznosti govoriti o razumu? To mi je isto problem. I na kraju samo … /Govornik se ne razumije./… ponovno spominje neka varijanta na korupciju itd. Samo ću nabrojiti, 2012. godine bilo je 43 502 lopova u Hrvatskoj. Toliko je dignuto optužbi. Oni su ukrali 670 milijuna kuna. A vidite ovu reprezentaciju, Sanader optužen 650 milijuna kuna, HYPO, INA, MOL 41 milijun, FIMI MEDIA 70 milijuna, Planinska 26 milijuna, HEP 3,8 milijuna, HAC 80 milijuna ukupno 820 milijuna. Najjača koruptivna reprezentacija svijeta u dresu HDZ-a. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Pa evo upravo o ovome sam govorio u većem dijelu svog izlaganja, lakrdijanje je najčešće odgovor na nedostatak znanja i argumenata. Ja moguće da sam se nespretno u tom trenutku izrazio ali vjerujem da sam kroz ostali dio svog izlaganja vrlo jasno objasnio što sam želio reći. Pa gospodine Jurjević ako razumijete malo EU, ako razumijete teme kao što je digitalno gospodarstvo, europski semestar onda vas pozivam da se o tome razgovaramo. Uhvatiti se za jednu nespretno izrečenu rečenicu u izlaganju od 15 minuta ha mislim vaše je to pravo vaše je to pravo i možete tako raditi. Ali, mislim da ono što sam kazao niti je bilo zlonamjerno, mislim da svatko onaj koji je želio čuti poruku je poruku jasno čuo. A pozivam vas još jedanputa nemojmo od europskih tema raditi cirkus zato što o njima ne znamo ništa reći. Nego vas pozivam, i vas i vaše kolege, ajdemo raspravljati, ajdemo napraviti tematsku sjednicu o digitalnom gospodarstvu. Ajdemo napraviti tematsku sjednicu o europskom semestru. Ajdemo se učiti svi zajedno o tome. Zato što to nije jednostavno, to zahtjeva i ogroman intelektualni napor, to zahtjeva veliko obrazovanje, to zahtjeva poznavanje procesa 21. stoljeća, to zahtjeva poznavanje institucija EU, to zahtjeva gospodine Jurjeviću sve ono što vi ne znate. I zato se vi uhvatite jedne rečenice i od nje sada radite ovdje predstavu. Ja sam se nespretno izrazio, kasnije sam objasnio što sam htio reći, a vi se zabavljajte jer tako i tako ništa drugo ne znate. Uvaženi kolega Jandroković ja ću 2, 3 stvari koje ste govorili. Prvo, govorili ste o relevantnosti kreditne agencije. Mi smo već nekoliko puta govorili da su kreditne agencije vrlo često, ne svaki puta, neoliberalni reketari i rade uvijek u interesu nekoga. Prema tome, ne obaziremo se previše mada smo mala zemlja koja itekako ovisi o njihovim ocjenama.

i sasvim sigurno da bi bilo uputno imati dnevne kronike o tome što se događa a ne 20 sekundi vijesti u dnevnicima. Mislim da bi trebali shvatiti na Prisavlju da smo postali ravnopravna članica EU. Odaziv na izbore ovisi o svima nama ovdje u Saboru, svim strankama koliko ćemo biti umješni pozvati i doprijeti do uha građana i dokazati im da trebaju izaći na izbore jer je vrlo važno tko sjedi u Europskom parlamentu. I pošto se nisam javio za repliku, u potpunosti se slažem s vama

Svo vrijeme pregovora imali smo velikih problema dobiti HRT da sudjeluje u kampanji, na kraju se uključila i omogućila je bez naknade emitiranje onih spotova. Ali je istovremeno objavljivala senzacionalističke teme koje su na potpuno krivi način govorile o nekim fenomenima koji se tiču EU. To je u onome trenutku bilo neugodno i opasno jer smo trebali završiti pregovore, imati referendum i kvalificirano odlučiti o tome trebamo li ili ne trebamo biti članica EU. Ali danas je to još pogubnije. Danas hrvatski građani jesu i građani EU, žive u toj integraciji i ako nemaju informaciju o toj integraciji naravno da će onda doživljavati krivo, površno, nezainteresirano u konačnici. Imali smo nedavno Odbor za Europske poslove, razgovarali smo tamo o nekim temama i zaključili da postoje uredbe i direktive uredbe koje se uopće ne objavljuju u Narodnim novinama nego se sa web stranice Narodnih novina dolazi na glasnik EU ili ne znam kako se točno zove, gdje se te onda uredbe mogu pronaći. Dakle, jedan mali poduzetnik u Hrvatskoj koji je naučio pratiti zakone kroz narodne novine danas kada se objavi neka uredba koja postaje automatski dio hrvatskog zakonodavstva ali ne prolazi kroz Hrvatski sabor on se o njoj ne može informirati kroz Narodne novine nego mora znati da se dolazi kroz određeni link do te europske stranice. Koliko smo mi kao Hrvatski sabor, koliko je Hrvatska vlada, koliko su hrvatski javni mediji o tome govorili, onda ćemo se čuditi kad ljudi neće iz neznanja poštivati određene propise ili određene zakone, šta ćemo ih onda kažnjavati. Dakle, dužni smo svi zajedno od politike ali i medija pogotovo javnih medija o tome govoriti. potpredsjedniče. Kolega Jandroković, u svom ste izlaganju naveli nekoliko, čini mi se tri primjera kako to Vlada, …/Govornik se u svom političkom djelovanju ne pokazuje i nije na razini europskog ponašanja i naveli ste tri bitna razloga. Ja bih još tome pridodao ako se slažete samnom i način i postupanje vladajuće većine kada je bilo u pitanju prijedlog izmjena hrvatskoga Ustava. Pa bih rekao ne samo da ta, prijedlog izmjena i postupak izmjena hrvatskog Ustava nije na razini države članice EU, nego bih rekao da je taj postupak u kojemu je vladajuća većina prešla izmjeni Ustava bio daleko ispod razine prema kojem je postupala je Sabor u protekle četiri promjene hrvatskoga Ustava. Do te mjere da je hrvatska stručna javnost, znanstvena javnost usudila takav način izmjena hrvatskog Ustava, pa čak i Ustavni sud se osvrnuo na neprimjerenost kratkoće javne rasprave koja treba trajati par dana u kojoj bi trebali hrvatski građani se očitovati o takvim promjenama Ustava, do te mjere na kraju da je čak i predsjednik države pokušao intervenirati u takvu promjenu hrvatskog ustava da bi onda gotovo gotovo bio ismijan od strane vladajućih govoreći da je zakasnio sa prijedlogom promjena hrvatskoga Ustava i to predsjednik države koji je prema Ustavu ovlašten mijenjati Ustav. Dakle, s jedne strane i ova Vlada može se deklaratorno izjašnjavati za postupanje, način vladanja i upravljanja Hrvatskom na razini jednog normalno europskog ponašanja ali s druge strane upravo ovi primjeri pokazuju da tome nije dorasla. I na ovu repliku odgovara Gordan Jandroković. Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Pa jest, biti europljaninom danas ne znači da se nazoveš europljaninom i da si tada europljanin. Europljanin znači slijediti određene vrijednosti. One mogu biti opće ljudske ali mogu biti i političke, gospodarske, znanstvene itd. U političkom smislu govorio sam da se ova Vlada i ministri ove Vlade nisu iskreno identificirali s postignućima iz pristupnih pregovora. Ja kod te ocjene stojim. Ima to i svoju logiku. Nisu sudjelovali izravno u pregovaračkom procesu i nisu na dnevnoj bazi sudjelovali u onim izazovima koje su ljudi koji su tada bili zaduženi za pregovore s kojima su se svakodnevno suočavali. Dakle, nije to bilo lako. I mi smo iz tog procesa učili i onaj tko je u njemu sudjelovao imao je prilike naučiti više. Međutim, danas kada smo punopravna članica očekujem da ta identifikacija sa europskim vrijednostima i s postignućima iz pregovora ozbiljno zapljusne da tako kažem i Vladu RH i da nam se ne događaju slučajevi kao što je slučaj sa europskim uhidbenim nalogom, da nam se ne događaju slučajevi gdje je evidentan sukob interesa, da nitko one reagira, da nam se ne događaju slučajevi u kojima kao što ste vi naveli mijenjamo Ustav po ne demokratskoj proceduri. Dakle, EU svakako jest i procedura, svakako jest i demokracija, svakako jest i poštivanje onih koji danas nemaju većinu ovdje u Hrvatskom saboru. Nažalost to se nije dogodilo ali sve je to valjda jedan proces i vjerojatno ćemo jednog dana ipak doći do razine koju svi zajedno priželjkujemo ili za koju mislimo da se na takvoj razini nalazi. Zahvaljujem. U raspravu se sada ponovno uključuje predsjednik Vlade, poštovani Zoran Milanović. Izvolite. **Milanović, Zoran (SDP)** Slažem se. …/Govornik se ne razumije./… je sve, a cilj je prema procesu puno manje bitan jer život je putovanje a ne destinacija. I zato u tom procesu je jako bitno da ostanemo ljudi i kad se pozivamo na ljudske vrijednosti onda budimo malo ponizniji, bili kršćani, vjernici, religiozni ili ne, nemojmo tako. Jeste li vi posjetili u zatvoru čovjeka koji vas je za ruku doveo u politiku i ugurao u HDZ 1997. i 98.godine u koju nikada ne biste ni primirisali da niste radili u njegovom kabinetu. Jeste se pitali za Božić je li kriv baš za sve ili za dio ili možda za više od onoga šta mu se stavlja na teret. Nemojte mi vi govoriti o ljudskim vrijednostima a opet govorite o čemu hoćete, to je vaše pravo. Dakle, demokracija je, ponovit ću opet jedino što nam ostaje. Ona je moguća zato što čovjek ima temeljeni osjećaj za pravdu ali upravo zato što je toliko sklon nepravdi i lažima je nužna, inače bismo nestali. I nakon ovakvih rasprava ostaje samo nada da će ljudi, građani, koji eto, ne razgovaraju o digitalnoj ekonomiji i o proračunskim deficitima i o bankarskoj uniji nego razgovaraju o tome imaju li posla, kako je završila utakmica, hoće imati za otić na more, rijetko se služim ovakvim patetičnim parabolama al sad moram. Oni ne razgovaraju o digitalnoj agendi u kojoj ih jedino zanima koliko će biti cijena impulsa i cijena roaminga ako skupe novaca da odu preko granice dva dana Baš me zanima o čemu recimo u Češkoj građani razgovaraju, vjerojatno o bankarskoj uniji, ne? Dakle, mi smo krivi zbog toga ili vladajuća stranka, vladajuća većina je kriva zbog toga što se u u javnosti odjekuju ono žustri tonovi rasprave o dnevnim redovima Europskog vijeća. Pa ne odjekuju ni u Berlinu, u Bundestagu ne odjekuju. Ljudi se bave svojim dnevnim problemima. I to je tako. Dakle, samo nada da ovo gleda dovoljan broj ljudi, da uspijevaju biti koncentrirani, da slušaju i da se provlače kroz sve ove klance i tjesnace manipulacije, neistine, nemorala i da će na kraju donijeti pravu odluku. Poštujte Hrvatsku. Smiju nam se ne radi ovih smiješnih zakona, nego radi odnosa koje imamo sami prema sebi. I to prema ljudima kojima se vi svetite, svetite im se jer imate komplekse. Ili sluganstva ljudima koji su sada pod teškim optužnicama ili rada u kampanji, na čelu kampanje ljudi koji su veći ljevičari od mene, koji su pričali viceve o Franji Tuđmanu ili toga da su radili kao evidentičari u socijalističkoj omladini, a kasnije bili ministri financija. To su sve kompleksi. Zaista, narod kada kaže da se svatko češe tamo gdje ga najviše svrbi, nisu sve narodne poslovice mudre. Ova je, svatko se češe tamo gdje ga najviše svrbi. Svi smo mi rezultat nečega, što se ranije događalo. I ja isto. Pitanje je samo koliko je to dobro, a koliko je to loše u svojoj naravi, u svojoj biti. Prema tome, pustimo ljude da sami zaključe. Ja nikada ne govorim u ime ljudi, ljudi pitaju, ljudi misle, ljudi osjećaju. Ej, ne znam, nisam toliko introspektivan, nemam tu moć. Nadam se samo da će ljudi shvatiti, da će slušati, da imaju vremena da slušaju i da ih se neće dobiti na galamu. E sad, jednom se uspjelo 2003. godine. Hoće li uspjeti i sada? Moguće je, dakle, da ljudi ponovno nasjednu na galamu i na manipulaciju onih koji u ciklusima od 8 godina pustoše Hrvatsku, oči i dušu joj vade i onda na kraju opet pobjede i rade po istom. I to je moguće. Moja misija, ne vjerska misija, naša misija je da to omogućimo da se ne dogodi. Ne da spriječimo, nego naprosto da budemo bolji od toga, to nije lako jer to su bespuća demokracije, a vi sada po svom.

Što sad kazati? Ja sam vam pružio ruku gospodine predsjedniče Vlade u ime Kluba zastupnika HDZ-a i u svojoj raspravi bio sam kritičan, ali ni u jednom trenutku nisam uvrijedio ni jednoga od vas. Govorio sam o politici. Vi ste uzvratili na vrlo ružan, osoban način. To doživljavam tako da nemate argumenata za ono što sam vam govorio i onda iznosite, što je najgore neistine. Nitko mene nije doveo za ruku, ja sam došao u HDZ sa jednim projektom koji je predstavljen tadašnjem predsjedniku Vlade, ali ja se to neću vama valjda pravdati. Tu ima svjedoka, od gospodina Šeksa pa na dalje koji su bili, koji znaju kakav je moj politički put, a vi ste danas zloupotrijebili temu svoga izvješća sa Europskog vijeća kako biste vrijeđali saborskog zastupnika koji je govorio o nečem što se vama nije svidjelo. Iznijeli ste čitav niz optužbi na ljude, prema ljudima koji nisu ovdje. Ne razumijem vaše motive. Ne razumijem zašto prosipate mržnju. Ne razumijem zašto jednu temu kao što je Izvješće sa sastanaka Europskog vijeća pretvarate u govor koji će ponovo hrvatske medije natjerati da govore da smo i današnju raspravu o europskim vrijednostima pretvorili u međusobno optuživanje i vrijeđanje. A sada mi je jasno. U pravu su oni koji govore da je jedini razlog, jedini smisao vašeg političkog djelovanja vaš osobni rejting, vaš osobni PR, vaš osobni imidž. Briga vas i za hrvatske građane. Uopće vam nije stalo. Ako ste i današnju temu iskoristili da biste je prebacili na međusobno optuživanje, čak niste govorili ni o svjetonazorskim razlikama, govorili ste kao ulični huligan, ali to je vaše pravo i tako se ponašajte, što je i očekivati od jednog nesposobnog skorojevića. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Jandrokoviću, zbog toga što ste premijera nazvali uličnim huliganom, ja vam izričem opomenu. A sada, odgovor na repliku, premijer Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Ne, ne, oprostite, nije, to je metafora. Mislim, cijeli jezik je u razvoju sazdan od metafora, nekima su naravno prekomplicirani koncepcijski pa se s njima ne znaju služiti, ali po meni to, ali vi ste odlučili. To je metafora. Dakle, rekao je kao, nije rekao da sam ulični huligan nego da razgovaram kao ulični huligan, ali tu je bio u krivu. Ja sam naime vrlo direktan i nisam izrekao ništa što nije potpuna istina, a važno je. Pa vi recite meni. Ja želim da se znaju stvari o meni koje su važne za moj javni, za politički rad. Ne zanima me vaš privatni život. Politički rad, to su važne stvari. I vaši ljudi koji sjede kraj vas, što su radili prije 10 godina, zato što sada govorite, govorite, razumijete imate light motive, dakle pokušavate stvoriti jedan dojam, neiskreni ste i ne govorite istinu. I to je bit cijele priče. Dakle, mi moramo odgovarati za svoje riječi i za svoja djela jer iza naših riječi će netko biti potaknut na nekakva djela. To je bit cijele priče. Dakle, nema tu uvreda. Vi recite nije istina, vi ste došli s projektom '97. godine sa drugog kata ministarstva na prvi. Kojim projektom? Projektom da se ugnijezdite u kabinet. I to je legitimno. To je legitimno, to nije kažnjivo, ali ljudi to moraju znati, koji je moj put sa svim stranputicama i greškama koje sam imao, koji je vaš, koji je od vašeg predsjednika stranke, koji je od ministra financija jer tu su ljudi koji uvijek imaju lijepe savjete, svjetonazorske. Što se tiče svjetonazora, moj stav je da ga vi nemate. To ne znači da ste, da je to kažnjivo. Naprosto ga nemate, vi nemate svjetonazor. Vaš svjetonazor je oportunistički. I ljudi tako funkcioniraju… kroz život i građani će ocijeniti žele li da ih vode takvi ljudi ili žele da ih vode ljudi koji će im reći neke stvari i direktnije. Jer istina nije put do uspjeha ni u poslu ni u politici, to je prepreka. Treba je prijeći, to je najteže. Sada imamo prijavljenu povredu Poslovnika. Kolega Jandroković. Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo. Povrijeđen je članak 238.jer predsjednik Vlade iznosi stvari koje nisu točne, koje nisu istinite, time odstupa od pravila koje vrijede u ovom Visokom domu. Dakle prvo on ne može znati da li ja imam svjetonazor ili nemam, to nema nitko pravo suditi o drugome i o njegovom svjetonazoru to je prva stvar, dakle to je vrlo uvredljivo. Ja ne znam dali je to vama uvredljivo ili nije, meni je jer ja imam vrlo snažan svjetonazor i uvijek sam se za njega zalagao i borio to je prva stvar. Druga stvar, on potpuno neistinito iznosi činjenice o mom karijernom putu

toliko frustrira zbog vlastitih neuspjeha, nastoji sada prebaciti na druge tako da ih vrijeđa, tako da se služi neistinom. To je moje pravo i ja sam to … **Stazić, Nenad Kolega Jandrokoviću, najprije nije povrijeđen Poslovnik 238.jer nema takvog članka u našem Poslovniku koji bi sprečavao da bilo ko govori neistinu. Takvog članka naprosto nema. I molim vas, to sam već rekao čak i ako ste vi uvjereni da je premijer rekao nešto neistinito, naprosto nema takvog članka. I sada ću ponoviti nešto što sam toliko puta rekao, molim vas budite ljubazni držimo se Poslovnika. Nije poslovnik svaki puta povrijeđen kada netko nešto kaže o HDZ-u što se HDZ-u ne sviđa. Molim vas budite toliko strpljivi. Znači nema povrede Poslovnika. Prelazimo na drugu repliku za koju se prijavio kolega Ante Babić. Izvolite.

razinu, zapravo jedne prepotentne frazeologije vrijeđanje i omalovažavanja i kolege Jandrokovića ali i ostalim iz kluba HDZ-a. Pa se upitao u čemu se to Europa smije kada je Hrvatska u pitanju, vjerojatno je mislio na Europsku komisiju, a smijala se Zakonu o HRT-u, smijala se Zakonu o policiji, smijala se zakonu Lex Perković, a da je tome tako u dvije godine vaše Vlade Ustavni sud je obustavio nekoliko zakona i odredaba vezano za zdravstveni odgoj i uvođenje u osnovne i srednje škole, zabranili su retroaktivno uvođenje poreza, proglašavanje radne obaveze liječnicima, a i poslao je Ustavni sud poruku Hrvatskom saboru vezano o definiciji braka. Mislim da se tome Europa smije. Hvala. ovu repliku odgovara premijer Milanović. Ustavni sud je kao što vi kažete poništio odnosno ukinuo 2, 3. To je sjajno? To znači da su zastupnici u ovom Saboru svaki petak ili dan kada se glasuje implicitno podržavajući, glasajući za neki zakon ispravno tumačili da je taj zakon odnosno opći akt u skladu sa Ustavom. To je taj posao Hrvatskog sabora koji je temeljni tumač i zakona i Ustava, tumač. Drugi ih primjenjuju i presuđuju, a ovo je tumač. Donijeli ste Ustav vi ga implicitno svojom voljom, sviješću, znanjem, prosudbom svakoga petka kada dižete ruku prethodno i kada raspravljate kažete da ovaj zakon ili ovaj opći akt je u skladu sa hrvatskim Ustavom. I u ove dvije godine Ustavni sud je 3 ili 4 puta možda ne 2 puta rekao da se pogriješilo od toga, 2 puta Vlada. Pa to je super s obzirom na tisuće propisa koje obrađuju. Vidite kako nismo loši. Nastavljamo raspravu po klubovima pa pozivam poštovanog kolegu Milorada Pupovca da iznese stajalište kluba SDSS-a.

postoji visoka ocjena o važnosti jezika za naciju, nacionalni identitet, za državu i njezino priznanje u svijetu, ali nažalost postoji isto tako i vrlo niska odgovornost prema riječima koje ljudi koriste kada u pitanju taj jezik i ovdje u ovom Saboru a i na drugim mjestima. Ta vrsta diskrepancije, ta vrsta udaljenosti između mitologiziranja s jedne strane, a s druge neodgovornosti obezvređivanja s jedne strane se može se se može se reći isto tako i za EU i za Hrvatsku. dakle s jedne strane mitologiziramo, a s druge strane bagateliziramo. S jedne strane pretvaramo u mitove, a s druge strane bacamo u blato. I to su godine našeg odnosa prema EU i godine našeg odnosa prema državi. Nije moje naravno da komentiram dosadašnji tok rasprave, pogotovo zato što nemam vremena, a nisam siguran da to ima ikakvog smisla.

radu Ministarskog vijeća odnosno Vijeća ministara, a time i o Hrvatskoj unutar Europske unije, time i o odnosu Unije prema Hrvatskoj. Smatram da je potrebno govoriti na način koji će pokazati minimum samosvijesti s obzirom na taj važan ako ne i historijski momenat ili historijski trenutak. Prvo, mi smo postali članica 1.7. prošle godine. Da li smo od tog momenta pa do danas postali europskija zemlja ili nismo? To je prvo pitanje koje me zanima. Mnogo me više zanima od pitanja digitalne ekonomije, iako je to naravno iznimno važno pitanje, ali ne ovog trenutka za Republiku Hrvatsku. Drugo pitanje je da li je od momenta otkako Hrvatska potpada pod neku vrstu europskoga nadzora a nije potpala samo u vrijeme buđetskog deficita nego je potpala od, najmanje od 2003., 2004. a svakako od 2001. godine. Da li je Hrvatskoj bolje, da li je hrvatskim građanima bolje u ovih nešto više od 10 godina u sklopu tog europskog nadzora? Po nizu parametara nažalost nije. I konačno treće pitanje. Koja je perspektiva europske Hrvatske i koja je perspektiva Unije s obzirom na činjenicu da Europska unija nije više ona s kojom smo mi započeli pregovore kao što ni naravno Hrvatska više nije ona kakva je bila kada je započela pregovore. Ja nemam svih sposobnosti da odgovorim na sva ova tri pitanja pa nemam ni pretenzije da kažem da imam odgovore na njih. Ali mislim da imam potrebu za i odgovornost da ta pitanja postavimo. Ne mislim da je premijer ovdje da odgovori na sva njih, ali mislim da smo mi ovdje da tu vrstu pitanja postavljamo. Što se tiče prvog pitanja, nažalost mi nismo europskija zemlja, nismo europskija zemlja zbog toga što smo, što su naši sudovi postupili u skladu sa jednom vrstom razumijevanja europskog uhidbenog naloga. Nismo. Naše pravosuđe je postalo devastiranije nakon toga nego što je bilo prije toga. I nije izvojevana nikakva nezavisnost za naše pravosuđe nego su se samo obračuni između različitih političkih razumijevanja stvari preselili u pravosuđe a pravosuđe nije postalo samostalnije kao što naravno ni naša zemlja nije postala ravnopravnija u odnosu prema drugim zemljama. Ali to je već druga vrsta priče. Ovdje ima onih koji smatraju da su o ovome pozvaniji govoriti, da to bolje razumiju. Ali kada je u pitanju patriotizam ne smatram da ima pozvanijih. Barem posljednjih 20 godina mi to daje za pravo da kažem. Isto vrijedi i kada su u pitanju međunacionalni odnosi i kada je u pitanju ispunjavanje članka 36. pristupnog ugovora, posebno točaka 7., 9., kada je posrijedi ispunjavanje obaveza Republike Hrvatske. Stanje u Republici Hrvatskoj ne samo zahvaljujući djelovanju Vlade nego i djelovanju svih nas i djelovanju svih političkih stranaka, jer pitanje poštivanja obaveza nije samo pitanje politike Vlade iako je ona primarna, nego je pitanje i djelovanja i ostalih političkih aktera na političkoj sceni. Ne može se s jedne strane zagovarati lojalnost europskim zakonima a s druge strane ne poštivati vlastite zakone kod kuće. Ne može se pozivati na suradnju u ispunjavanju određenih obaveza preuzetih a istovremeno kod kuće devastirati ono što je u pregovorima bilo stečeno i stvoreno. Nažalost tenzije koje su proizvedene i tenzije koje se održavaju i koje su zemlju vratile u nekim aspketima u '90.-te godine pokazuje da u tom pogledu Hrvatska nažalost nije europskija zemlja. I oni koji pozivaju s pravom na iznimna dostignuća koja smo postigli tokom pregovora bi morali znati da je obaveza svih nas da ta postignuća čuvamo. Ne samo sadašnje Vlade nego i bivše Vlade, ne samo sadašnje vladajuće stranke nego i bivše vladajuće stranke. Što se tiče pitanja boljeg života nažalost gospodine predsjedniče Vlade kada bih ja bio siguran da će Zakon o radu koji Vlada predlaže donijeti bolji život građanima Republike Hrvatske ja bih ga vrlo rado prihvatio ali nisam čuo dovoljno argumenata koji tome idu u prilog. Vidim mnogo više argumenata koji bude sumnju. Ako je potrebno da postoji fleksibilizacija u mehanizmu tržištu rada i radnog zakonodavstva zakonodavstva pa nije li sama činjenica po sebi dovoljno da oko 80% novozaposlenih u privatnom sektoru ima ugovore na određeno vrijeme, kud veća fiskalizacija, kud veća fleksiblizacija? Zar je zakon koji je donesen od 2003. godine na ovamo tako krut da je spriječio da se otpusti gotovo, da posao izgubi bilo stečajem, bilo otpremnimom ili na neki treći način za koji ne znamo kakav je i koliki je u punom obimu te riječi, na desetke hiljada ljudi u Republici Hrvatskoj. Drugim riječima, kad bi bio siguran da će to našu ekonomiju preporoditi i olakšati našim poslodavcima da stvaraju nova radna mjesta ja bih to podržao, ali nisam siguran. Ali jesam siguran u jednu drugu stvar gospodine predsjedniče Vlade, a to je da rentijerstvo i rentijerska priroda kapitala koja postoji u Hrvatskoj treba biti promijenjena. Ne mislim da je rentijerstvo ako netko ima kuću i stan i da ga zato treba udariti porezom, ali mislim da jeste rentijerstvo to ako se gotovo 200 milijardi kuna čuva na bankovnim računima i uzimaju se kamate. To jeste rentijerstvo. A za ovo prvo, za to sam sasvim siguran da nije rentijerstvo nego je minimum elementarne sigurnosti. Oni koji zagovaraju koncepciju po kojima treba udariti poreze na imovinu neselektivno u tom pogledu i koji bi htjeli proizvesti efekat, ne možete platiti porez, prodajte imovinu, naravno htjeli bi da se završi i zadnji ciklus privatizacije kakav smo već imali. Je li to jamčilo da ćemo uspjeti, ja nisam siguran. U tom smislu nažalost Europa danas ne pruža primjer unapređenja prava radnika nego nažalost u velikoj mjeri pruža primjer gdje se ograničenja i smanjivanja prava radnika pružaju. I konačno, kad je u pitanju perspektiva u vašu privrženost nacionalnim interesima Republike Hrvatske ni ja niti moj klub, a isto tako vjerujem niti većina građana Republike Hrvatske nema nijednog razloga sumnjati jer ste i do sada pokazali da imate spremnost da zaštitite nacionalne interese Republike Hrvatske. Ali taj posao zaštite nacionalnih interesa Republike Hrvatske i pokušaj da se Europa počne graditi kao zemlja ravnopravnih članica je iznimno zahtjevan i dugoročan posao. Nažalost, Europa sve manje i manje postaje zemlja ravnopravnih članica. U nekim od vaših replika su se mogli prepoznati elementi procesa koji su u tijeku. Europska unija prema zemljama koje su sve nerazvijenije i koje prolaze sve veću krizu nažalost pokazuje sve manje solidarnosti i ne samo solidarnosti. Ono što je za nas bitno jeste da pokušamo definirati našu politiku s obzirom na to da se takav trend proizvođenja sve veće neravnopravnosti Republike Hrvatske u odnosu na druge dijelove u Europske unije, u odnosu na druge članice Unije zaustavi, a to jeste trend. Ja nemam tu nikakvih posebno revolucionarnih prijedloga, ali mislim da je to naša obaveza ovdje u Parlamentu da o tome raspravljamo. Mislim da je naša obaveza ovdje u Parlamentu da tražimo da nam se dostave podaci kako to izgleda. Mi svi očekujemo čuda kada su posrijedi europski fondovi, a nitko od nas neće postaviti pitanje koja su to čuda koliki su to profiti koji se dobivaju kad su posrijedi poslovi u samoj Hrvatskoj. Eto gospodine predsjedniče Vlade, kolegice i kolege, mi nismo s ovom vrstom zabrinutih pitanja postali manje opredijeljeni kada je posrijedi Europska unija, naprotiv. Mi mislimo da Hrvatska treba jačati svoje članstvo u mi mislimo da Hrvatska treba izgraditi svoje mjesto unutar Europske unije ali na jednoj pragmatičnoj i vlastitom interesu temeljenoj poziciji kao što smo od premijera mogli više puta to čuti, jednako u ekonomskim kao i u političkim pitanjima, jednako u geostrateškim kao i u geoekonomskim pitanjima. Da smo imali više samostalnosti u tom pogledu neka pitanja smo mogli davno riješiti i imati bolju poziciju, ali za to je vjerojatno potrebno nešto više konsenzusa u nizu stvari, pa i uključujući neke slučajeve koji su nas opterećivali proteklih mjeseci, ali mi očito tu vrstu spremnosti nemamo pa pa je onda potrebno da je stvaramo i potrebno je da se na neki način za nju izborimo ovdje u ovom Parlamentu. Hvala vam. Uvaženi kolega Pupovac, postavili ste doista tri ključna pitanja. Prvo pitanje je jesmo li od 1.7.2013. godine europskija zemlja. Drugo pitanje, je li građanima u Hrvatskoj od 1.7.2013. bolje u Hrvatskoj, europskoj Hrvatskoj i koja je perspektiva Hrvatske i Rekli ste, dali ste jednu preporuku da je bolje o tome raspravljati nego donositi zaključke, što je točno. Mi smo sve manje pristajemo, sve manje na rasprodaju. Recimo kada bi se stavilo na dnevni red pitanje živimo li bolje ili lošije, sasvim sigurno da bi većina odglasala odgovor na to pitanje da živimo bolje. Kad ste govorili o pravosuđu, sve ono što se događa u vezi lex Perković to je posljedica kaosa devastiranog pravosuđa. Imali smo dva primjera kako radi pravosuđe. Neću sad govoriti što je što je negativnija posljedica od toga. I jedno pitanje o kojem ste se isto referirali to je Zakon o radu. Niti jedna zemlja u EU nije se izvukla iz krize na jeftinom radu, na obespravljivanju radnika. Ne znam zna li premijer je li pročitao sve što piše u tom radu da piše u prijedlogu Zakona o radu, da poslodavac ima pravo dati otkaz, poslovno uvjetovani otkaz i drugog ga dana primiti na posao radnika koji se zapošljava preko agencije. Gdje tu ima logike? Kakva je tu logika? Logika je ta obespraviti radnike. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Drugom replikom ustaje Dragutin Lesar. Kolega Pupovac, upozorili ste na temu Zakona o radu ja bih samo podsjetio da postoje dva aspekta problema. Prvi je proceduralni. Vlada je Sabor dovela u situaciju da bude arbitar jer nije došlo do suglasja svih onih koji su to suglasje morali postići. Dakle, mi ćemo bit prisiljeni ovdje arbitrirati između socijalnih partnera koje je trebalo završiti tripartitnim dogovorom o sadržaju. I kada god u Hrvatskoj se radilo na taj način nikada od Zakona o radu nije dobro završilo. drugi problem je sadržaj. Ove stalne poruke da olakšavanjem otpuštanja radnika otvaramo mogućnost novog zapošljavanja. Ne samo ovaj podatak o određenom ugovoru na određeno vrijeme preko 80% svih zaposlenih posebice poslije 2003. neki momenat da poslodavci putem Agencije za posuđivanje i iznajmljivanje radnika zapravo bajpasiraju ne samo Zakon o radu nego i malobrojne preostale kolektivne ugovore. Da kod poslodavaca do 20 zaposlenih zaštitni mehanizmi Zakona o radu praktički ne vrijede, ne postoje jer se na njih ne To se također skriva od javnosti da su ti poslodavci do 20 zaposlenih upravo izuzeti iz velikog dijela tobože problematičnih dijelova odredba. I na kraju fleksibilno tržište rada. Nikad ni jedna zemlja, ni jedna ljevica, ni jedna socijaldemokratska partija u Europi nije to uspjela ako istovremeno nije razvila i mogućnost teritorijalne migracije radne snage, a ona ovisi o stambenoj politici, predškolskom odgoju, obrazovnom sustavu a u Hrvatskoj se o tome uopće odbija raspravljati i zato nije dobro da mi ovdje u Parlamentu moramo arbitrirati na tu temu.

Ja ću se ponovno pozvati na ono što sam, podsjetit što sam govorio i pitat vas koji bi bili motivi Vlade, ministara, mene da idemo s nečim tako suicidalnim, autodestruktivnim. Zašto bi to radio? Zašto? Tko je poslodavac? Poslodavac je prosjeku nekakav ili nekakva prosječna malo poduzetnija osoba koja je odlučila ući u neku vrstu avanture, izložit se riziku, vrlo često založiti osobnu imovinu što je na aktualnom satu ovdje jedan od zastupnika, sad ga nema, komentirao, kad je komentirao jedan kredit da je čovjek založio i vlastitu imovinu za taj kredit. Dakle, nekima je to nevjerojatno jer su navikli drukčije bez ičije imovine samo uzeti. Ali da, ljudi rade i to. Dakle, nisu svi rentijeri. Većina ljudi su u problemima. Imam dosta ili barem deset prijatelja i znanaca iz osnovne i srednje škole koji su završili fakultete i rade, imaju pogone, zapošljavaju po 20, 50, 150 ljudi. U očajnom su stanju. U očajnom su stanju. Ne može ih nitko natjerati da bilo koga zaposle. Naprosto ne znaju šta bi sa sobom. Njihova odgovornost je velika. To je kičma gospodarstva kakvo je naše. Trebalo bi barem biti i u proizvodnji i u uslugama i u trgovini. Te ljude nećete natjerati da zapošljavaju, neće zapošljavati, kontrahirat će, prestat će raditi. Uvijek kažem, vratimo se na vrelo. Koji je motiv? Koji bi bio motiv ove Vlade osim da je sišla s pameti potpuno da predlaže nešto što postoji u nizu drugih zemalja. Zašto bismo to radili? Jer kad slušate ovaj sućutni, tugaljivi, empatični glasić čovjeku se srce rastapa. To je ogromna briga za radnike, ali iza toga se skriva isključivo po mom sudu, dakle politička kalkulacija. Moja poruka ljudima je ovakvi vam neće pomoći. A vama kolega, mislim i dalje sugeriram da prođemo detaljno kroz te odredbe, ne da govorimo na razini općeg dojma. Dakle, da nas to zabrinjava, mene najviše zabrinjava jer ne mogu vam ni za jednu od tih odredaba sa sigurnošću reći odnosno jamčiti da će polučiti onaj učinak koji želimo da poluči. Naprosto to je prostor rizika. Ali znate koji je najveći rizik za Hrvatsku? Da ostane uz ovo slatkorječivo tepanje onako kao što je bilo do sada. A kako je sada? Nije dobro. Zašto je tako? Mislim da znam zašto je tako. I opet ću se vratiti na ono što su države radile 10 godina ranije. Kad se slušaju ovdje intervencije i prigovori to djeluje katastrofalno. Dakle, netko želi cijelu jednu kategoriju ljudi zaviti u crno da bi se nekakav rentijer obogatio. Idemo identificirati rentijere, idemo im razrezati pravedne poreze. Već radimo na tome! Ali šta je sa onim tisućama, dakle ne desetcima tisuća, tisućama poduzetnika koji žele nešto raditi, nešto zaraditi, koji se žele zadužiti za razliku od onih nekih ranijih iz nekih stranaka založiti vlastitu imovinu i kuću i vikendicu. Ljudi to rade, isplaćuju si plaću koliko si mogu isplatiti i od toga žive plus nekakvi putni troškovi. Dakle, teško. Šta ćemo s njima? Kako ćemo njih natjerati da otvaraju radna mjesta, da nude poslove? Ti ljudi će se povući u sebe, otići će, zatvorit će poslove. Motiv, motiv to je ključno pitanje koje si uvijek treba postaviti. Zašto netko nešto radi? Zašto se netko kao što vi kažete nekome sveti? Nekome se sveti, dakle radi ruglo od Hrvatske, netko s kim je ranije kavu pio a vi i ja ga ne poznamo nije nikad bio u našem životu. Zašto to netko radi, motivi? U ovom slučaju nečista savjest. U ovom slučaju politički motivi, želja da se dopadne. Brinem za tebe, volim te, skrban sam, vjeruj mi pomoći ću ti, a u biti upropastit ću te. Tri su replike prijavljene na ovo izlaganje. Prvi se javio Branko Vukšić. mi tepamo radnicima, tako vi kažete, vi tepate gospodarstvenicima. Jednom prilikom je u jednom intervjuu čini mi se jednoj dnevnoj novini gospodin Todorić zaprijetio da će otići i zatvoriti poslove, otići iz Hrvatske, da mu je dovoljno tih pritisaka. Nije zatvorio jer da je gospodin Todorić zatvorio ne bi zatvorio nego bi prodao, došao bi neki drugi poslodavac isto bi tako, a možda i uspješnije, poslovao od njega. Pa prema tome ta nekakva prijetnja svi će zatvoriti svoje poslove ako se neće promijeniti Zakon o radu. Koji je motiv? Vas su uvjerili da je to pravilno što radite, uvjerili su vas u to. Mi koji, kažete štitimo radnike, štitimo samo zbog političke kalkulacije. Čitava naša stranka štiti samo zbog političke kalkulacije kako bismo profitirali na izborima. Jer vi ne vjerujete u iskrenost. Vjerojatno niste ni vi iskreni pa zbog toga ne vjerujete da postoje iskreni ljudi i da postoje stvarno ljudi koji se boje toga. A boje se toga zato što je manipulacija. Da li znate koje je stanje u hrvatskim poduzećima, da veliki kapitalisti u Hrvatskoj ne dopuštaju sindikalno organiziranje, da inspektori rada ne smiju doći u njihova poduzeća, jednostavno ne smiju. To smo govorili sto puta ovdje. Da je katastrofalno zapošljavanje na neodređeno vrijeme. Ako 80% su preko ugovora koji su na određeno vrijeme, ako ćemo uvesti agencije koje će moći zapošljavati istoga trenutka kad radnici dobiju otkaz. Da li znate kolika su primanja u tim agencijama, koliko su profiti u tim agencijama? Niste uz Zakon o radu donijeli nitijednu temeljitiju snimku kakvo je stanje na tržištu rada u Hrvatskoj. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara premijer Milanović. Evo vidite kako bježite od teme. Tako odmah ste došli na najkrupnijeg kapitalista u Hrvatskoj od kojeg sam se izričito u svom nastupu ogradio i rekao ne govorim o tome, govorim o onoj ogromnoj sredini bez koje nema hrvatskog poduzetništva. Međutim, vama to ne smeta to je pitanje retoričke etike. Da mi odmah zalijepite najvećega koji ustvari ne može propasti i ima posebnu težinu. Dakle, nitko ga spomenuo nije i izričito sam se od toga ogradio. Idemo se Idemo se vratiti na činjenice o kojima sam govorio. Dakle, da tepate ljudima. Tepate, niste realni i obećavate im stvari koje je nemoguće obećati. 80% novozaposlenih su na ugovore o određenom radu, na određeno vrijeme. Kako da izađemo iz tog stanja? Evo pitam se. Ja bih bio najsretniji jer mi dosta rođaka po Dalmaciji ne radi, da natjeramo poslodavce ali ne ove velike nego ove srednje koji se povlače u sebe. O njima sam govorio i to dobro znate, da zaposle 100 ljudi sutra inače ih zatvaramo. To je nemoguće. Razumijete? To nikad nitko nije postigao. Dakle, moramo tražiti prijelazna rješenja. To boli, ne ubija ali boli, to je bolno i traje neko vrijeme. Mi pokušavamo ljudima omogućiti da sami ulove ribu, da ih sami ulove. A vi ne da, vi im čak ni ne dajete ribu nego im pričate o ribi. Nema ribe, u ovim okolnostima je nema. Ovo nije politički komforno što moramo napraviti, ovo košta i košta politički. I možda je trebalo napraviti ranije. Dakle, ponovit ću vam još jednom, govorio sam o jednom a vi ste odmah pobjegli u treću tezu i počeli govoriti o najvećem kapitalistu, kako god se to zvalo, poduzetniku, dakle čovjeku čije poduzeće je također pod velikim teretom dugova i mora se širiti da bi opstajao i išao dalje i mogao se zaduživati dalje. To je jedan vrlo težak proces. I o tome možemo razgovarati, ali on me ovdje ne zanima i takvi me ne zanimaju. Zanima me ta sredina bez koje gospodarstvo nema. Ti ljudi će biti mrtvi uskoro. Uvaženi gospodine predsjedniče Vlade tražite motiv. Motiv može biti neznanje ili nerazumijevanje korpusa radno-pravnih, radno-socijalnih zakona. Dva sam vam motiva mogao dati. Mogu govoriti i o utjecaju ili prevelikom otvaranju ventila koja ga je europska ljevica otvorila prema liberalizmu bez povratnog zaštitnog ventila pa je iz te liberalne ekonomije i političkog i u socijaldemokraciju i ljevicu dio onoga što nije smjelo ući. Svašta je moguće. Ali, nemojte meni spočitavati nerazumijevanje te materije jer još 1992. kad je Hrvatska dobila prvi opći kolektivni ugovor za gospodarstvo pa i '95. prvi Zakon o radu u Hrvatskoj, prvi '95., sve ove rasprave su otprilike bile tada isto … na način isti argumentiran. I uvijek je vladajuća ekipa zaboravljala na treći segment zakonodavne odredbe i okvire. Nije sporno da poslodavcima treba omogućiti da posluju u što boljim uvjetima. Ali tu je treći partner, treća strana – država. Dakle, ne Vlada nego država. Koja je uloga države na tržištu rada? Da ima Zavod za zapošljavanje u kojem statistički broji nezaposlene, end, točka. To nije istina. E taj treći segment cijelo vrijeme izostaje. I da je paralelno s prijedlogom Zakona o radu razvijan i taj prihvat koji će nažalost dovesti do u prve dvije do tri godine primjene ovakvog Zakona o radu povećanog otpuštanja i smanjenim broja ljudi tu ste u pravu. Onda bi i otpori i strahovi bili manji. Ali, pogledajte argumente koji u obrazloženju zakona pišu pročitate što je napisano pa ćete nas možda razumjeti zašto ne vjerujemo ministru koji naprosto iz neznanja neke stvari uvjeravati u hrvatsku javnost. I na ovu repliku odgovara premijer Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Sva sreća da vi to sve skupa znate i da ste izabrani u sabor od građana, dakle sa izvornim mandatom ali da se užasavate mogućnosti da vi sada o nečemu odlučujete kao što ste rekli da arbitrirate a prosim vas lijepo kaj je vaš posao? Da se prije toga Vlada u ratu do iznemoglosti iscrpi sa sindikalnim parterima od kojih jedni imaju svoje interese, drugi ne žele pomak ni za milimetar i vi ih u tome potičete. Ne razgovarate o konkretnim stvarima, uopće ne govorite što piše u Zakonu, pozivate se na obrazloženje. Prvo se čita zakon. Ako nije jasan, obrazloženje. To je barem za mene metoda interpretacije zakona. Zakone koje treba previše interpretirati vidjeli smo to i ovih dana, odnosno nismo vidjeli, nisu dobri zakoni ali većina zakona je potpuno jasna i sudovi je primjenjuju, sude temeljem zakona. Temelje zakona određuje Sabor kao i Ustava. Prema tome, vraćamo se opet na ono bazično, dakle recite konkretno što to Hrvatska u ovom trenutku, što Vlada nudi? Pustimo obrazloženja, čitamo članke što nema velika većina europskih država. To nije neznanje, to je naprosto tako, to nije nikakav veliki uman posao, to nije nikakvo specijalno poznavanje te materije, to postoji svugdje. to postoji svugdje. Koja je uloga države? Uloga države je i Vlade dakle kao predstavnika države u ovom trenutku je da kada svi zavlače, kada svi petljaju, kada svi empatično poručuju ljudima da ih vole a ustvari rade protiv njih. Da netko kaže, gledajte probali smo e sad više ne možemo. sad više ne možemo. Naprosto ako ćete podržati podržite ali više ne možemo, to je vaša odgovornost, radi toga su vas ljudi valjda izabrali. A opet vi znate bolje zašto su vas izabrali. **Stazić, Nenad (SDP)** Treća i posljednja replika i poštovani Milorad Pupovac.

stvaranja pretpostavki za osnaživanje našeg gospodarstva a time i pretpostavke za stvaranje radnih mjesta. Ono što meni koga možete naravno svrstati u kategoriju tradicionalno lijevo orijentiranih ljudi nedostaju argumenti za to da će to doista tako biti i ono što meni u ovoj stvari nedostaje, da li postoji samo jedna škola koja jamči mogućnost ekonomskog oporavka i stvara radnih mjesta ili je to ova koja se temelji na to da se lakše otpušta, da se smanji omjer radničkih prava uključujući i plaće. Dakle, sam ote dvije stvari. A u vaše motive ni jučer ni danas nemam razloga sumnjati. ali motivi su, drago mi je da u te motive ne sumnjate, međutim idemo empirijski, socijal demokracija dakle nekada je štitila prvenstveno industrijske radnike i to one kvalificiranije. Vidjeli da su se i zapadna društva oko toga lomila desetljećima. Današnja socijal demokracija djeluje u uvjetima potpuno promjene strukture tržišta rada u kojoj industrije više nema. To praktički kao udio značajnije ne postoji ni u Hrvatskoj, ni u Njemačkoj. U Njemačkoj još nad prosječno puno u odnosu na Veliku Britaniju i neke druge države, to su činjenice. Dakle, koja država srednje razine dohotka je u zadnjih 30 godina uspjela doći na visoku razinu socijalne sigurnosti i materijalnog blagostanja sa recimo to tako rigidnim, dakle, socijalističkim, starosocijalističkim radnim zakonodavstvom, niti jedna. Imamo vrlo liberalne, za moj ukus preliberalne sustave baltičkih država koje se doslovno mijenjaju prema tjednu, prema potrebama, idu sa plaćama 20, 30% dolje, kao što ste primijetili, mi to ne radimo. Dakle, puno smo osjetljiviji i tankoćutniji u tim stvarima. Ali tu se radi o državama srednjeg dohotka, ono na što pozivaju kolege iz Laburističke stranke koja je uzela zapadno britansko ime stranka rada ili laburistička stranka to si mogu priuštiti države kao što je Danska, Švedska je od toga davno odustala i bogatija je nego ikada, dakle razmjerno gledano u odnosu na druge ali sad ima socijalne probleme druge vrste. To si može priuštiti Norveška koja je klasa za sebe, Švicarska koja to ne radi jer si može priuštiti, Njemačka već teže zato je morala ići u reforme jer ju je to gnjavilo. To su činjenice. Dakle, ni jedna država srednje, ni jedno društvo, zemlja, ekonomija srednjeg dohotka nije ovakvim pristupom radnom zakonodavstvu maknula se iz tog prostora, samo su stagnirali. Cijela Europa o tome govori, a ovi koji su tu bili rigidni završavam, su u ovoj krizi došli na početne pozicije iz 1970—te, to su brojke kao suza jasne i to je život, to je realno, to nema veze sa sentimentikom, **Stazić, Nenad (SDP)** Prije odlaska na stanku, čut ćemo još stajališta Kluba HNS-a i kolegu Jozu Radoša. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Pa ovo je prvo izvješće koje godišnje izvješće, zapravo nakon polugodišnjeg članstva RH EU i možda ovo izvješće više i možda ovo izvješće više od sljedećih izvješća može biti zgodno za učenje o EU i učenje od EU ako je to moguće pa ako bi vrijedilo pravilo da u politici i da u našem poslu u odlučivanju i vođenju države, u biranju je važno znanje bez obzira što mi to ponekad ili vrlo često ne poštujemo ali ja mislim da je, onda je osobito važno znanje za vođenje poslova EU, odnosno vođenje poslova jedne države u EU jer jer se radi o vrlo kompleksnom tijelu i temeljni preduvjet da bi tamo mogli uspjeti je znanje. Tamo ne možete dobiti na galamu, na silu, na manipulacije. Možda mogu neki koji su veliki mali mogu tamo dobiti samo na znanje i za jasan plan što oni zapravo žele i zato je dobro da o toj EU što je moguće više učimo, da uočavamo naravno i njene slabosti tamo gdje ona ide nekada stranputicama jer ona isto nije naravno savršena i nije jednosmjerna. Pa će ono što ću ja govoriti zapravo biti uvijek na neki način refleksija na tu temu, temu učenja o EU. Ono Ono što je sadržaj ovih dvaju izvješća u biti je samo mali dio, ali obuhvaćajući najvažnije stvari uopće rada europskih tijela. naravno ne može pokrivati svu politiku i sve teme koje pokrivaju druga europska tijela kao što je komisija, kao što je Parlament, ali zapravo najmarkantnije teme i tih tijela pokriva, tako da je to prikaz nekih najosnovnijih pitanja, najvažnijih tema kojima se bavi EU. Ekonomska i monetarna unija svakako je vrlo važna i naravno da je pitanje i slabosti EU kojoj se dogodilo to što joj se dogodilo da dođe u takovu krizu, to je njena slabost, to govori o tome da to nije savršeno tijelo i naravno da je važno da se što je moguće prije dođe do ovih dvaju mehanizama, jednog za rješavanja bankovnih problema i poteškoća, a drugog prethodno zapravo za nadzor tih poteškoća i naravno da Hrvatska tu ne može dati neki osobito veliko doprinos i nije pozvana. To vjerojatno nije tema gdje bi se mi mogli nešto posebno istaknuti i za sebe nešto posebno dobro postići, osigurati. Druga tema o kojoj je bilo govora je jedinstveno tržište komunikacija, interneta. To je vrlo važna tema. Tema budućnosti. Tu se ne radi samo o razvoju temeljem te grane, nego ta grana, razvoj te grane je pretpostavka za razvoj ostalih grana i naravno da trebamo koristiti ono što nam jedinstvena europska regulativa u tom smislu, regulacija toga tržišta omogućava jer naše regulacije toga tržišta su vrlo, vrlo primitivne do sada i zato na tom tržištu ima puno deformacija, puno ekstra profita, puno oštećenja prava i interesa građana i zato je dobro da se u to tržište jednostavno uključimo i tu nemamo baš puno što napomenuti previše, ali u potpunosti podržavam to što je predsjednik Vlade otvorio na Vijeću u u rujnu o tome da naravno porezi, a radi se o izdašnim poreznim dobicima, moraju biti takovi da naravno i male države, oni koji neće imati ta eventualno četiri ili pet operatera kada se to koncentrira, da je i one imaju porezne dobiti. I to treba reći, to nije specifično hrvatski interes, ali da je to bilo dobro rečeno govori činjenica da je na Vijeću u prosincu Vijeće pozdravilo osnivanje posebne radne skupine koje će se baviti poreznim pitanjima jedinstvenog digitalnog tržišta i poziva Europsku komisiju da podnese izvješće o tome Europskom vijeću. Neke druge teme za nas apsolutno po mom mišljenju nisu osobito važne, a postoje teme koje nisu dobro pogođene po mom mišljenju niti na razini EU. Primjerice zadnji važan sadržaj Vijeća u prosincu je zajednička obrambena i sigurnosna politika koja se vrlo teško i mučno rađa i bilo je jasno da nikakvih proboja na tom sastanku Vijeća neće biti jer da bi se proboji na području zajedničke vanjske pa onda obrambene pa onda sigurnosne politike napravili treba biti puno dublja politička priprema koje ovdje nije bilo i bio je to po mom mišljenju jedan ritualni sastanak u kojem mi nismo mogli puno niti dobiti. Ali i onda kada EU radi krivo ili radi polako i tada trebamo biti tamo i vidjeti što se događa, kao što su primjerice u pogledu po mom mišljenju ima viška mehanizama koji su plod opet nekih političkih odnosa. Ja mislim da je za rast i zapošljavanje dovoljan europski semestar, njegovo dobro postavljanje i njegova dobra provedba, a ovdje imamo pakt za razvoj i zapošljavanje, pa imamo partnerstvo za razvoj i zapošljavanje. Sva ta tijela treba razumjeti, prepoznati, vidjeti koja su važna, koja su ritualna i vidjeti gdje naše sudjelovanje može uroditi plodom za RH. osobito važno, to će biti tema Europskog vijeća tek u ožujku po mom mišljenju, tu je područje našeg posebnog interesa. Energetsko tržište, formiranje jedinstvenog europskog energetskog tržišta, jedinstvene regulacije toga tržišta, to je posebna tema gdje Hrvatska može pronaći svoje interese. Mi imamo radni program u Hrvatskom saboru koji je vrlo opsežan. Ja sam zavirio ovih dana u program Donjeg doma nizozemskog Parlamenta koji ima samo nekoliko pitanja kojima se posvećuje. Tri pitanja provjere supsidijarnosti, dakle nekakva politička pitanja i samo četiri pitanja posebne tzv. parlamentarne rezerve. I to je to. Mi bi trebali i na razini Vlade i njenih tijela i na razini Parlamenta vjerojatno izdržati stanovitu restrikciju, smanjenje tih pitanja i vidjeti koja od tih nekoliko stotina pitanja ili koliko mi imamo u našem radnom programu, koja dva, tri, četiri, možda jedno pitanje je osobito važno za Hrvatsku i tome se pitanju posebno posvetiti i sve što činimo te godine raditi tako da uspijemo postići cilj na tom jedinom pitanju ili na ta dva, ili na ta tri pitanja. Dakle, to je ono što je naš interes i naravno da se u svemu tome ne možemo jednostavno snaći. I zaključit ću dakle sa učenjem od EU i onda kada ona radi loše. Ovdje se spominje regulatory fitness, ideja koju smo mi imali ovdje u Hrvatskoj, to je bio onaj HITROREZ o reduciranju, smanjivanju broja zakonskih i podzakonskih propisa što je vrlo problematičan uopće posao. Kako možete u jednom razvijenom pravnom sustavu izvaditi neki dokument dolazite do pravne praznine koju trebate preskakati, kod nas je to u hrvatskom slučaju bila samo magla. To nije moguće napraviti da ne pogoršate pravni sustav zemlje. ali zanimljivo je pratiti šta će biti sa tim REFIT-om EU vidjeti koje su moguće greške u tome pa da ponovo ne idemo tom stranputicom ako je to stranputica ili izvući neke dobre elemente iz toga što se tamo događa. Dakle EU je svakako prilika, ona ima i svojih poteškoća ali preduvjet da bi tamo ostvarili svoje ciljeve je da znamo što se tamo događa i da znamo što želimo. A bojim se da smo u Hrvatskoj još daleko od toga da to precizno definiramo i zato pozivam na potpuno posvećivanje tim temama, a da ove sekundarne teme koje dominiraju hrvatskim političkim životom nastojimo na neki način izgnati iz njega i posvetiti se ovim pitanjima koja život znače. Dakle formalno završavam, Klub zastupnika HNS-a podržat će ovo izvješće predsjednika Vlade. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prije stanke čut ćemo još i predsjednika Vlade poštovanog Zorana Milanovića. Izvolite. Možda malo dosadno ali kada je već ova prilika treba iskoristiti u potpunosti, ovo je parlamentarna rasprava. Ovo što je rekao zastupnik Radoš, gospodin Radoš možda je najvažnija stvar danas, a da se drugi ne uvrijede, uključujući ono što sam ja govorio, nisam ovo rekao, sposobnost da se razluči bitno od nebitnoga u uvjetima ograničenih sposobnosti i resursa novca kojeg imaš, ljudstva je ključna stvar. Naravno da sam ovdje ja predložio, neću ni predložiti, dakle drago mi je da ste to vi rekli, čime se bavi nizozemski parlament dakle jedna od najbogatijih država u Europi i u svijetu, ali ne samo bogatih nego je to jedna vječna administracija i sve svašta nešto, pokazuje kako tom problemu tom izazovu pristupaju rutineri. Mi naravno ne možemo preko noći na tu razinu, imamo manje materijalne i ljudske resurse, malo nas je jako je važno u što se usredotočimo ali za to je potrebna određena razina političke kulture i pokušaja i pogreške. Dakle Sabor se trenutno bavi pa možda i Vlada sa previše stvari. To ne očekujem da postignemo ovo o čemu ste vi govorili za par godina, ali ako za više od nekoliko godina uspijemo doći do toga da se bavimo onim što smo prepoznali kao bitno to je velika stvar, trenutno je ono što ne možemo. Zahvaljujem. I sada oglašavam stanku. Nastavit ćemo u 15,00 sati. Na redu će biti klub HDSSB-a i Boro Grubišić. Evo premijer me sada obavještava da u 15,00 sati ima ranije dogovoren vanjskopolitički sastanak sa ruskim potpredsjednikom Vlade pa neće biti ovdje, naravno jer mora poštovati ranije dogovorene obaveze. Vratit će se poslije toga. Dobar tek. Hvala vam